zahvala.

Hvala vam

Izvješće predsjednika Vlade RH o sastanku Europske političke zajednice i neformalnom sastanku šefova država ili vlada članica EU 6. i 7. listopada 2022. u Pragu te redovnom sastanku Europskog vijeća 20. i 21. listopada 2022. u Bruxellesu.

dopustite da danas popodne na već tradicionalan način predstavim izvješća o sastancima Europskoga vijeća koja su održana u svibnju, lipnju i u listopadu ove godine. Kao što ste imali prigodu pratiti ključne teme na dnevnom redu šefova država i vlada EU u ovom razdoblju bile su prije svega ruska agresija na Ukrajinu, tema energetike kao ključna posljedica te agresije posebice stanje u vezi plina, niz gospodarskih tema, sigurnost, obrana, budućnost Europe te uspostavljanje europske političke zajednice, a jedna od važnih tema bilo je i pitanje proširenja EU odnosno europskoga puta Ukrajine, Moldove, Gruzije, nama susjednih država jugoistoka Europe, a osobito BiH. Mi kao što znate živimo u vremenu poprilično velikih nepoznanica, nesigurnosti, nepredvidivosti, ne znamo koliko će trajati ova agresija na Ukrajinu evo i dok mi danas ovdje raspravljamo pratite vijesti da je raketiran i Kijev i Lviv i drugi gradovi u Ukrajini. i globalnom i europskom na ovogodišnjim sastancima Europskog vijeća Hrvatska je uvijek zauzimala poziciju o jačanju EU, njenom jedinstvu i njenoj djelotvornosti u ovakvim krizama, produljenim krizama koja se zbivaju u za Hrvatsku posebno važnom vremenu u vremenu isporuke o kojoj sam govorio nekoliko puta u proteklom razdoblju u hrvatskoj javnosti, a ta isporuka znači ostvarenje dva dublja cilja europske integracije. Jedan je europodručje, a drugi je Schengenski prostor. Mi smo u tim u tim i takvim međunarodnim okolnostima svo ovo vrijeme vodili politiku modernoga suverenizma, a to znači osnaživanje Hrvatske kroz korištenje boljeg i jačeg međunarodnoga položaja u EU i u NATO-u. Način na koji to radimo je da koristimo sve poluge, prije svega ekonomskog i socijalnog karaktera, da unaprijedimo životni standard građana, da naše gospodarstvo bude konkurentnije, a da građani imaju veći stupanj sigurnosti. Sve to odvija se kroz dva važna horizontalna procesa digitalnu i zelenu tranziciju, kroz jači i snažniji tehnološki razvoj, kroz jamčenje prehrambene sigurnosti koji svi zajedno trebaju pridonijeti modernizaciji Hrvatske i naravno većoj otpornosti na krize osobito u pogledu energetske neovisnosti i jačanju ekonomskoga suvereniteta zemlje. Mi također i učvršćujemo naš geostrateški položaj. To činimo korištenjem prije svega dobre, kvalitetne postojeće kritične infrastrukture mislim na energetsku i prometu infrastrukturu, na planovima za proširenje hrvatskoga terminala za ukapljeni plin koji je bio također projekt naše vlade kojeg smo otvorili na Krku u siječnju prošle godine, modernizacijom i ulaganjima u hrvatske luke, modernizacijom i ulaganjima u željezničku infrastrukturu. Najavili smo više od 4 milijarde eura ulaganja u željezničku infrastrukturu u 10 godina koje su pred nama kako bi Hrvatska postala važno energetsko i prometno čvorište. Sve to radimo u partnerstvu sa nizom partnerskih i savezničkih zemalja. Želimo da se ta partnerstva očituju i u obrambenom Prije svega sa SAD-om ali i sa Francuskom i drugim zemljama s kojima smo uspostavili posebne okvire suradnje i na taj način osnažujemo naš položaj u ovako zamršenim globalnim okolnostima, a pristupanjem Euromedu 9 naglasili smo i hrvatsku jadransku i sredozemnu dimenziju. Naravno da naš položaj koristimo i za zaštitu prava Hrvata u BiH kao trajnu temu na dnevnom redu hrvatskog vanjskopolitičkog angažmana. To radimo i kao našu ustavnu obvezu, ali kao i politički prioritet. Na taj način posebice u proteklih godinu dana ne samo da smo emancipirali tu temu praktički na svim sastancima od ministarskih pa do sastanaka na kojima je državna tajnica, dakle Vijeća za opće poslove, za vanjske, Europsko vijeće, nego smo nagnali najviše razine EU da se bave BiH puno više i konkretnije nego što je to bilo u godinama prije. Također bili smo vrlo artikulirani, čvrsti, nedvosmisleni kada je riječ o snažnoj podršci Ukrajini. Osobito kao zemlja koja je prošla proces proces žrtve agresije u Domovinskom ratu ne samo da smo prepoznali vrijednosti iza kojih treba stati, nego smo osjetili pravi poriv solidarnosti i potpore prijateljskom ukrajinskom narodu i u tom kontekstu moram zahvaliti evo i Hrvatskom saboru na ovoj recentnoj inicijativi održavanju 1. sastanka parlamentarne dimenzije Krimske platforme u Hrvatskoj sa izrazito visokom visokom nazočnošću brojnih partnera i brojnih zemalja i to govori da je Hrvatska tu i na pravoj strani prava i na pravoj strani morala, a i na pravoj strani povijesti i da Hrvatski sabor uz sve ovo što radi Vlada u tome ima prominentnu i istaknutu ulogu. Stoga smo naravno u lipnju na Europskom vijeću i podržali dodjeljivanje statusa kandidata Ukrajini, naravno i Moldovi i donekle kondicioniranog statusa Gruziji. Posljedice rata u Ukrajini za Europu i za svijet su bile izrazito teške i velike i još uvijek su sa nama. One su uzrokovale rast cijena energenata, rast cijena hrane. One su dovele do inflatornih pritisaka. Kada ih se stavi u kontekst klimatskih promjena onda vidimo da nam te isprepletene krize nalažu nove okolnosti, nove situacije gdje se hrana koristi i energenti kao oružje praktički, da se na unutarnje-političkim razinama država Europske unije osjeća pritisak inflacije, političkih, socijalnih kriza, nemira, fraktura. Sve je to povezano i sa još uvijek trajnom migracijskom krizom koja nije stala. Ona je manjeg intenziteta, ali po sva tri pravca i ovom istočnom, mediteranskom, zapadnom, balkanskom, srednje mediteranskom i i zapadno mediteranskome još uvijek traje, a naravno da se to sve događa u internetsko-komunikacijskom, medijskom kontekstu brojnih lažnih informacija koje nastoje plasirati oni koji žele i unazaditi demokratske standarde u državama Sve su to okolnosti o kojima valja voditi računa. To su okolnosti u kojima i mi djelujemo. To su okolnosti u kojima je Europska unija postavila jednu vrlo jednostavnu zadaću. Čvrsto stati uz Ukrajinu u smislu solidarnosti i osuditi Rusiju, zadržati jedinstvo. Ta tri politička elementa se na neki način prožimaju i kroz brojne brojne mjere. Dakle, 8 paketa sankcija restriktivnih mjera, pa do potpore koja je politička, ekonomska, tehnička, humanitarna, vojna i koja traje i koja će trajati praktički dok god to bude potrebno. Druga važna tema o kojoj smo raspravljali ovih proteklih mjeseci je energetska sigurnost u kontekstu plana Komisije REP over EU gdje smo vidjeli da nam ovakve okolnosti i pretjerana ovisnost Europske unije o fosilnim gorivima koja su ruskoga porijekla zahtijevaju nužne iskorake u pogledu diverzifikacije opskrbnih pravaca, a to nalaže i alternativne energetske mreže, to nalaže i ulaganja u infrastrukturu, smanjenja potrošnje te ubrzavanje zelene tranzicije. Jer bez brze zelene tranzicije, bez smanjenja potrošnje možemo doći u situaciju da se i energetska sigurnost i opskrba dovede u pitanje. Zbog toga je za Hrvatsku važna odluka Vlade od ovog ljeta da idemo u dodatna ulaganja u LNG terminal čije ćemo kapacitete dići sa postojećih 2,9 milijardi kubičnih metara na 6,1. To podrazumijeva i dodatne investicije u plinovode koje će raditi naravno Plinacro. Sredstva za to su na raspolaganju iz REP over EU i iz onoga dijela koji se odnosi na zajmove iz instrumenta EU iduće generacije. Mi želimo da ova hrvatska pozicija čvorišta bude važna za nama susjedne zemlje ne samo za one koji su trenutno na postojećoj infrastrukturi, nego one koji bi trebali biti spojeni poput južne interkonekcije prema Bosni i Hercegovini od Dugopolja prema Zagvozdu, Zagvozdu, Imotskom i dalje prema Bosni i Hercegovini što je osobito važno za Hrvate koji žive u tom dijelu Bosne i Hercegovine tj. federacije, ali i prema zapadu. Dakle, investiranje u plinovode prema Sloveniji a od tuda dalje prema u zajedničkom dogovoru eventualno Austriji i Njemačkoj budući da su i ove zemlje u poziciji da u potpunosti moraju naći nove opskrbne pravce, naročito kada je riječ o plinu. Mi smo i danas čuli ste ministra na aktualnom satu kada je riječ o europskom planu osiguravanja dovoljno plina u skladištima sada na 97% popunjenosti podzemnoga skladišta plina … Mi Mi smo na Europskom vijeću imali i kapitalnu temu kako spriječiti nekontrolirani rast cijena plina na burzama. Mislim da je dogovor o tzv. privremenom dinamičkom cjenovnom rasporu za transakcije koje se tiču prirodnoga plina s ciljem ograničavanja prekomjernih cijena plina. Taj dogovor je bio postignut nakon tri sastanka ministara energetike, nakon pisma 15 ministara energetike, nakon niza aktivnosti koje smo imali prema Europskoj komisiji i prilično teških pregovora na razini Europskoga vijeća u listopadu ostvarili ono temeljno u noći kada se taj dogovor o zaključcima postigao reakcija burzi kada je riječ o plinu bila je trenutna. Dakle, poslana je velika, važna, ključna kapitalna politička poruka sa najviše razine Europske unije da se ide u smanjenje cijena plina i to se uistinu i dogodilo. I s te strane pristupit će se izradi nove dopunske referentne vrijednosti do početka 2023. koja bi točnije odražavala uvjete na tržištu plina u odnosu na postojeću glavnu europsku burzu plina TTF ili transfer title facility koja se nalazi u Nizozemskoj. Također energetska kriza stavila je u prvi plan i daljnje napore oko zelene tranzicije. Ja to povezujem i sa ovom konferencijom koja je održana konferencije stranaka o klimatskim promjenama COP27 u Sharm el Sheikhu gdje svi zajedno na globalnoj razini moramo osigurati postizanje klimatskih ciljeva ne samo na razini Europe nego globalno jer s obzirom da smo tu zaista svi povezani fragmentarni pristup neće donijeti rezultate. I mi stoga moramo ustrajati na ispunjenju ovih ciljeva gdje je dilema vrlo jednostavna. Ukoliko nastavimo proces oslanjanja na fosilna goriva i ubrzamo globalno zatopljenje posljedice će biti i ekonomski i socijalno i geopolitički neizdržive i to za buduće generacije, ali ne neke ad kalendas graecas nego na generacije praktički neposredno iza nas gdje ćemo prepustiti njima svijetu kojim dominiraju suše, poplave, migracije, socijalni nemiri, ratovi, presušene zalihe nafte i plina praktički put u kaos i siromaštvo. To je izrazito važno za tu svijest o posljedicama klimatskih promjena, emancipiramo na vrijeme. S druge strane mi moramo vrlo svjesno odlučiti za sebe i za buduće generacije da smanjujemo emisije stakleničkih plinova, da više štedimo energiju, da ulažemo u čišću i obnovljivi izvor energije kako bismo imali alternative i smanjili proizvodnju od fosilnih goriva. Mi smo naravno kao Hrvatska i sve članice Unije odabrali opciju osiguranja klimatske neutralnosti do 2050. I upravo stoga je bitno da nastavimo raditi na ispunjavanju ciljeva europskoga zelenoga plana, dakle za smanjenje emisije stakleničkih plinova za 55% u odnosu na devedesetu godinu, a sve to i na tragu obveza preuzetih iz Pariškoga sporazuma. Od ekonomskih tema mi smo sudjelovali ne samo na Europskom vijeću, nego i na euro summitima. Tu je za Hrvatsku ključni proces bio završne odluke koje su se dogodile u lipnju i u srpnju, a one se odnose na članstvo u euro području sa 1. siječnjem 2023. Tu smo imali veliku podršku euro grupe, Europske komisije, Europske središnje banke, svih članica i mogu reći da je zaista bilo zadovoljstvo pratiti i podršku u Europskom parlamentu i na Vijeću o pozitivnim ocjenama hrvatske spremnosti uprkos i unatoč krizi kakvu sada svi živimo, a mi ispunjavamo taj strateški cilj. Drugi je naravno uz euro uvođenje Hrvatske u Schengenski prostor. Tu smo u tri zadnja tjedna finalizacije odluka na razini Vijeća. Vaši kolege zastupnici u Europskom parlamentu dali su nam jednu snažnu, veliku, uvjerljivu potporu 534 glasa za prošloga tjedna. To znači da su sve ključne grupacije u Europskom parlamentu stale iza hrvatskoga članstva u Schengenu. Ostaje nam samo 46 dana da dovršimo proces Nacionalnoga plana zamjene kune za euro da se logistički pripremimo i da od 1. siječnja siječnja budemo i u Schengenu i u euru. Mislim da ćemo tek kad se to dogodi u potpunosti razumjeti kako smo velike i ključne ciljeve ostvarili gdje Hrvatska izlazi snažnija, otpornija, više zaštićena, manje izložena, privlačnija, sigurnija, pouzdanija za sve koji hoće doći u Hrvatsku poslovati i ulagati ili biti turisti u Hrvatskoj. To je što se tiče Schengena i eura. Spomenut ću, a o tome može možda malo kasnije više reći nešto i ministar kada je riječ i o započetim pregovorima o članstvu u OECD-u koji su ostali praktički sada kao zadnji veliki cilj uključivanja u neke od međunarodnih foruma. Ovo je bila godina kada smo kada smo došli do kraja Konferencije o budućnosti Europe. Vidjeli ste brojne događaje u Hrvatskoj, završnu konferenciju koja je bila u Strasbourgu. Ovo je bila godina kad je osnovana i Europska politička zajednica, novi forum u Pragu, prigoda da se okupe sve države članice u širem formatu da zajednički intenziviramo dijalog, steknemo povjerenje, ali i raspravljamo o tome kako na razini europskoga kontinenta smanjivati razlike i privlačiti sve one koji nisu još u EU da budu naslonjeni na temelje njene politike, vrijednosti ekonomskih, financijskih kretanja, a isto tako i vanjsko-političkih izbora. U tom pogledu slijedi nam rasprava za koji tjedan na Europskom vijeću nakon Izvješća Komisije o proširenju, gdje će jedna od tema naravno biti proširenje na države jugoistok Europe ili zapadnoga Balkana. Pri tome je posebno važna za Hrvatsku Bosna i Hercegovina. Mi smo radili jako puno i sa visokim predstavnikom Christianom Schmidtom koji je dobro razumio što je bitno za stabilnost BiH. Pozdravili smo njegovu odluku u večeri izbora 2. listopada. Smatramo da je ona osigurala stabilnost zemlje i da će u konačnici pomoći Hrvatima kao najmalobrojnijem konstitutivnom narodu da na mirniji i sigurniji način sudjeluje u konstituiranju vlasti na razini i Hercegovine, ali i središnjih razina vlasti. Nismo zadovoljni naravno sa time da je Hrvatska, da su hrvatske političke stranke odlučile stati iza jedne kandidatkinje. Da unatoč tome se dogodilo da je glasovima Bošnjaka ponovno izabran Komšić na teritoriju Federacije. To se kada pogledate rezultate po gradovima i općinama u BiH vidi. Njegovi glasovi mahom dolaze iz onih krajeva gdje je Hrvata jako, jako malo. Ne morate biti ni veliki analitičar, ni demograf, ali pogledajte glasove u Sarajevu, Zenici, Tuzli, pa i onda samo na ta tri primjera sve više nego jasno. No, ono što je važno, važno je za nas da shvatimo da sada dolazi trenutak kada će ulogu predsjedatelja Vijeća ministara dakle Vlade u Bosni i Hercegovini preuzeti predstavnik Hrvata, hrvatskih političkih stranaka. Ta je odluka jako, jako dobra i mislim da će ona itekako pomoći i za jačanje položaja Hrvata na međunarodnoj razini, ali i za odnose između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Na kraju ću samo spomenuti jer je stvarno brzo prošlo ovih 20 minuta, da je Europsko vijeće na svom zadnjem sastanku pozdravilo odluku na ministarskoj razini o osnivanju EU vojne misije u Ukrajini EUMAM dakle potpora pomoći Ukrajini u ovim okolnostima gdje je Hrvatska izrazila spremnost da sudjeluje. Mi ćemo kao Vlada ostati pri toj odluci i predložiti Hrvatskom saboru da dade odobrenje za sudjelovanje. Zaključno. Nastavit ćemo na tragu dosadašnje politike i izvješćivati Sabor i zastupati interese Republike Hrvatske na sastancima Europskog vijeća i drugim informacijama Vijeća. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Idemo sa replikama. Ima ih 20. Prva je na redu kolegica Peović. Izvolite. Hvala. Došla sam u posjed jedne brošure koju dijelite investitorima stranim na sastancima. Ovu ste konkretno dijelili turskim investitorima u Hrvatskoj kada su došli na sastanak u kojoj citiram piše: „Cijena radne snage po satu u Hrvatskoj je 2,6 puta niža od europskog prosjeka, među najnižima je u EU što čini Hrvatsku idealnom zemljom za investicije.“ Pretpostavljam da ste se i na ovim sastancima hvalili najnižom cijenom radne snage u Europi. Drugim riječima, poručujete stranim investitorima da ovdje dresirano roblje koji ćete novim Zakonom o radu još više obespraviti u nekih hajmo reći tjedan, dva kada već uputite taj zakon u proceduru. Jutros ste se hvalili visokom zaposlenošću, visokim plaćama, rastom BDP-a. Te statističke manipulacije koje ovdje navodite trebali biste staviti u neke omjere, a bilo bi idealno kada bi nam govorili … … Hvala. Ako i postoji taj dokument treba dobro vidjeti tko je njegov autor. Ja ne znam na što se vi pozivate. Ono što znamo, znamo što smo govorili jutros. Jutros smo vam lijepo objasniti koliko su rasle plaće u mandatu naše Vlade. Lijepo smo vam kazali kolike su prosječne plaće, medijalne plaće, minimalne plaće, koliki je rast BDP-a, gdje je Hrvatska u odnosu na druge zemlje. Vi kao i neki drugi u Hrvatskom saboru očito imate problem sa statistikom ili sa razumijevanjem iste statistike. Možda vam je žao što smo postigli dogovor sa sindikatima, pa onda nije došlo do nekih socijalnih nemira, pa biste vi valjda se tu priključili kao nekakva kolovođa ili što biste već trebali biti u tom kontekstu? Mi držimo do prava radnika, do socijalnog dijaloga, do socijalnih partnera i radimo upravo ono što sam rekao socijalnu koheziju, a sprječavamo socijalnu frakturu. Svidjelo se to vama ili to ljudi u Hrvatskoj vide, znaju i cijene. **Jandroković, Gordan

Kolegice Peović dobivate drugu opomenu. Molim vas sjednite. I nemojte to raditi. Ujutro smo lijepo radili bez takvih zlouporaba Poslovnika. Kolega Pavliček izvolite. Poštovani premijeru na vama je da se hvalite kao vlast, a na nama kao opozicija je da kritiziramo konstruktivno. Vi ste prije dva tjedna izjavili citiram: „Uči ćemo u krug od 15 država koje su u EU, NATO, euro i schengen prostor“ što je činjenica. Hajmo to banalizirati. Jedna Švicarska nije ni u jednom od ovih asocijacija, pa je znatno bogatija od nas. Jedna Švedska nije u velikom dijelu od ovih asocijacija, pa je znatno bogatija od nas, ima znatno bolji standard. Ja se nikada neću složiti s vama što se tiče ulaska u euro zonu, posebice u doba najveće financijske neizvjesnosti Europske unije i energetske krize. Ali isto tako smatram da je dobro što ulazimo u schengen prostor. Međutim, evo ovdje je vaš ministar s vaše desne strane Hvala vam lijepa. Izvolite odgovor. Hvala lijepa poštovani zastupniče Pavliček. Ja razumijem da vi niste neki veliki euro entuzijasta ali ću vas samo podsjetiti da smo mi ove godine ostvarili još jedan suverenistički potez koji bi vam se mogao svidjeti, spojili smo hrvatski teritorij Pelješkim mostom. On će tu biti, on će ostati, on će vječno povezati južni dio Dubrovačko-neretvanske županije. Dobro je da je taj most izgrađen dijelom sredstvima iz hrvatskoga proračuna, a dijelom iz europskih sredstava. Vi znate koliko je to dugo trajalo i nije to tako loše biti u Europskoj uniji kao što bi to mogli neki zaključiti iz vaših nastupa. No, kada je riječ o schengenu. I Slovenija je ušla u Europsku uniju i schengen puno prije nas, pa nismo riješili pitanje granica, pa ćemo sada ući u njih, pa ćemo nastaviti te procese. Ima zemalja utemiteljica Europske unije koje 100 godina rješavaju pitanje granica. Imaju svoje komisije za granice i određene iskusne ljude da to vode. Tako da to nije međusobno isključivo, a mi ćemo sva pitanja lakše rješavati jednom kada riješimo ovo, nego bez toga. Vidjet ćete. Hvala.

Vesna (Hrvatski suverenisti)** Hvala lijepa predsjedniče. Poštovani predsjedniče hrvatske vlade, dosta se govorilo na sastancima Europskog vijeća o energetici, pa se tako u svibnju govorilo i o proširenju plinovodne mreže, al ono što je meni privuklo pozornost to je prenamjena plinovoda za dopremu vodika. Znači vodik ulazi u strukturu čelika i povećava krtost, samim tim negativno utječe na cijevi i dovodi do pucanja, vodik je izuzetno eksplozivan kada dođe u ovaj u dodir sa kisikom, što znači da tu mi otvaramo i nekakva sigurnosna pitanja, pa me interesira kako je to zamišljeno? Evo Slovenija ima sličan jedan projekt, al oni govore o vodikovodima, znači razdvajaju plinovode i vodikovode, prenamjena plinovoda za

i zato je potrebno i dodatno investiranje i dodatne tehnološke pretpostavke da bi to sve funkcioniralo, niko nije rekao da to nije proces koji će biti bez troškova, međutim dugoročna orijentacija na traženje onih izvora izvora energije koji su povoljni u ovom kontekstu zelene tranzicije, a to je da ne pridonose dodatnim stakleničkim plinovima je cilj i to je ono što će se događati. Zato ova rasprava o vodiku kao energentu budućnosti sa sobom nosi i dodatna ulaganja. Bojan (Nezavisni)** Hvala g. predsjedniče sabora. Poštovani predsjedniče vlade, kao što ste i sami rekli, mogu se s vama složiti, ulazak Hrvatske u Schengen je apsolutno važan, on je postignuće i mislim da je to jedna od onih stvari koja našim građankama i građanima može dati pravi osjećaj pripadnosti EU, to je ta sloboda kretanja, dakle oko toga se možemo složiti. činjenica je da je u Europskom parlamentu ova rezolucija izglasana uz jedan bitan amandman koji se tiče nadzora provedbe na granicama i apostrofirana su kršenja hrvatskih prava i push backovi, dakle volio bih čuti vaše mišljenje i komentar o tome, da li to smatrate na neki način propustom ili odgovornošću ove vlade i naravno mislim uzmimo u obzir da je Hrvatska imala najrigorozniji tretman i najrigorozniji nadzor nad aplikacijom od svih zemalja do sada, hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepa. Hrvatska je kao što znate u jednom intenzivnom procesu koji je u biti ozbiljno započet 2016. sa našom vladom ispunila 281 preporuku da bi ispunila sve kriterije iz 8 poglavlja schengenske pravne stečevine. Povrh toga, osim što smo dobili pozitivnu ocjenu Junckerove komisije u u studenome 2019. dobili smo pozitivnu preporuku 2021. u svibnju prigodom izdavanja Komunikacije o proširenju Schengena i o reformi Schengena od ove komisije, a sada će, sutra Europska komisija izaći sa novom komunikacijom, zadnjom koja se odnosi i na nas, ali i na Bugarsku i Rumunjsku, ne sve u paketu nego vrlo precizno identificirao za sve tri zemlje. A što se tiče ovih detalja o Europskom parlamentu, on je bogat i političkim strankama i zastupnicima koji imaju različite inpute, pa imaju različite ideje. Mi smo uspostavili nezavisni nadzorni mehanizam kojeg nitko nema i koji će trajat u dogovoru…/Upadica predsjednik: Hvala vam/…sa savjetodavnim odborom sa strane Europske komisije. To je dobro da kontrolira …/Upadica predsjednik: Hvala vam/…taj proces i da bude što manje kršenja ljudskih prava. Domagoj (Nezavisni)** Hvala lijepo. Postoji ona hrvatska izreka „u svakom zlu neko dobro“ i ako ima išta dobroga u ovom zlu koje se događa u Ukrajini to je sigurno kako ste i sami rekli što je ponovo vraćen fokus na proširenje EU. I dok je I dok je europska perspektiva postojala za BiH, dakle ona nije ništa novo, za neke druge se tek otvorila, primjerice Ukrajinu i Moldaviju, sad je na njima da je iskoriste ili ne iskoriste baš kao i na BiH. Ali predsjedniče vlade postoji jedna država koja je također bila žrtva ruske agresija, nešto ranije nego Ukrajina, 2008., koja također ima još uvijek okupirane teritorije i živi u prilično nesigurnoj situaciji, govorim o Gruziji, koja nije dobila tu šansu iako postoji europska perspektiva, nije dobila kandidatski status. Ono što vas želim pitati je postoji li mogućnost da se ova nepravda ispravi ako se do kraja godine ispune svi preduvjeti koje je postavila komisija

sa vrlo ja bih rekao ohrabrujućim narativom u zaključcima Europskoga vijeća koji ih jasno vodi prema tom putu uz ispunjavanje određenih ciljeva i uvjeta. Ukoliko gruzijske vlasti ispune te uvjete siguran sam da će dobiti potporu, i njima, kao ni Moldaviji, kao ni Ukrajini naravno nije lako, riječ je o zemljama koje imaju privremeno okupirane teritorije, praktički zamrznute sukobe i to već godinama i te zemlje su dobile snažan politički signal signal EU da nastave svoj proces europskih reformi, međutim dio aktivnosti mora biti i do njih, dakle ono što je u konačnici dobro u ovoj cijeloj priči, a to je da se ne ide u nekakvom velikom košu i da se ne gleda u detalje nego da se unatoč ovom zlu kako ste i vi rekli traži dobro, al na temelju zasluženih rezultata. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Kolega Pavić izvolite. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče vlade, poštovani predsjedniče sabora. Zadovoljstvo je danas zadnjih dana biti u Brislu, biti u Pragu na sastancima s kolegama praktički čestitarska atmosfera jučer smo i na COSAC-u imali prilike dobiti čestitke i od prvog potpredsjednika Europskog parlamenta Othmara Karasa i za Schengen i za euro i za sve napretke. Kada gledamo one koji nas sa apotekarskom vagom procjenjuju i Izvješće o konvergenciji i povećanje rasta i Schengen koji je sa 90% zastupnika u Europskom parlamentu usvojen izvješće daje nadu da stvarno Vlada radi odgovoran i dobar posao. Došli ste nedavno iz Egipta sa COP27 znamo koja su obećanja i Hrvatske iz COP-a. Znamo da je i utjecajna Europa bila jedan od prioriteta hrvatskog predsjedanja. nameću agendu i dalje zaštite okoliša i klimatskih promjena ostalima na globalnoj razini s obzirom da i repaire reviewu i sve ostale inicijative … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… … idu u tom Hvala lijepa zastupniče Pavić. Što se tiče odgovornosti EU u kontekstu globalne teme klimatskih promjena možemo slobodno reći da smo tu kao Unija među najnaprednijima. Oni koji na temelju stanja svoga razvoja, svojeg tehnološkog stupnja razvijenosti, pa u konačnici i doprinosa u dodatnoj emisiji dodatnoj emisiji stakleničkih plinova moraju dati i najveći doprinos. I tu je stvar jasna. Dapače, poruka koja je bila vrlo razvidna u Sharm el-Sheikhu je bilo da Europa je napravila svoje obaveze, ima jasan plan kako ići u klimatski neutralnu situaciju 2050. i istu vrstu političkog obvezivanja očekujemo i drugih osobito visoko industrijaliziranih zemalja koje nisu napravile takve iskorake, a bez njih u tom procesu nećemo ostvariti globalne ciljeve. **Jandroković, Hvala vam predsjedniče. Poštovani predsjedniče Vlade. Iz vašeg izvješća je vidljivo koliko je važno da je Hrvatska članica Europske unije, koji su benefiti za nas ali isto tako koliko mi doprinosimo da se na geopolitičkom planu određene situacije pokušaju unaprijediti. Mi ostvarili svoje sve vanjsko-političke ciljeve i na tome čestitam. Ali nam je također stalo što se događa u našem okruženju. Vi ste na više sastanaka Vijeća se zauzeli i za što skorije otvaranje pregovora sa Makedonijom i Albanijom za viznu liberalizaciju sa Kosovom, ali isto tako ste naglašavali važnost BiH za stabilnost cijele ove regije i tražili ste da BiH dobije status zemlje kandidata. Možemo li taj status očekivati možda na Vijeću u prosincu? Hvala lijepa. Točno, zastupnice Petir Hrvatska se snažno zalagala za otvaranje pregovora sa Makedonijom, Albanijom a to se konačno i dogodilo. Što se tiče vizne liberalizacije za Kosovo o tome govorimo pa evo i vi gospodin Stier, gospođa Bušić, ja i mnogi drugi u različitim kapacitetima već godinama smatramo da su oni ispunili kriterije i da je ta činjenica da još nema viznu liberalizaciju u biti loša i nepravedna. A što se tiče Bosne i Hercegovine mi smo se snažno zalagali za status kandidata praćen sa jasnom obavezom za cjeloviti pristup i reformi Ustava, ograničenoj reformi Ustava i cjelovitoj reformi izbornoga sustava u BiH osobito na razini Federacije. Na žalost do toga nije došlo u procesu od Mostara govorim o lipnju 2020. pa do

poštovani predsjedniče Vlade rješenje prijepora u BiH vidite kroz dogovor triju naroda kao jamac institucionalne stabilnosti u BiH neophodna je za provođenje brojnih reformi, neophodna je za približavanje procesu, približavanjem euroatlantskim integracijama za ovakvu politiku. Osigurali ste potporu prije svega američke administracije ili većeg dijela zemalja EU. U konačnici ovakva politika je rezultirala i odlukom visokog predstavnika u izbornoj noći koja je legitimnim predstavnicima hrvatskog naroda osigurala sudjelovanje u vlasti, spriječila daljnju dezintegraciju Bosne i Hercegovine to znaju i zahvalni su vama i ovoj Vladi. Pitam hoće li se u prioritetima u približavanju i stjecanju kandidacijskog statusa BiH nastavak izbornih reformi biti jedan od prioritetnih reformi kako bi Hrvati u cijelosti riješili pitanje legitimnog zastupanja zagarantiranu Ustavom … …/Upadica predsjednik: Hvala

u travnju omogućili da se angažira osobno i predsjedavajući Europskoga vijeća, obavili sve ono što je bilo bitno, strateški važno u vrlo ozbiljnom i otvorenom dijalogu sa zemljama Kvinte, pojasnili situaciju. Vi ste sami rekli koliko je hrvatski narod zadovoljniji i mirniji nakon ovih odluka visokoga predstavnika. Ja mogu sa zadovoljstvom reći da je hrvatska u tom procesu bila izrazito agilna, angažirana, konstruktivna i da je u biti sada kad gledamo realno ovu godinu uz ogradu ovoga što se dogodilo sa izborom hrvatskog člana Predsjedništva u biti postigla svoje strateške ciljeve,

ulaskom u eurozonu, Schengen Hrvatska se pomiče prema europskoj jezgri. Možda ova geopolitička situacija i ova kriza najbolje pokazuje što to znači. Zemlje članice EU srednje Europe koje nisu na primjer u eurozoni imaju kamatne stope koje su dva puta, neke čak i gotovo tri puta veće nego u eurozoni. I zato kada neki kažu da su protiv ulaska u eurozonu ili su za ali ne sada. Postavlja se pitanje koju bi cijenu trebali platiti hrvatska poduzeća i hrvatski građani kakve bi im bile rate da nije osigurano da Hrvatska uđe u eurozonu 1. siječnja sljedeće godine. Andrej (HDZ)** Hvala vam lijepa. Točno, postoje brojni akteri u hrvatskom društvu naročito na političkoj sceni koji imaju rezerve prema osobito europodručju za Šengenski prostor, koliko ja pratim nešto manje, međutim, ja mislim da je baš vrijednost ovoga što smo napravili sada u ovim okolnostima tim veća jer smo ispunili strateški cilj u vrlo kratkom roku, zemlja smo koja je najmanje vremena provela u svojevrsnom predsoblju, tj. Europskom tečajnom mehanizmu 2 i bankovnoj uniji jer je to bilo do 10. srpnja 2020. pa trajat će tu sada do 1. siječnja i na taj način smo napravili strateške iskorake koji omogućuju Hrvatskoj i hrvatskom gospodarstvu da bude manje izložena u više zaštićeno, a da činjenica da imamo legitimitet i referencu Europske središnje banke koja će nam pomagati u svim ovim kriznim vremenima jača našu otpornost. Ja mislim da će to s vremenom

Poštovani predsjedniče Vlade, upozorio bih vas da su izvješća u nekim segmentima nedopustivo štura i nedorečena. To se prije svega odnosi na točke u kojima imamo jasne prijepore između pojedinih zemalja članica Europskog vijeća. Navest ću vam primjer. U Izvješću sa sastanka 30./31. svibnja piše, citiram, poruke su bile različite. Neki su se već sada založili za davanje Ukrajini kandidacijskog statusa, dok su neki bili oprezniji. Neki su poslali poruku da očekuju da mišljenje bude sveobuhvatno i osnovi sve kriterije kao što je bio slučaj kod ranijih aplikacija. Neki su čelnici govorili o podršci druge dvije države aplikantice, posebno isključio osjetljivost Moldove, a neki ukazali na potrebu pažljivog pristupa s obzirom na učinak ove odluke naspram država zapadnog Balkana, posebice BiH koji nema još status države kandidata. Koji su to neki? Dakle mi kao HS trebamo znati odnose trenutne po ključnim pitanjima unutar EV-a pa vas molim ubuduće da se stavi koje su te zemlje, imaju ovo stajalište, a koje neko, a sada vas .../Upadica: Hvala vam./... molim po ovoj točki da nam kažete koji su to neki bili .../Upadica: Hvala Andrej (HDZ)** Hvala lijepa. Znate kad je nekadašnji francuski predsjednik Valery Giscard d'Estaing pokretao EV, on nije htio da to bude live program na televiziji. Htio je da to budu zatvoreni sastanci šefova država i vlada gdje se u najužem krugu bez suradnika, EV nema ministara, nema savjetnika, nema nikoga, vode direktno u raspravi lidera. Takva rasprava podrazumijeva i jednu vrstu možda ne onoga što se zove chatham house, ali jedan fairplay kad se o tome izvješćuje. Dakle mi namjerno ne stavljamo i ne atribuiramo točno tko je što rekao baš zato da bismo mogli imati privilegirani odnos povjerenja i partnerstva s ljudima s kojima godinama sjedimo za stolom, ja tamo sada već polako sjedim 7. godinu i naj, nisu slučajno ova izvješća napisana tako. Ono što je moj cilj kao predsjednika Vlade, da vam dam sukus onoga što je strateški bitno i da hrvatska javnost i zastupnici znaju, ne da imamo o verbatim zapisnik EV-a jer to jednostavno ne postoji niti je praksa niti to radi itko drugi pa nećemo ni mi. **Jandroković, Hvala. Poštovani predsjedniče Vlade, govorili ste o novom suverenizmu, to vam je ovako jako, jako, jako drag pojam, isto tako govorili ste o energetskoj sigurnosti. Mi smo imali niz saslušanja na Antikorupcijskom vijeću i jedan od pozvanih, bivši član Uprave INA-e Davor Mayer je rekao da mu je ministar Ćorić sugerirao kao da bi bilo dobro malo da zažmire, da ne stvaraju probleme oko zatvaranja sisačke rafinerije kako bismo dakle dobili zelena svjetla za Schengen i OECD. Pa možete li malo to prokomentirati, to su onako jako teške optužbe jer mislim da u Schengen bismo ušli prije ili kasnije, a ostati bez sisačke rafinerije, sada i riječke koja je u remontu, što je neviđeno, dakle da se zatvara rafinerija zbog remonta u jeku energetske krize ja smatram da je za hrvatske građane puno važnije od ulaska u Schengen. **Jandroković, Gordan Može, to je poštovani zastupniče Grmoja potpuni nonsens, uopće ne znam od kud takva konstrukcija da bi, ne znam, u vremenu koje je bilo od prije 4, 5 godina, a netko govorio o Schengenu, a kamoli OECD-u. Pregovori o članstvu u OECD-u su počeli, ako ja dobro se sjećam u srpnju ove godine formalno, a Schengen završavamo sada kompletno, neovisno, nikakve poveznice nema, to se bilo kojim energetskim pitanjima, a kamoli sa sisačkom rafinerijom, tako da mi nije jasno, tog gospodina sam ja vidio, ja mislim jednom ili dvaput u životu, nije mi jasno odakle takve konstrukcije koje nemaju uporišta ni u kakvim faktima niti u bilo kakvim potezima, to je prvo. Što se tiče energetske sigurnosti, investicija koja se događa u rafineriji Rijeka je najveća investicija koju je INA imala, valjda u zadnjih 50 godina sigurno i ogromna investicije u hrvatsku energetsku infrastrukturu kratkog je trajanja,

Povrijeđen je čl. 238, oko Siska dakle Sisak je ugašen dok ste vi predsjednik Vlade, a kad Most nije u Vladi, dakle i potpisan je ovaj .../Upadica: Kolega Grmoja, gdje je povrijeđen Poslovnik?/... Povrijeđen je čl. 238, rekao sam. .../Upadica: Što? Što?/... Dakle, obmanjivanje javnosti i vrijeđanje zastupnika. Dakle Sisak je ugašen dok ste vi predsjednik Vlade, potpisan je memorandum kojim je hrvatska nafta krenula prespojem JANAF-a prema Mađarskoj, a upravo su Mađari, i tu obmanjujete javnost, blokirali .../Upadica: Hvala lijepa kolega

se ne čuje./... Molim vas, predsjedniče Vlade, nećemo se ovaj, dovikivati, ne, rekao sam mu da ne viče i nemojte dobacivati iz klupe. Kolegice Orešković, izvolite. Predsjedniče Vlade, ovo pitanje neću uputiti vama nego čitavom HS-u i hrvatskoj javnosti. Koliko vrijedi Hrvatska kao država? Koliko vrijedi bilo koja država u kojoj se izvršna vlast ne pridržava odredbi vlastitog Ustava? Ustav RH kaže da Hrvatsku u Vijeću i Europskom vijeću zastupaju sukladno svojim ovlastima predsjednik države i Vlada. Gospodine Plenkoviću gdje je Zoran Milanović u ovim vašim izvještajima? Sukladno Ustavu Republike Hrvatske vanjska politika se sukreira. U ovom izvješću su brojna vanjsko-politička ali isto tako i vojna pitanja. Ja se sa mnogim stavovima Zorana Milanovića ne bih mogla složiti. Kao država bih se od nekih i ogradila, ali još manje vama dajem za pravo da si uzurpirate veća prava od onih koji vam po Ustavu pripadaju. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa poštovana zastupnice Orešković vi kao velika ustavnopravna stručnjakinja, a pri tome i silan ekspert za vanjsku i obrambenu politiku siguran sam da ćete dati veliki doprinos. … /ne razumije se/ … vas je toliko nahvalio, toliko vas je lijepo je o vama govorio da je to fascinantno kako vapite za njim. Moram priznati da tu već vidim tragove mazohizma, ali dobro. To je vaš odabir. Ima svakakvih ljudi pa očito i onih, one koji ih teško vrijeđaju na najgrublji mogući način žele staviti u nekakav fokus. U Hrvatskoj postoji vrlo jasno pravilo, pravilo koje je nastalo puno godina prije nego što sam ja postao predsjednik Vlade, a to je da na Europsko vijeće idu premijeri s obzirom na teme, nadležnosti sastanka. Vi vidite sve koji je to portfelj tema ovdje i koliko je meni poznato nije bilo niti jedne situacije gdje je bilo koji od predsjednika osim možda

vremena, a vi nemojte dobacivati iz klupe molim vas. Kao što je rekao kolega Radin ovo je trenutno monolog, a ne dijalog pa sam vidio da ste to iskoristili i onda njegovu dobronamjernu primjedbu da vas zaštiti ste iskoristili da biste ga optužili da on guši pravo govora u Saboru. Kolega Vidović izvolite. Uvaženi premijeru ovdje smo mjesecima slušali da nedovoljno činite za položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini, a i to što činite da su rezultati vašega rada nula. Nakon što je zahvaljujući vašem radu prije svega vaše Vlade i vašem radu visoki predstavnik donio odluku i izmijenio Ustav Federacije i Izborni zakon Bosne i Hercegovine čuju se interpretacije da je ta odluka ništa, da je nevažna. Koliko je ona bitna, važna govori podatak da je omogućila da legitimni hrvatski predstavnici sudjeluju u formiranju Vijeća ministara i Vlade Federacije, da se bez Hrvata neće odlučivati u Bosni Koliko je ona bitna govori i podatak da je postojalo vrijeme 2002. godine kada je formirana alijansa kad su predstavnici Hrvata izbačeni iz vlasti, 2010. kada je formirana platforma to ne bi bilo moguće. Da je to tako bilo danas bi Hrvati u Bosni i Hercegovini bili u puno boljem položaju, naši krajevi bi bili bogatiji, razvijeniji i mnogo veći broj Hrvata danas bi živio u Bosni i Hercegovini. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepa poštovani zastupniče Vidović. Slažem se s vama. Općenito teza minimiziranja, sakrivanja ili banaliziranja bilo kojeg krupnog vanjskopolitičkog poteza Vlade Republike Hrvatske gotovo je trend. Vi morate reći valjda 5 tisuća puta pa da netko shvati da ulazimo u schengen ili euro za 6 tjedana to je činjenica. A da ne govorim o tome što je učinjeno na emancipaciji pitanja hrvatskoga naroda i njegovog opstanka u biti u Bosni i Hercegovini, a samim time i funkcioniranja cijele Bosne cijela ta paleta aktivnosti, podrška izravnim razgovorima bošnjačkih i hrvatskih političkih stranaka, podrška pregovorima uz posredovanje Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država, angažman visokoga predstavnika odnosno predsjedavajućeg Europskog vijeća i na kraju visoki predstavnik. Dakle, mi smo išli sa svim mogućim

na 4 održana sastanka za koje ste podnijeli izvješće top tema što je potpuno opravdano bila je Ukrajina i podrška Ukrajini na ostvarivanju teritorijalnog integriteta. Ali jedna od važnih komponenti svakako bila je te pomoći je i vojna pomoć. U tom kontekstu bilo je riječi o mogućoj obuci ukrajinskih vojnika na prostoru Europe i pojedinih članica. Hrvatska je jedna od brojnih članica koje su izrazile sposobnost i želju da omoguće obuku ukrajinskih vojnika. Kako je ta informacija značajno podigla prašinu u hrvatskoj javnosti pa i od strane Predsjednika Republike Hrvatske, a vidim i čitali ste i od brojnih oporbenih političara i u Hrvatskom saboru, hrvatskoj politici mene interesira kakav je trenutno stav Ministarstva obrane i Vlade po pitanju obuke ukrajinskih vojnika i što slijedi u toj realizaciji tog plana. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa. EU misija vojne pomoći Ukrajini je počela i ona je krenula upravo ovih dana zahvaljujući odlukama na razini Vijeća ministara i Europsko vijeće je tu odluku prihvatilo. Sve članice su stale iza toga. 22 zemlje su iskazale spremnost da sudjeluju. Postoje dva oblika sudjelovanja. Jedan je da se šalju instruktori i eksperti država članica tj. njihovih oružanih snaga mahom u Poljsku i Njemačku gdje bi se obučavali ukrajinski vojnici. Druga je da se jedan manji Hrvatska je izrazila spremnost i za jedno i za drugo. Vlada će predložiti Hrvatskom saboru da donese takvu odluku, pa ćemo onda vidjeti tko to u Hrvatskom saboru stoji gdje. Ja mislim da je to izvrsno i jako dobro za tzv. političko razvrstavanje i svrstavanje, pa ćemo znati čija je retorika supstantivna, čija retorika ima skrivene rezerve i mane. Mi smo vojno pomogli Ukrajini već više puta. Ovo što radimo je samo konzistentna linija. Hvala. **Jandroković, Tražim stanku u ime Kluba Mosta kako bismo se konzultirali oko toga da premijer Plenković uporno i sada ovdje obmanjuje hrvatsku javnost. Upravo je u svom odgovoru na moju repliku tvrdio da nikakvog veta sa strane mađarske oko OECD-a nije bilo. Ja sam sada išao googlati, malo vidjeti jesam li ja nešto krivo govorio, jesam li možda ja pogriješio. Ali našao sam njegovu izjavu od 17.11.2018. godine kada je na Interliberu obznanio kako je Mađarska odlučila povući veto na hrvatski ulazak u OECD. A ovaj memorandum sporni kojim je napravljen prespoj kojim je hrvatska nafta krenula prema Mađarskoj što je za posljedicu imalo gašenje Sisačke rafinerije je potpisan u 8 mjesecu, dakle nešto prije ove najave premijera da Mađarska povlači svoj veto koji je namjeravala koristiti. Dakle, sasvim je jasno da ste zbog toga kako biste se mogli šepuriti da ste Hrvatsku uveli u Schengen i OECD izdali strateške nacionalne interese, potpisali nešto što niti jedna Vlada i niti jedan ministar prije vas nije želio potpisati, a potpisao je vaš ministar Ćorić da se napravi prespoj kako bi hrvatska nafta mogla krenuti prema mađarskim rafinerijama, rafinerijama MOL-a i da onda mi kupujemo te derivate po puno većim cijenama a koji su nastali na temelju hrvatske nafte. Ovo je još jedna potvrda da konstantno obmanjujete javnost zato se i ne želite pojaviti pred Antikorupcijskim vijećem, jer bi se razotkrilo ono što ste cijelo ovo vrijeme radili. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena, ali ćemo nastaviti dalje sa radom. Sukladno 293b. imamo još jedan zahtjev kolega Pavić, izvolite. Hvala lijepa. Tražim stanku u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice da još jedanput naglasimo važnost rasprave o europskim temama u Parlamentu. Nemaju svi parlamenti priliku da da premijer nekoliko puta godišnje izvještava, a isto tako i da odgovorimo na sve ove optužbe gdje ulazak u OECD pa kolega Grmoja pa to nitko nije Baba Vanga bio nekada. To tek sad je na tapeti. Ulazak u Schengen, ulazak u eurozonu su kolosalni uspjesi ove Vlade. Ja znam da ste vi apsolutno ljubomorni na to. Kada govorite o INA-i, MOL-u sjetimo se da ste upravo vi u Vladi inzistirali na arbitraži koja sad košta milijarde A ono što hrvatska Vlada radi osigurava građane koji nas gledaju njih najviše zanima i po svim anketama cijene, stabilnost, zanima ih kako će prezimiti zimu, kakve će plaće biti. A upravo danas smo i na aktualcu vidjeli totalni potop oporbe, vidjeli smo da Vlada osigurava 26 milijardi kuna za jesenski paket mjera, da su cijene građanima i poduzetnicima ograničene tri do pet puta jeftinije nego tržišne cijene, da je cijena benzina razumna, da ulazimo u eurozonu koja će nam osigurati niže zaduživanje kao što je i kolega Stier rekao da smo jedna od petnaestak zemalja koja će biti i dio Schengena, NATO-a, NATO-a, EU i eurozone i da dublja integracija u sve te procese temelj modernog suverenizma koji nam je osigurao i 25 milijardi eura za tranziciju i za sve te mjere koje plaćamo građanima. Bili smo jučer sa zemljama zapadnog Balkana. Oni za ovakve mjere nemaju skoro ništa,

Povrijeđen je članak 238. ja sam svoje rekao i dokazao da je premijer obmanjivao javnost, a što se tiče arbitraža vaš premijer je nastavio sa arbitražama i to nakon što je dobio pravomoćnu presudu Vrhovnog suda. Umjesto da ste poništili taj ugovor išli ste na reviziju pred švicarskim sudom.

Kolega Borić, povreda Poslovnika. Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Članak 238. Kolega Grmoja i inače kad se podigne uvijek je sve dramatično kao da će smak svijeta. Kolega Grmoja čekali ste smak svijeta, čekate da propadne ovaj HDZ, ova Vlada itd. Ono niste dočekali, nećete ni ovo ali vas pitam što recimo, što biste vi radili u Sloveniji? Oni nemaju nikakvu rafineriju. Što? Oni se voze na električnim automobilima, biciklima, što oni tamo rade?

Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Povrijeđen je članak 238. stavak 1. alineja 5. Dakle, kolega Grmoja kao veliki ustavno-pravni stručnjak očito danas nije u jutro slušao ono što je ovdje bilo rečeno. Preskočio je taj dio predavanja, dakle niste čuli ono što je Vlada poduzela pred švicarskim saveznim sudom, dakle što se tiče arbitražne klauzule. Niste slušali da je ova Vlada zatražila mišljenje od svih pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj upravo da bi vidjela što po tom pitanju napraviti. Prema tome, bolje slušajte. Nemojte dolaziti samo kad su ovdje mediji. Kolega Habijan isto tako replika, pa je opomena. Imamo još jedan zahtjev za stankom. Kolegice Peović, izvolite. **Peović, Katarina (RF)** Tražim stanku u ime kluba HSS-a i Radničke fronte u trajanju od 10 minuta kako bismo malo zastali, pa možda i razmislili o onom što ovdje čujemo i od opozicija i od premijera. Pa naravno da premijeru trgujete tim suverenizmom i to prilično loše. Naravno da ste izdali hrvatske interese vezano uz Rafineriju Sisak, vezano uz arbitraže. Da želite mogli biste raskinuti bilateralne ugovore koji sadrže štetnu i protuustavnu klauzulu o arbitražama, gdje se međunarodni sudovi postavljaju iznad domaćeg sudstva, a niz zemalja EU je takve ugovore raskinulo i to po naputku Europske komisije, Europskog suda pravde. Znači ono što mi ovdje radimo od jutros je da slušamo upravo o tom famoznom suverenizmu, pa sam i ja malo proguglala i znači potražila da možda nisam pogriješila vezano Znači to je brošura za strane investitore koje dijelite na razgovorima sa stranim investitorima gdje je kao izdavač, piše vrlo jasno Croatian government ministry of economy, to je brošura koja govori sve što mi trebamo znati o hrvatskom suverenizmu, sve. Znači ništa više ne trebate znat osim ovog podatka da se hrvatska vlada i Andrej Plenković na sastancima sa investitorima hvali da je hrvatska radna snaga 2,6 puta jeftinija od prosjeka Europe, to je sve što mi moramo znat. A od jutros smo slušali o rastu plaća bez da se uspoređujemo s rastom plaća drugih zemalja. Slovenija ima minimalnu plaću u razini naše prosječne, to vam je dovoljno o rastu plaća.

lijepo. Kolegica Peović je zloupotrijebila instituciju traženja pauze za sastanak kluba zastupnika obzirom da u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a vidim samo nju, pa ne znam s kim bi se sastala baš kao što je maloprije kolega Grmoja tražio Klub zastupnika Mosta, a uz njega sjedi samo nezavisni zastupnik sa njegove liste g. Raspudić. Ja ne znam zašto tražite stanku za sastanak kluba kad kluba nemate? Kolega Kapulica dobivate opomenu, ne možemo procijeniti možda su zastupnici u svojim kancelarijama pa će se tamo ovaj međusobno konzultirati. Izvolite kolega Borić.

Čl. 238. znači omalovažavanje nas zastupnika jer mi slušamo isto cijelo jutro kolegice Peović vaše sugestije prema nama, a one izgledaju otprilike ovako vi ste na vlasti i ništa ne znate, ali vam sve ide i brojke, i ciljevi koje ostvarujte itd., a mi smo u oporbi i ništa vam ne ide, a sve znam, sve znaju. Evo kad ih pitate što treba u vanjskoj politici sve znaju u unutarnjoj sve znaju.

kolegica Peović stalno navodi primjer Slovenije, pa Slovenija je deset godina dulje u članstvu EU, da smo imali to desetljeće razvoja gdje bi nam bio kraj, ne bismo sad bili na 70% razvoja prosjeka EU, bili bismo bliže 90 ili 100%. A znam što vas muči, vas muči da smo u EU da nismo u nekoj drugoj integracijski s kojim smo izašli ratom i davnih godina, to vas muči, ali Gordan (HDZ)** Kolega Paviću isto tako opomena jer je bila replika. Malo se treba potrudit i objasnit što je povreda poslovnika. Sad će moć kolega Bauk replicirat, tako je. Jedan citat iz hrvatskih medija „Kakvi su takvi su“, „Gotovo tri godine od početka njihovih mandata njihov odnos je u potpunom slomu pri čemu se suradnike dvoje dužnosnika obeshrabruje da međusobno komuniciraju, a dvoje lidera podmeću si klipove u dogovoru sastanaka sa stranim čelnicima.“, iako vam možda zvuči poznato ovako se opisuje odnos predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen i predsjednika Vijeća EU Charlesa Michela. Jeste ih možda predsjedniče iz svojih iskustava dali savjet kako da te odnose prevaziđu? I moje pitanje glasi na čijoj strani mi moramo bit da budemo ispravni da nas ne proglasite ruskim agentima ili korisnim idiotima? Hvala. **Jandroković, Hvala lijepa. Što se tiče ovoga vašega komentara mi smo dobri i sa jednim i sa drugim čelnikom dvije europske institucije. A što se tiče vaših stavova o Ukrajini i Rusiji tu ste se vi svi skupa pokazali u zadnjih godinu dana, guglajte malo izjave, stavove s kim se trebate konzultirati, kada, kako evo tu vam je Cappelli pa se sjetite kako ste ga odbijali ne biste li ne usvojili izjavu o Ukrajini prije 23.2., a onda najedanput iluminacija, prosvjetljenje eto sad smo svi na pravoj strani zaboravili smo sve što smo mislili prije nemamo više potrebe ić pitat po mišljenje tamo gdje obično idete. Dakle, s te strane su stvari jasne svakome tko iole detaljnije prati, a mi detaljno pratimo ono što stignemo. Ovo što ne stignemo vi sami kažete. Evo još jedan zahtjev za stankom, kolega Bauk izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem. Ako sam ja dobro predsjedniče vlade vas shvatio, vi ćete doć sa jednom odlukom u sabor i tražit dvotrećinsku većinu, a to je ovo što se tiče ove obuke da sad. Gledajte, u vrijeme kad ste vi to sad spomenuli vaš ministar vanjskih poslova je šaputao na uho ruskom ministru vanjskih poslova i pozvao predsjednika Putina u posjet Hrvatskoj. To je bilo isto 2022. u 2. mjesecu. I budite sigurni da mi vi vidimo vašu želju da želite branit vašu vlast do zadnje kapi ukrajinske krvi i ako želite raditi podjelu u Hrvatskoj na to ko je za ove, a ko je za one, ja vam mogu samo reći da smatram da je Rusija izvršila agresiju na Ukrajinu, da zato treba biti sankcionirana, da treba biti kažnjena i da moramo učiniti sve da pomognemo Ukrajini, a ne da ugrozimo sebe. Zahvaljujem.

Zahvaljujem poštovani predsjedniče sabora. Poštovani predsjedniče vlade, referirat ću se na ovaj izvanredni sastanak Europskog vijeća gdje je jedan od zaključaka šta je donijela predsjednica Europske komisije da EU treba povećati vojna istraživanja i vlastitu tehnologiju upravo radi povećanja ulaganja raznih drugih svjetskih faktora u obranu i da veliki postotak nabave vezano za obranu je van granica EU što je potencijalni rizik. Imamo s jedne strane Europski obrambeni fond, s druge strane imamo hrvatski klaster obrambene industrije što itekako ima što se tiče inovacija pokazati što je na tržištu, ali vojna industrija je u svijetu uvijek zahtijeva i dosta angažman same države. Dobro je što je proračun Ministarstva obrane povećan, što smo prešli ovih 2% ulaganja u obranu, ali mislim da bi sad trebali iskoristiti ovu priliku i mi kao država, vi kao vlada jednostavno stati iza našega klastera obrambene industrije i pomoći da …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… Hvala lijepa poštovani zastupniče Bačić. Točno jačanje vojno obrambene dimenzije EU jedan od ključnih trendova i u proračunskom smislu na europskoj razini na nacionalnoj razini, bolje zajedničko korištenje obrambenih resursa nego što je to bilo do sada, dakle ključni problem je fragmentacija gdje svi ulažu, a niko ne gleda što sve može biti korisno s obzirom na druge države članice. I zato su ti zajednički napori i Europske obrambene agencije i u samom proračunu i jačanja europske tehnološke baze vojne industrije temelj razvoja europske obrane. To je tema koja se uz ovo područje pravosuđa i unutarnjih poslova najviše i najbrže razvijala praktički zadnjih 20 godina, a trend je da bude sve tješnjija suradnja, a mi u tome sudjelujemo. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi predsjedniče HS-a. Uvaženi predsjedniče vlade. Moja replika će biti podijeljena u dva dijela, prvi će biti malo analitični, a drugi će biti pitanje. Pitam se cijelo prijepodne što se to događa sa oporbom? Mlaki, letargični, bezidejni, razbijeni i onda se sjetim u biti da smo prije 10 dana upravo na njihov zahtjev raspravljali o legalizaciji marihuane i izgleda da je THC bio veći od 0,2% koliko se time zakonom predviđa. No šalu na stranu. Jedno pitanje i jedna zahvala. Puno ste učinili za Hrvate u Republici Srbiji, ja bi rekao da nikada veća vidljivost Hrvata u Republici Srbiji nije bila negoli u ovih zadnjih nekoliko godina i ono što je bitno rezultiralo je tim da je Tomislav Žigmanov postao ministar u vladi Republike Srbije što će sigurno bitno ojačati položaj tih ljudi koji tamo žive.

recite mi kolega Bauk što je u čl. 154. to me živo zanima? Da vam mogu dat možda i dvije opomene. **Bauk, Arsen (SDP)** Može ja prihvaćam. Broj 154 je iznos milijuna kuna u eurima koliko je pokradeno u Ini. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo. Povrijeđen je čl. 238. omalovažavanje zastupnike. Kolega Ivanović vaše doskočice neće pomoći Slavoniji koja vjerojatno evo cvjeta zbog evo projekta Slavonije i svega onoga što ste ulupali silnih novaca u Slavoniju, najčešće u hotele na Krku i slično, dakle to neće pomoć Slavoniji, ali Zakon o konoplji možda bi, ali to naravno ste odbili. Kolega Hajduković isto tako opomena ovo nema veze sa povredom poslovnika. Kolega Deur izvolite. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala poštovani predsjedniče. Poštovani g. Bauk, zamislite kriminal koji ste vi osobno napravili nehotice, a zamislite da je došla vlast danas ili onu koju ste imali uz sadašnjeg predsjednika Milanovića gdje ste ostavili haos, nered, sukobe, kriminal, sav jad koji dolazi i sad gledamo te trabante koji se uz njega sakupljaju i daju jednu lažnu repliku životu kojeg ne daj bože više. Kolega Deur isto tako ovo je replika pa je opomena. Idemo dalje kolega Ivanović izvolite. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo. Zdravka sada i nikada, evo samo da Zdravka riješi svoje probleme. Uvaženi predsjedniče ja ću se probati zaštititi čl. 238. neće vjerojatno uspjeti, ali želim poručiti kolegi Hajdukoviću. Da biste znali kako ljudi žive u Slavoniji i Baranji i Srijemu morate s njima živjet, morate s njima ići spavat, s njima se dizat, s njima dijeliti njihove probleme, obići njihove kuće, njihova sela i onda na osnovu toga donijeti zaključak kako ljudi žive u Slavoniji, Baranji i Srijemu, a

Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Povrijeđen je čl. 238. obmanjuju se javnost i zastupnici, a htjela bih samo reći kolegi Deuru nastavno na ono kako naziva Milanovićeve pljačke i obmane, ja ću vam samo krenut nabrajat, pljačka Ine milijardu kuna, afera Softver Gabrijela Žalac vaša bivša članica predsjedništva 13 milijuna kuna, Hamag Bicro, Projekt Slavonija dodijeljene više miljunski iznosi tvrtkama moćnih HDZ-ovaca koji su se tek počele baviti poljoprivredom i vi nama nešto govorite. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Radolović dobivate opomenu i molio bih vas da ne spominjete osobe u kontekstu kriminala koji nemaju pravomoćne presude, to bismo mogli ipak

kolega DEur se ustao nije uopće rekao koji član poslovnika povrijeđen, govorio je niste mu oduzeli riječ, a u principu on može imati 30 sekundi ako se pozove na neki člana, pa evo ja dajem povredu poslovnika vama. Hvala. svi su na kraju dobili opomene ovaj mogao sam onda svima davati po istom obrascu koji ste sad sugerirali za kolegu Deura tako da evo i vama onda opomena isto. Al sad vas molim kolega ajmo sad stati, ovo je stvarno besmisleno, mi uopće ne razgovaramo o temi koja je danas na dnevnom redu. Ovdje je predsjednik Vlade dao jedno iscrpno izvješće. Krenulo je relativno dobro, sad se pretvorilo u bezvezno prepucavanje koje uopće nema sadržajnog smisla nego tko će koga sad tu nešto nadmudriti u temama koje uopće nemaju veze sa ovim što je tema današnje rasprave. Pa molio bih ako možemo nastaviti dalje. Kolega Dretar, izvolite. Već smo zaboravili da točno. To je bilo na koga je to bilo na kolegu Ivanovića. Na kolegu Ivanovića ako predsjedniče Vlade se sjećate još možete replicirati, **Plenković, Andrej (HDZ)** Ja mislim da je kolega Ivanović bio sjajan i animirao je raspravu i potaknuo povrede Poslovnika. Ja mogu minutu vas hvaliti sad ako treba. Skratit ću, hvala. Idemo dalje. Evo kolega Dretar možete. **Dretar, Davor (DP)** Hvala lijepa. Poštovani gospodine premijeru, ja imam jednu misaonu dvojbu. Kao osoba koja se onako pomalo bavi i teorijama međunarodnih odnosa ja ću vas morati zamoliti da nam još malo preciznije objasnite moderni suverenizam. Naime, onaj stari pretpostavlja po nekoj svojoj baznoj definiciji državu koja ima svoj novac, neovisno pravosuđe, uređen pravni sustav, uređeno gospodarstvo i funkcionalnu vojsku. Dakle, ja sam od kada ste izrekli kovanicu moderni suverenizam i to dok ste gostovali na Harvardu od onda tražio tu kovanicu u svoj znanstvenoj literaturi. Nema je nigdje, niti u realističnim, liberalističkim, konstruktivističkim teorijama međunarodnih odnosa. Dakle, molim vas još jednom pojašnjenje možda za neke od nas koji će jednoga dana pisati knjigu o vašim političkim postignućima da nam još jednom malo preciznije definirate do sada neviđeni oksimoron

Budući da ćete vi pisat knjigu, obično kad ljudi pišu knjige onda kad žele ovoga nekoga pitati za detalje dođu kod njega na intervju, pa ja vas pozivam na kavu pa ću vam sve na detalje ću vam objasniti. Poslušajte si još jednom govor na Harvardu, nije bio loše prihvaćen kad ste već slušali njega. Ali to je ne znam tko i gdje smo tu temu spominjali. Sve smo temeljito elaborirali. Vi ste pametan čovjek koji eto prati i teorije međunarodnih odnosa. Snaći ćete se u tom labirintu i bit ćete zadovoljni, a već ova godina isporuke vam utjelovljuje ono što radimo. izvolite. **Burić, Majda (HDZ)** Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani predsjedniče hrvatske Vlade. U prvom mjesecu 2021. godine bio je povijesni trenutak za Republiku Hrvatsku. Budući da je tada unaprijeđena pozicija pozicija Republike Hrvatske vezano uz europsku energetsku kartu, dakle govorimo o otvaranju LNG terminala u Omišlju na otoku Krku. Protiv toga se čak pobunila jedna naša kolegica iz SDP-a na takav način da se htjela demonstrativno baciti pod bagere i zaustaviti taj hrvatski nacionalni i strateški interes. Međutim, ono što ja u stvari želim vama kazati, jest da smatram iznimno bitnim što ste na Vijeću u stvari digli to pitanje, što ste objasnili Vijeću važnost LNG-a ali isto tako i diverzifikaciju opskrbnih puteva što je sama predsjednica Europske komisije prihvatila mogućnost

Imate dvije. **Radolović, Sanja (SDP)** A nema veze, isplatit će se. Članak 238. iznošenje neistina, a u prvom redu mislim da je u svakom slučaju bolje se baciti, pokušat bacit pod bager u obrani interesa lokalne zajednice nego opljačkati milijardu kuna iz INA-e. A prvo da bi se moglo govorit o tako možemo reći visoko intelektualnim temama trebali bi naučiti da u Hrvatskoj nemamo milijardu i 500 000 zaposlenih. Hvala. Dobro. Dobivate treću opomenu i više ne možete sudjelovati u raspravi kolegice Radolović. Kolegice Burić, izvolite. Pozivam se na članak 238. povrijeđen je Poslovnik. Dakle, gospođa iz SDP-a je u stvari želeći blokirati hrvatski nacionalni interes se ustvari htjela demonstrativno bacit pod bager. Dobro je što nije. A zaboravili ste reći kolegice da ste i vi iz SDP-a bili protiv toga, protiv hrvatskog nacionalnog interesa. Osim toga, izbili ste 4 milijarde kuna iz drugog mirovinskog stupa u vrijeme vašeg premijera Milanovića. Što imate reći recimo na tu temu? Što imate reći na temu što ste rušili plaće? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Burić dobivate opomenu. Kolegice Burić, molim vas. Dobili ste opomenu. Evo još imamo povredu Poslovnika. Kolega Fabijanić, izvolite. kolegica Burić je povrijedila članak 238. jer u biti govori neistinu. Kao osoba koja je potpisala prostorni plan Primorsko-goranske županije znam samo jednu stvar, a to je da smo se protivili morskom terminalu u korist kopnenog terminala. Da smo danas imali kopneni terminal imali bi puno veće kapacitete nego ova barčica koja nešto malo skida … **Jandroković, Gordan Kolega Fabijanić dobivate opomenu, jer ovo nije bila nikakva povreda Poslovnika nego replika, a ovo možete reći i u raspravi pojedinačnoj pa onda tumačiti. I idemo sa zadnjom replikom kolega Šašlin, izvolite. Hvala lijepa poštovana zastupnice Burić. Točno je, nakon 40.g. rasprave u energetskom krugu u u RH riješili smo pitanje LNG terminala unatoč brojnim otporima, jedan od ovih je ilustrativan o kojem ste govorili, međutim terminal je tu, terminal je tu zahvaljujući političkoj odluci naše vlade, 100 milijuna eura iz europskih sredstava, 100 milijuna eura iz državnog proračuna, 33-'4 milijuna eura Plinacro i HEP, imamo terminal i još ćemo ga nadograditi i podignuti mu kapacitet za više od duplo. To Hrvatsku čini regionalnim energetskim akterom i stoga je logično da je u dokumentima Europske komisije i LNG terminal na Krku naveden. Samo ilustrativan primjer, Njemačka nema nijedan LNG terminal.

u svojoj relativno kratkoj povijesti od 30-tak godina ostvarila svoje strateške ciljeve i to u godinama koje se pamte, to je sigurno '91.g. kad smo obranili Hrvatsku, '95. kad smo oslobodili Hrvatsku, to je 2009. kad smo ušli u NATO, 2013.g. kad smo ušli u EU, a to će sigurno biti i 2022.g. kad smo ostvarili nekoliko strateških ciljeva, kad smo povezali hrvatski teritorij sa Pelješkim mostom, kad ulazimo u Schengen, kad ulazimo u eurozonu. Što drugo reći nego hvala vam na tome svemu u ime svih nas koji smo na neki način sudjelovali u tome i idemo dalje, hvala. **Jandroković, hvala lijepa zastupniče Šašlin. Mislim da su svi ovi strateški datumi o kojima ste govorili na početku, pogotovo oni sa početka '90.-tih godina izrazito važni u povijesnom smislu, a ovako što se tiče naše generacijske odgovornosti za političko upravljanje Hrvatskom i ostvarivanja ovih ciljeva dublje integracije mislim da svi zajedno možemo biti zadovoljni jer smo to zajednički ostvarili i to nije samo doprinos vlade nego to je doprinos i HS, sve ove odluke, sve ove strateške teme o kojima govorimo su bile dio i vašega rada i vašega truda i doprinosa i jedino tako možemo **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniku vlade. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Da, predsjednik Odbora za europske poslove, kolega Hajduković izvolite. Hvala g. predsjedniče. U Odboru za europske poslove HS na 44. sjednici održanoj 14. rujna 2022.g. raspravljalo se o izvješću predsjednika Vlade RH o održanim sastancima Europskog vijeća u svibnju i lipnju ove godine. Mi smo naravno tu matični odbor. Izvješće o održanim sastancima Europskog vijeća u svibnju i lipnju 2022. predstavila je državna tajnica za Europu u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova gđa. Metelko Zgombić. Glavne teme održanih sastanaka bile su Ukrajina, energetika, te proširenje EU, kao i prijedlog o osnivanju Europske političke zajednice. Članovi odbora u raspravi između ostalog izrazili su zadovoljstvo dodjeljivanjem statusa država kandidatkinja za članstvo u EU Ukrajini i Moldoviji, kao i otvaranjem pretpristupnih pregovora s Albanijom i Sjevernom Makedonijom, ali i zbrinutost stanjem u BiH. Raspravljalo se o položaju Gruzije koja je također aplicirala za članstvo u EU zajedno s Ukrajinom i Moldovom, ali joj ta status nije dodijeljen. U raspravi su nadalje istaknuti problemi opskrbe energijom i hranom, te su iznesena očekivanja o daljnjim koracima EU u upravljanju krizom. Državna tajnica i članovi odbora osvrnuli su se i na govor predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen o stanju unije koje je ranije istog dana održano u Europskom parlamentu. U raspravi je posebno istaknut prijedlog koji je Francuska iznijela u okviru svog predsjedanja Vijećem EU o osnivanju tzv. Europske političke političke zajednice kao šireg formata europske suradnje koji bi trebao obuhvatiti 27 država članica EU, Ujedinjenu Kraljevinu, članice EFTA-e, istočnog partnerstva, ispričavam se i Zapadnog Balkana. Državna tajnica je istaknula da Europska politička zajednica nije zamišljena kao format u kojemu bi se raspravljalo o proširenju, te kako još uvijek nema naznaka instituolizacije formata. Članovi odbora su se u raspravi složili da Europska politička zajednica ne bi trebala postati zamjenom za politiku proširenja, te da Hrvatska može, da se Hrvatska može pozicionirati unutar ovog formata, a posebice kad je riječ o osiguravanju stabilnosti i regiji istočne, jugoistočne Europe. nakon provedene rasprave Odbor za europske poslove sa 6 glasova za, 1 glasom protiv i 2 glasa suzdržan odlučio predložiti HS da donese slijedeći zaključak: Prihvaća se izvješće predsjednika Vlade RH o održanim sastancima Europskog vijeća u svibnju i lipnju 2020.g.. Također Odbor za europske poslove je na svojoj 50. elektroničkoj sjednici održanoj 14. studenoga 2022.g. razmotrio izvješće predsjednika Vlade RH o sastanku Europske političke zajednice i neformalnom sastanku šefova država ili vlada članica EU 6. i 7. listopada 2022. u Pragu, te redovnom sastanku Europskog vijeća 20. i 21. listopada u Briselu, u Briselu. Odbor za europske poslove je matično radno tijelo, a nakon provedene elektroničke sjednice odbor je s 8 glasova za i 2 glasa suzdržana odlučio predložiti HS da donese slijedeći zaključak: Prihvaća se izvješće predsjednika Vlade RH o sastanku Europske političke zajednice i neformalnom sastanku šefova država ili vlada članica EU 6. i 7. listopada 2022. u Pragu, te redovnom sastanku Europskog vijeća 20. i 21. listopada 2022. u Briselu. Zahvaljujem kolegi Hajdukoviću, otvaram raspravu, prvi na redu je Klub zastupnika Hrvatskih suverenista, govorit će kolega Pavliček i kolegica Vučemilović. Kolega Pavliček izvolite.

Poštovani predsjedniče i potpredsjedniče HS. Evo vidim da pojedini saborski zastupnici zahvaljuju premijeru na svim ostvarenim strateškim ciljevima, pa i ja bi se htio zahvaliti. Hvala vam što je Hrvatsku u zadnjih 10 godina 400.000 ljudi napustilo. Hvala vam što je ovogodišnji proračun u minusu od 13 milijardi kuna, a idući proračun u minusu po vašim projekcijama od 1,8 milijardi eura. Hvala vam što smo i dalje jedna od najkorumpiranijih država EU. Hvala vam što su ispred nas jedan Butan, Ruanda, Kuba po indeksu percepcije korupcije. Hvala vam što ste izmijenili niz ministara zbog sumnje na korupciju, a pojedini su bili uhićeni na radnom mjestu doslovce odnosno tijekom obnašanja svoje funkcije zbog korupcije. Hvala vam što je netko od ljudi koje ste vi imenovali ukrao milijardu kuna iz INE. Hvala vam na svemu tome, ali vratimo se mi na bit. Prije Prije 2 tjedna premijer Plenković otvoreno kaže ući ćemo krug od 15 država koje su u EU, u NATO savezu, u euro i Schengen prostoru. Što mislite koliko jedan prosječni Hrvat ima od toga? Je li on danas bogatiji? Živi li on kvalitetnije? Osjeća li se on sigurnije? Ajmo to banalizirat do kraja. Jedna Švicarska nije ni u jednoj od ove 4 asocijacije pa žive ipak nešto bolje od Hrvatske. Nije ni jedna Švedska. Nije ni jedna Norveška pa su daleko ispred nas. Što se tiče EU ja nisam euroskeptik, ja sam eurorealist. Hrvatska je još uvijek na samom začelju EU, tek zadnjih nekoliko godina nešto više povlačimo sredstva nego što uplaćujemo, ali posljedica te EU je da danas imamo opustošenu Slavoniju, opustošenu Baranju, opustošeni Srijem, Dalmatinsku zagoru, Banovinu jer oni danas žive u Njemačkoj, Austriji i drugim zapadno europskim zemljama. To je posljedica isto tako nepripremljenog ulaska u EU. Što se tiče NATO saveza, drago mi je što smo dio NATO saveza, ali i tu smo drugi razred NATO saveza jer kada je pao dron u Zagrebu odnosno bespilotna letjelica ali kako god, tada i ni dan danas nitko ne zna tko je za to odgovoran. Da se to dogodilo u Parizu, u Londonu gorio bi cijeli NATO savez, digli bi se svi na noge, međutim Hrvatska je tu manje bitna. Možemo samo se zahvaliti dragom Bogu da ne daj Bože da je pao na studentski centar i da je bilo preminulih i mrtvih. Što se tiče eura, niti jedna članica EU ne ulazi u ovakvom razdoblju u eurozonu, u doba najveće financijske neizvjesnosti, u doba najveće energetske krize mi srljamo kao što je rekao Stjepan Radić kao guske u maglu. I svi vi koji ste glasali za ulazak u eurozonu vrlo brzo čete plakati za hrvatskom kunom. Što bi mislite da će nam padati mana s neba kad uđemo u euro. Sjetite se vaših roditelja. Nije Hrvatska Zagreb. Hrvatska je Ilok i Otok i Dalmatinska zagora. Hrvatska je tamo gdje ljudi imaju mirovinu od 300 eura i to je Hrvatska. Jel razmišljate kako će se ti ljudi osjetiti, osjećati kada nakon 35 godina radnog staža dobiju 3 novčanice? Pa ti preživi mjesec. Lako je o tome pričati iz Hrvatskog sabora kad se ima 2-2,5 tisuće eura mirovine, plaće. Što se tiče Schengena, ulazimo u Schengen prostor i drago mi je da ulazimo, a mi ni dan danas nismo riješili svoje granice sa svojim susjedima. Premijer govori pa nisu ni ostale zemlje, ali mi smo vanjska granica EU i vjerojatno ćemo tako biti slijedećih 30 do 50 godina. Nismo riješili Šarengradsku adu, nismo riješili Vukovarsku adu, nismo riješili nekoliko tisuća hektara zemlje sa istočne obale Dunava, nismo riješili pitanje granica prema BiH, nismo riješili pitanje pomorskih granica prema Crnoj Gori i onda bi štitili europske granice, a nismo u stanju riješiti ni svoje granice. Tu je ministar, u doba njegovog mandata nije se nijedanput susrela međunarodna komisija za rješavanje granica između Hrvatske i Republike Srbije, a sutra smo vanjske granice EU. Nemojte uspoređivati ostale zemlje Španjolsku, Francusku koje nemaju veze sa vanjskim granicama EU. Mi smo ipak na drugom kraju. Da ne pričamo o situaciji u kojoj se trenutno nalazimo. O inflaciji koja je na povijesno visokoj razini, koja će dodatno biti veća ulaskom uz eurozonu jer sve oni proizvodi koji su danas na policama iskazani u eurima 12,35, 13,38 će biti 12,99, 13,99 mjesec dana nakon ulaska u eurozonu. Zapamtite ove riječi, čisti marketinški trik trgovaca. I to će tako biti i to čete svi plaćati i svi ostali hrvatski građani, ali na više ne na manje. I to je posljedica svega toga. Nažalost, u ove 6 godina vladavine Andreja Plenkovića ili hrvatske vlade niti jedna velika investicija nije ušla u RH. Sve se bazira na europskim novcima koje nismo u stanju iskoristiti, a sve velike industrijske investicije nas zaobilaze. I tako će biti i ubuduće i kad budemo u eurozoni. Ne zato što smo mi dobri i ulazimo u eurozonu nego zato što je država korumpirana i zato nas ljudi zaobilaze. To nema nikakve veze sa platežnim sredstvom kojeg mi trenutno koristimo. Najbolji primjer vam je Srbija i Mađarska. 2019. godine pred samu Covid pandemiju u Srbiji su strane investicije iznosile 3,4 milijarde eura, u Mađarskoj 4,3 milijarde eura. Nemaju euro, niti ga imaju u planu imati. A Hrvatska 1,3 milijarde eura. Hvala vam lijepa. Gospođa Vučemilović, drugi dio. Hvala lijepa potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre sa suradnicom, kolegice i kolege ja ću se vrlo kratko toliko imam vremena osvrnuti na ovaj dio koji se odnosi na energetiku o kojoj se dosta razgovaralo na sastancima Europskog vijeća što nije ni čudno s obzirom u kakvoj se situaciji nalazi cijela EU i i s obzirom na invaziju Ruske Federacije na Ukrajinu koja se eto dodatno zakomplicirala. Ono što cijelo vrijeme slušamo to je da će Hrvatska biti energetsko čvorište i puno se o tome govori, ali u zaključcima toga nema. Znači pokušava se nešto napraviti, ali ne treba u javnosti iznositi ono što se nije zaključilo i što se nije dogovorilo. Mi još uvijek nismo nikakvo energetsko čvorište. Hoćemo li biti, to ćemo još vidjeti. Ovdje vidimo još nešto što je znakovito, a to je da je EU, Europska komisija, sve te institucije, sva ta silna birokracija spora, donosi odluke sa jednim popriličnim odmakom i evo tek sada će oni reagirati pa će od 1.1.2023. krenuti novi način formiranja cijene plina na tržištu, znamo da cijena plina još od prošle godine je počela rasti i da su raznorazni špekulanti itekako zaradili na tim špekulacijama pa tek sada se danas ove godine počelo govoriti o tome da bi trebalo to nekako malo riješiti. Znači sve se radi sa jednim odmakom i nedovoljno učinkovito i brzo. Pitanje sada što se događa i sa tom zelenom tranzicijom? Kako će ići dalje zeleni plan? REPowerEU na neki način vraća ponovo fosilna goriva, vidimo i tu da će se opet ulagat u plinovode. evo ja ću samo iznijeti jedan podatak da je Europski revizorski sud rekao da i izračunao da u principu 30% sredstava iz zelenog plana prošle godine su bili projekti koji nemaju apsolutno nikakav učinak na klimu. E sad zamislite kad tome dodate i ova sva sredstva iz REPowerEU programa koji nema definirano financiranje nego će se sredstva iz postojećih programa prebaciti i financirat će se uglavnom LNG terminali, plinovodi itd. Ono što se mi moramo zapitati, to je da godinama potičemo proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i što smo mi dobili, kakav je učinak? Učinak je takav da nam sada raskidaju ugovore i da je paradoks još već znači HEP je raskinuo dva ugovora sa HROTE-om, državna tvrtka sa državnom tvrtkom je raskinula ugovore kako bi ostvarila veću cijenu na tržištu i izvozila ju van. Evo ako je to taj moderni suverenizam ja predlažem da se vratimo na stari. Hvala. **Radin, Furio Klub zastupnika Mosta, a Kolegice i kolege. Ja bih iskreno volio živjeti u Hrvatskoj kakvu opisuje predsjednik vlade Plenković jer to je raj. Rast, razvoj, napredak, sve cvjeta i sve je sjaj. Sličan rajski opis odnosi se i na odnose unutar EU kako ih prikazuje ovo izvješće. A onda se pitam ima li ovo izvješće ikakve veze sa stvarnošću EU? Čuli Čuli smo maloprije u odgovoru na moju repliku od predsjednika vlade zašto govori neki su smatrali ovo, neki su rekli ono, a ne spominje se što koja zemlja smatra da to se ne govori, kao da je riječ o sastanku neke masonske lože i stoji obveza tajnosti. Gdje je transparentnost? Nisu to nikakve vojne tajne. Zašto ne možemo znati koje su zemlje uložile rezervu na davanje statusa kandidata Ukrajini i Moldaviji, a ne BiH primjerice, a koje su imale drugačije mišljenje? Gdje je nestala korona? Ni slova u ovom izvješću. Što je sa zavrtanjem ruke Poljskoj jer nije na briselskoj ideološkoj liniji? Ove godine nema toga. Tragikomičan je privid jedinstva i sklada unutar EU koje ovo šturo izvješće želi ostaviti. Je li ista politika prema sankcijama Rusije i energetski interesi primjerice Mađarske i Nizozemske? U danima kada se hvalite ulaskom u Schengen kao nekim velikim postignućem, jel vi znate da je iznikla opet granica između Češke i Slovačke jer Češka ne želi da migranti koji su već u Slovačkoj ulaze dalje u Češku i sad Slovačka se zbog toga buni? Čim zagusti nestaje Schengen opet se dižu nacionalne granice, to smo vidjeli u migrantskoj krizi 2015., to smo vidjeli na početku korona krize. Pratite li teške međusobne optužbe i natezanje između Italije i Francuske ovih dana oko migranata? Što je radio njemački kancelar Scholz u Kini zadnjih dana? S kim se unutar EU koordinirao taj posjet? Stvarnost događanja unutar EU nema nikakve veze sa ovim rajskim izvješćem. No idemo redom. Izvanredni sastanak Europskog vijeća 30. i 31. svibnja 2022. na početku je govorila predsjednika Europskog parlamenta Roberta Metsola, naglasak je bio na Ukrajini, prenijela je stajalište Europskog parlamenta oko zahtjeva Ukrajine za članstvo u EU ističući da bi kandidacijski status o Ukrajini prvenstveno donio nadu. Sad jel vi njima budite nadu, poigravate se s osjećajima ukrajinskog naroda ili ih stvarno želite jednog dana primiti kao punopravnu članicu? Ali što je onda s kriterijima? Ili im dajete nadu, a držat ćete ih u čekaonici pola stoljeća kao Tursku? Izvješće navodi citiram: „Sankcije su ocijenjene kao najjače oružje Unije u ovom ratu. Mnogi su naglasili da je kroz mjere šestog kruga sankcija važno osigurati jednake uvjete na unutarnjem tržištu Unije. Istovremeno je prepoznato da je situacija različita u različitim državama članicama, što su čelnici uzeli u obzir kod donošenja odluka.“ Koje zemlje i koja situacija i koje razlike? Ništa nas ovo izvješće o tome ne izvještava. Dalje citiram: „Unatoč svim izazovima jasno je bila izražena njihova volja za postizanjem dogovora te je u konačnici potvrđeno jedinstvo i solidarnost država članica i postignut dogovor o ovom paketu. On obuhvaća sankcije vezane za naftu uz određena izuzeća tri velike ruske banke i dalje proširenje liste sankcioniranih osoba. Koja određena izuzeća? I kako je potvrđeno jedinstvo ako ima izuzeća, a koja se dalje ne objašnjavaju? Nabačene su neke potpuno nejasne teze poput citiram ukazano je na opasnost da za moguću glad u nekim dijelovima svijeta poput Afrike bude optužena EU. Tko iznosi te optužbe, uz kakvu argumentaciju poima nemam. Što se tiče vojne opreme neki su čelnici u raspravi naglasili da je važno da zajednička nabava bude dobrovoljna. Dakle, mislio se da bude i prisilna pa je trebalo naglasiti i ovo. Ali zašto to radi EU ako postoji NATO pakt? Kakva su tu sad preklapanja i kolizije? Ističe se dalje citiram, ponovno je potvrđena namjera jačanja potpore globalnom poretku utemeljenom na pravilima u čijem su središtu UN. A u Vijeću sigurnosti tih UN su Rusija i Kina koje furaju sasvim drugačiju priču, a da ne govorim o puno drugih članica UN-a koje su, koje su, zauzimaju bitno različita stajališta od ovog stajališta EU. Pa na što se možemo onda uprijeti UN-u? U zaključcima dalje piše, Europsko vijeće poziva sve zemlje da se usklade sa sankcijama EU. Svi pokušaji da sankcije, se sankcije zaobiđu ili Rusiji pomogne drugim sredstvima moraju se zaustaviti. Pazite ovo je napisano prije pola godine. Odnosi li se ovo i na ZTC naš gdje su prije 2 mjeseca bili ruski trgovci oružjem ili se Plenković izuzeo od dijela sankcija? Europsko vijeće slaže se da će 6 paket sankcija protiv Rusije obuhvaćati sirovu naftu kao i naftne derivate isporučene iz Rusije u države članice uz privremenu iznimku sirove nafte koja se isporučuje naftovodima. Znači idemo oštro, ali ne skroz. Pa jesmo li u sukobu s Rusijom ili nismo ili dokle jesmo? Sastanak Europskog vijeća 23., 24. lipnja ove godine, čelnici su održali stratešku raspravu o tzv. široj Europi odnosno prijedlozima osnivanja tzv. europske političke zajednice. Što je sad to? Dakle, pored EU, Vijeća Europe, OSS-a, OECD-a sad i politička zajednica Europe. Fali još uz EU osnovati uniju Europe, europska politička zajednica i zajednica europske politike. Dakle, gomilanje nepotrebnih birokratskih okvira nam nešto govori o trenutnom duhu EU. Čemu to? U kontekstu budućnosti Europe Metsola predsjednica Europskog parlamenta smatra da trebamo biti ambiciozni kaže te poboljšati sposobnost EU da djeluje u ključno važnijim područjima poput zdravstva, energetike, obrane i temeljnih vrijednosti. Podcrtala je spremnost Europskog parlamenta da djeluje uključujući kroz ono što je nazvala prirodnim slijedećim korakom. Prirodnim slijedećim korakom, održavanje konvencije o mogućim izmjenama temeljnih ugovora. Završen citat. Što je sad to? Hoće nam predsjednik vlade objasniti taj prirodni slijedeći korak? I to je rekao da je prirodan? I tko ih je ovlastio da o tome uopće razgovaraju? Radi li se o dodatnom dokidanju suvereniteta zemalja članica unije pod krinkom prirodnosti? Europsko vijeće između ostalog je najavilo da će Europska komisija uskoro predstaviti prijedlog da se Ukrajini odobri nova izvanredna makrofinancijska pomoću u iznosu do 9 milijardi eura. Sve ok, ali bilo bi lijepo znati barem okvirno koliko dugo, dokad će ići pomoć ili rađena projekcija predviđanja koliko rat može trajati, u kojim oblicima i do koje razine žrtve su spremne ići zemlje članice EU? Ovom je temom kaže započeo sastanak Europskog vijeća, Europska komisija je predstavila glavne elemente objavljenih mišljenja o zahtjevima za članstvo koje su podnijele Ukrajina, Moldova i Gruzija, a koja se temelje na ocjeni Europske komisije u pogledu 3 skupa kriterija za pristupanje. Politički kriterij, gospodarski kriterij i ocjena sposobnosti tih zemalja da preuzmu obveze koje proizlaze iz članstva u EU. Što su od ovoga zadovoljile Ukrajina i Moldova? Slijedeći preporuke Europske komisije čelnici su Ukrajini i Moldovi odobrili status zemalja kandidatkinja. Je li dovoljno da vas Rusija napadne, izvrši agresiju pa da dobijete status zemlje kandidata EU? Pa neka se otvoreno onda kaže da nema više drugih kriterija. Na koncu ovog sastanaka Europsko vijeće očekuje da Turska u potpunosti poštuje međunarodno pravo, smiri napetosti u interesu regionalne stabilnosti u istočnom Sredozemlju i na održiv način promiče dobrosusjedske odnose. Kako se to dobrosusjedski odnosi promiču na neodrživ način volio bih znati kad se traži od Turske da to promiče na održiv način? Izvješće navodi kako je na večeri na inicijativu Litve oslovljeno i pitanje Kalinjingrada i ništa dalje nema, ni kako je oslovljeno, ni što je rečeno o tome. 6. listopada, slijedeći sastanak, s ovog događaja vrijedi izdvojiti tek jedan školski primjer europskih birokratskih frazetina. Citiram, pitanja mira, stabilnosti, sigurnosti rapidno su dobila na važnosti u kontekstu rata u Ukrajini i prouzročenih geopolitičkih promjena koje sežu i u sferu gospodarske stabilnosti stabilnosti i održivosti te ukupne otpornosti. Stoga je ključno da sve zemlje europskog kontinenta koje dijele iste zabrinutosti i vrijednosti zajednički rade na borbi s ovim izazovima. Evo i četvrte, četvrtog elementa. Dakle, ako želite guditi na europskoj violini četiri su žice. Žica stabilnost, žica održivost, žica otpornost i žica o o izazovima. Isprazne frazetine. Ursula von der Leyen najavljuje 21. listopada da je dotok ruskog plina prema EU smanjen za 2/3. Znači li to da 2/3 osuđuje agresiju? agresiju? 1/3 je ok ili 2/3 Putina nije ok, dok 1/3 može proći. Izvješće potom navodi citiram, nakon njezina uvoda uslijedila je dugačka i složena rasprava. Ovo kao da je pisao neko ko ima puno partijskih sastanaka u noga, čuj složena rasprava, drugovi situacija je složena. Izvješće je …/Upadica: Hvala, hvala lijepa./… nedorečeno, manipulativno, nedovoljno i ne možemo ga prihvatiti.

Zahvaljujem. Kolegica i kolege zastupnici, o čemu mi sada raspravljamo? Kako se zove dokument koji je tema dnevnog reda? Izvješće predsjednika vlade o održanim sastancima na razini tijela EU. Pa šta se tu kaže, da je 6. listopada RH na oba sastanka predstavljao predsjednik vlade Andrej Plenković, pa 7. listopada 2022. sastanak šefova država ili vlada članica EU, dakle u našem slučaju predsjednik vlade. Pa sastanci Europskog vijeća 20. i 21. listopada 2022. RH je predstavljao predsjednik Vlade RH, dakle ne radi se o izvješću vlade nego se radi o izvješću predsjednika vlade Andreja Plenkovića, a gdje je Andrej Plenković sada? Uz dužno poštovanje ovdje prisutnom ministru vanjskih poslova, ali ovo nije njegovo izvješće nego izvješće njegova šefa. I doista je tužna i poražavajuća činjenica da RH ima političare tako niskog stupnja državne samosvijesti da im je sve što je nenormalno postalo normalno i to prihvaćaju kao zatečeno stanje u odnosu na kojeg ne postoji niti zrno volje i svijesti da se bilo što mijenja. Kolegica čije ime baš i ne pamtim najbolje, ne trebate se tome smijati, uvredljivo je i vaše ponašanje, kao i ponašanje iz ostalog Andreja Plenkovića jer mi nismo postali zastupnici zato da on na ovoj govornici kao monolog istrese što ima za reći, a da potom ode jer u tom slučaju ovo izvješće apsolutno ničemu ne služi, a isto tako nismo postali zastupnici jer su i nečiji glasovi nas u ove klupe doveli zato da se nad nama predsjednik vlade izruguje negirajući odredbe hrvatskog ustava. Ove odredbe niti sam ja pisala, niti sam ja izglasala, ali u njima jasno piše da RH u Vijeću i Europskom vijeću zastupaju sukladno njihovim ustavnim ovlastima vlada i predsjednik RH. Andrej Plenković, doduše i njegov prethodnik Zoran Milanović bili su na stajalištu da više vrijedi običajno pravo i nekakva nepisana pravila nego odredbe ustava i to je točna dijagnoza koliko vrijedi RH kao država, skoro pa ništa i tužno je što je i javnost za ovo nezainteresirana, kako od strane običnih građana, ali i tako ona politička javnost koja bi se ovakvim tendencijama trebala suprotstaviti jer iz nje proizlaze i svi ostali problemi. U državi u kojoj se vlast ne kontrolira, u državi u kojoj se najviše instance izvršne vlasti ne mogu natjerati da se drže slova ustava zapravo ne postoji niti demokracija, a u državi u kojoj ne postoji demokracija ova samovolja, ovo običajno pravo koje si uzurpira politička osoba ili stranka na samom vrhu hranidbene piramide prelijeva se doslovno u sve druge sfere života i to je ona nepravda koju osjećaju građani jer shvaćaju da u ovakvoj državi niti teoretski ne mogu biti ravnopravni. Stoga ću dosljedno kao i kod rasprave u svim prethodnim izvješćima glasati protiv jer ovo nije model po kojem bi RH trebala funkcionirati, a objasnit ću i na koji način se to negativno odražava na funkcioniranje EU kao takve. Naime, u ovom izvješću govorilo se puno o agresiji Rusije na Ukrajinu, govorilo se o obnovljenom zajedništvu, o jedinstvu i o odlučnosti EU. Ja sam veliki pobornik europskog zajedništva i smatram da će to zajedništvo, ali ono pravo, ono zajedništvo koje se temelji na humanosti, na solidarnosti, na suradnji biti presudno u izazovnim vremenima koja nas očito sve zajedno čekaju i koji su pred nama. No istovremeno moramo priznati da je i europska realnost trenutno puna raznih pukotina, pukotina koja primjerice stvaraju države članice poput susjedne nam Mađarske iako je nama recimo Mađarska susjedna država nije nam zbog toga bliža jer je poprilično agresivno u eksploatiranju naših ne energetskih resursa, a to joj je omogućeno zato što je baš takva Mađarska s ovom HDZ-ovom vladom koruptivno svezana. I kada govorimo o budućnosti EU i tim pukotinama koje se već sada vide njih neće stvarati samo države poput Mađarske kojoj su, kojoj su i svjetonazorske nešto malo rigidnije i nešto malo manje slobodne u poštivanju onih osnovnih vrijednosti na kojima se temelji europski poredak nego će te pukotine stvarati i sve one druge države koje su unutar sebe nesređene, a Hrvatska je svakim danom sve više upravo takva država, država u kojoj demokracija ne funkcionira, ono malo što postoji naprosto je fingirana demokracija. Pa se primjerice u toj nepostojećoj kontroli koja bi trebala postojati na temelju odredbi ustava, a koja je derogirana onim Zakonom o suradnji HS i vlade, dakle taj zakon bi ozbiljno trebalo preispitati je li uopće ustavan jer je iz njega namjerno izostavljen predsjednik države, ali još gore od toga izostavljena je i ustavna kontrola. Naime, čl. 144. kaže da će Vlada RH izvještavati HS o prijedlozima pravnih propisa i odluka u čijem donošenju sudjeluje u institucijama EU i sabor može o tim prijedlozima donositi zaključke na osnovi kojih vlada djeluje u institucijama EU, dakle ustav je predvidio proaktivnu proaktivnu ulogu HS, proaktivnu, zaključci koji se donose unaprijed o stavovima koji se onda daju na raspolaganju vladi da ih predstavlja u tijelima EU. Kako to izgleda u praksi? E pa eto tako da predsjednik vlade istovari svoj izvještaj u pisanom obliku nakon što smo sve ove informacije već ionako čuli iz medija. Ono što je zakon ovdje koji sam spomenula Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i vlade predvidio, predvidio je da ovlasti Hrvatskog sabora izvršava Odbor za europske poslove. Dakle, degradacija. Degradacija koja nije na razini onoga što je zamišljeno odredbama Ustava RH. I to je problem. I sve dok mi nastavljamo prihvatiti, prihvaćati ovo nenormalno stanje kao normalno Hrvatska će biti jedna nakarana i izopačena država u kojoj politička stranka koja je na vlasti uzurpira svu političku moć i to u rukama jedne, jedine osobe koja s tom političkom strankom dirigira. A to postaje sve veći problem utoliko što se upravo na razini EU odlučuje o sve većem broju pitanja koji zadiru u svakodnevni život naših građana. I zato je to tema koja ne bi trebala biti potisnuta na margine javnog, medijskog i političkog interesa nego bi trebala biti tema nad svim temama. Jer ako mi niti u Hrvatskog saboru ne možemo kontrolirati i davati naputke našoj vladi, kako ćemo kontrolirati i kako će građani sudjelovati u demokraciji koja se odvija na europskoj razini? Kako ćemo kontrolirati razno razne lobiste? Kako ćemo kontrolirati ove procese gdje vlada radi svojih političkih ambicija pušta raznim kvarnim interesima da zloupotrebljavaju naše nacionalne resurse? Ovakvo izvješće možemo čitati kao jedno ne osobito inteligentno sročeno štivo, ali ga ne možemo prihvatiti kao nešto što bi za jednu normalnu, pristojno uređenu državu moglo biti prihvatljivo. Hvala.

Pa evo samo jedan osvrt na teme koje su načete tijekom premijerovog obraćanja. Ja sam siguran, nažalost kolege Gorana Ivanovića nema, ali ja sam siguran da HDZ-ovci i HDZ-u bliski ljudi u Slavoniji s kojima se on druži jako dobro žive od projekta Slavonija. Obični ljudi bojim se malo drugačije, ali vratimo se na temu. Dakle, kao što sam rekao i u replici ako u svakom zlu ima neko dobro onda u zlu koje se događa u Ukrajini ima nekih dobrih stvari, a to je da su pod reflektor vratili neke teme o kojima nismo dovoljno raspravljali. Jedna od njih je svakako proširenje EU, druga je druga je energetika, treća je hrana i opskrbni lanci odnosno logistika. Energetika mislim da je to svima jasno o čemu se radi, o tome smo i puno ovdje raspravljali i tijekom prošlih izvješća dakle ovo će nas na neki način i prisiliti na bržu zelenu tranziciju, na okretanju drugih tržišta i na neovisnost o isključivo ruskim energentima koji su bili najdostupniji, najjeftiniji, najbliži i iskreno govoreći malo smo se i ulijenili. Dakle, stalno smo govorili o diversifikaciji, stalno smo govorili o zelenoj tranziciji, ali realno nismo tako vrijedno niti tako brzo radili na tim, na rješenjima tih problema. Nažalost čini mi se da ova tranzicija i diversifikacija koju provodimo zadnjih ni godinu dana, 6-7 mjeseci je previše kaotična, stihijska i nepromišljena do kraja. Dakle, zelena tranzicija apsolutno da, ali sada panična granja tisuća LNG terminala ne, jer na kraju dana nećete imati dovoljno brodova da prevezu taj ukapljeni plin i što smo onda napravili, a brod ne možete sagraditi u par mjeseci. Dakle, ima tu čitav niz pitanja koje se trebaju rješavati sustavno i dugoročno, a bojim se da tome i zbog vremenskih okvira nažalost nismo mogli, nismo Drugo pitanje je hrana i logistika. EU se nažalost previše počela oslanjati na različite izvore hrane izvan svog teritorija iako je zajednička poljoprivredna politika možda najveći dio još uvijek financijske omotnice odnosno budžeta EU. Ovo je problem u kojem moramo puno temeljitije i sustavnije pristupiti prije svega mi u Hrvatskoj ne gledajući to lokalno možemo govoriti globalno. Nažalost i dalje nemamo jasnu strategiju poljoprivrede. Nažalost i dalje jako loše gospodarimo europskim novcem koji nam je dostupan za ulaganje u poljoprivredu. I dalje nemamo jasan cilj niti strategiju kako se želimo razvijati, kojem kulture koje su nam strateške kao i prehrambene, prehrambenu industriju koja nam je To dovodi u pitanje naravno i logistiku unutar samih država, unutar unije, a onda i unije i drugih odnosno trećih država od koje se hrana i uvozi. Budući da su Ukrajina i Rusija jedni od najvećih proizvođača na svijetu žita i uljarica nažalost bilo je i nekih poskupljenja kao i zbog poremećaja u opskrbnim lancima. No ono što će za Europu biti samo poskupljenje za neke dijelove svijeta možda će značiti glad i smrt tisuće ljudi i to je nešto što također treba imati imati na umu. Ostaje nam samo nada da će Ruska Federacija odnosno ruska strana biti dovoljno razumna da ostane u dogovoru o izvozu žita iz Ukrajine. Tema koja je za nas sigurno puno važnija je proširenja. Proširenja koja i EU koja je doživjela određeni zamah što se proširenja tiče konačno je vratila svoj fokus na proširenje barem donekle onako kako bi trebala. I da, davanje kandidacijskog statusa Ukrajini i Moldovi uz sve implikacije koje nosi prije svega je imala politički, moralni značaj. Poslali smo jasnu poruku da vidimo te dvije zemlje u doglednom vremenu unutar EU. Ali ono što sam govorio kolegama i iz Moldove, iz Ukrajine i iz Gruzije, samo dobivanje kandidatskog statusa na kraju dana ne znači puno. To nije početak kraja, to nije niti kraj početka to je zaista tek početak i na njima će ovisiti koliko brzo i koliko dugo će taj proces odnosno do otvaranja pregovora pa onda samo pregovaranja i na kraju pristupanja trajati. Naš je posao sa strane EU da ustrajemo u tome da se dosljedno provodi princip odnosno postupanja prema rezultatima ako dobijete određene uvjete koje morate ispuniti odnosno određene reforme koje morate provesti itd. kada to učinite ništa vas ne bi trebalo i smjelo sprečavati u napretku prema pridruživanju EU. Ako nema Ako nema jasne europske perspektive druge perspektive dolaze u prvi plan, bilo to ruska ili neka druga perspektiva, ali ono što im je zajedničko da niti jedna ne misli dobro za EU niti misli dobro za naš kontinent i to je također nešto što treba imati na umu. Europska perspektiva BiH nije nešto novo, ona je postojala i prije i Europska komisija je dala jasne točke što BiH mora napraviti prije nego što dobije kandidatski status. Svega 25% toga je ispunjeno, a najbolnije reforme koje su tražene, a to je Izborni zakon, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o sprečavanju sukoba i sl. i to kolegice i kolege moramo ovdje naglasiti da je loptica, kolokvijalno govoreći, dakle u njihovom dijelu igrališta i da će o političarima iz BiH ovisiti koliko brzo će oni ići prema Uniji. Na nama je da pomognemo kolikogod možemo, ali da bi nekom pomogli taj netko mora i željeti da mu se pomogne. Drago mi je da je perspektiva BiH ponovo potvrđena i nadam se da će nakon konačnih formacija svih vlada na svim razinama u BiH biti značajnijih napredaka u ovom smjeru. u ovom smjeru. Također još jedanput moram naglasiti kako mi je žao što Gruzija nije dobila status kandidata. Imao sam prilike voditi naše izaslanstvo u Gruziju, zaista rade jako puno na reformama, jako puno čine u približavanju EU i zahtjevima od strane EU. Svi ne ovise o njima, dakle trebaju mišljenja nekih međunarodnih tijela poput Venecijanske komisije, ali se nadam da će do kraja godine oni to uspjeti, a da će onda slijedom toga i toga uspjeha i dobiti kandidatski status koji zaslužuju. To bi također bila jedna značajna i politička i moralna poruka prema još jednoj zemlji koja je pretrpila agresiju Ruske Federacije. Što se tiče Europske političke zajednice, moram naglasiti kako postoji white paper koji govori o njezinim ciljevima i kako je ona zamišljena dok god je ona format za manje ili više formalno odnosno neformalno okupljanje lidera cijeloga kontinenta izvan EU i razmjenu mišljenja i sl. protiv toga nemamo ništa. Međutim, onog trena kada institucionalizacija počne, e tada imamo problem jer želimo čuvati postojeće institucije sa njihovim nadležnostima, poput Vijeća Europe, poput OECD-a i dr. da ih sada ne nabrajam sve. Ne treba nam još jedna multilateralna platforma koja bi zapravo preuzimala uloge drugih ili se s njima podudarala. Ja se iskreno nadam da ćemo u doglednoj budućnosti ući u Schengen, većina prepreka je prevaziđena odnosno riješena, no ono što ostaje još kao problem je stav jedne država, nadajmo se da će on biti pozitivan. Ohrabruje velika podrška Europskog parlamenta, ali ne smijemo se zanositi time da je to gotovo. Isto tako volio bih premijeru poručit da s ovoga mjesta, nažalost ovdje ga nema, koji je više puta govorio kako je to kolosalni uspjeh ove vlade i da mu oporaba ne daje dovoljno zasluga za ovaj kolosalni uspjeh, želim mu poručiti da to nije uspjeh samo jedne vlade i nije uspjeh samo njegove vlade već čitavog niza vlada koje su na tome radile, što HDZ-ovih, što SDP-ovih i koalicijskih i drugih pa tako i njegove. E onog trena kad on to kaže, onda ću mu ja dati i sve zasluge koje idu njega i njegovu vladu. I na kraju budućnost Europe, konferencija koja je završila i dijelom smo sudjelovali i ovdje u HS-u u različitim eventima je dala određene rezultate odnosno preporuke kako naši građani vide budućnost EU. Iako možemo razgovarati o tome na koji način je biran uzorak onih koji su sudjelovali i sl. neke preporuke su donešene, neke preporuke, mišljenja naših građana su dane isto kao i političke javnosti što iz Europskog parlamenta što iz nacionalnih parlamenata i očekujemo od Europske komisije da barem dio njih oni koji ne zahtijevaju promjenu ugovora i provede. Naravno mi kroz i Odbor za europske poslove, a onda posredno i kroz plenum HS-a nastavit ćemo pratit taj proces i upozoravati što političku, što širu javnost ako do toga ne dođe. Hvala. Hvala i vama. Prelazimo na pojedinačne rasprave, prvi je g. Arsen Bauk. Koji klubovi? A klub, ispričavam se. Klub SDP-a.

Poštovane kolegice i kolege, dinamična su vremena, to sam vidio na vlastitoj koži. Otišao sam iz dvorane jer imam dvije opomene da ne dobijem treću i kad sam se vratio nema premijer i skoro cijelog kluba HDZ-a, ostali su samo evo kolega Pavić po zadatku i još troje kolega iz kluba HDZ-a, svi drugi su otišli dok je bio premijer. Ali dok je bio tu trudili su se, nemoš reć da se nisu trudili, čak su nas prozivali da se nedovoljno trudimo i da smo u letargiji, a sada kada nema premijera sad su otišli kontemplirati. Tko zna koji od njih onaj s kojim je Krešo Beljak zapalio ono što je već zapalio. No dobro. Znači što se tiče izvješća ova dva izvješća ajmo najprije na Prag, na Prag. Znači u Pragu se dogodila jedna demonstracija bratstva i jedinstva koju nismo vidjeli od zadnjeg Sleta na stadionu JNA. To kako su se dodavali predsjednik Vučić i premijer Plenković prolaskom nafte kroz Janaf doista treba staviti u almanahe i povijesne knjige otprilike kako su se Sanader i Janša dodavali s onim incidentima u Piranskom zaljevu dvije tisuće i koja je ono bila četvrta, peta godina, kadgod je nekome trebalo ajmo incidente i došli incidenti i svim dobro. E znači negdje krajem, prije ljeta predsjednik Republike Srbije održi jednu od svojih dramatičnih presica za njihovu javnost, ne za našu i kaže da će imat problem jer će od 1.11. ostat bez ruske nafte. Prođe par mjeseci, dođe prag i odjednom za ne prolazak ruske nafte krivi Hrvati i onda predsjednik Republike Srbije optuži Hrvate da samo rade svoj posao koji su radili od '41., jasno aludirajući na šta misli i naravno postane heroj dana u Srbiji, a onda dođe hrvatski premijer i kaže naravno da Srbija treba prestat sjedit na dvije stolice i da, da može sva, sva nafta ić preko, preko Hrvatske osim ruske i da zašto bi mi bili budale koje bi plaćali skuplji benzin, a puštali njima jeftiniju naftu, inače mislim da je benzin u Srbiji skuplji nego kod nas, ali to, to nije bitno za ovu temu. I što se dogodilo, predsjednik vlade postane heroj u Hrvatskoj kako brani hrvatske interese od Srbije, a predsjednik Srbije postane heroj dana u Srbiji jer eto ovaj brani Srbiju od ustaša, tako da je evo premijer Plenković na zgražanje hrvatske desnice postao ustaša dana u Srbiji i skinuo sa trona predsjednika Milanovića koji je prije bio ustaša tjedna u Srbiji i tako će to funkcionirat dok kad god im bude trebalo onda će jedan s drugim ovako, onda će jedan s drugim inscenirati te i bit će zaštitnici, zaštitnici Hrvata od Srba i Srba od Hrvata kako to već bude na ovim prostorima. Drugo je… Molim vas, možete nastavit, možete nastaviti/…. Zahvaljujem. Druga tema je naravno opet iz susjedstva, pitanje je BiH. Visoki Visoki predstavnik je dan, ustvari ne nije on dan nakon izbora nego 4 dana, 4.g. prije slijedećih izbora donio odluku koja je jednima u Federacija bila sapun, a drugima parfem, sad možemo odabrati koja je bila što kome od dva, od tri konstitutivna naroda, ali bez obzira na doista kada se analizira činjenicu da u suštini ta odluka više ide u korist legitimnim predstavnicima Hrvata nego drugima ipak nije riješila ono temeljno principijelno pitanje koje smo mogli čuti u svim raspravama koje su u zadnjih nekoliko godina, prije je možda bilo disonantnih tonova, išli iz Hrvatske, a na temu izbornog sustava BiH, o izbornom sustavu Hrvatske ćemo tek naknadno. a temeljno je pitanje može li se i nakon intervencije visokog predstavnika dogoditi da Bošnjaci izaberu hrvatskog člana predsjedništva, odgovor je može. A drugo pitanje, može li se dogoditi da netko zloupotrijebi odnosno falsificira ili kako da to već zloupotrijebi slobodnu volju na nacionalno izražavanje i postane zastupnik u Domu naroda u Klubu Hrvata iako objektivno objektivno ili subjektivno se ne radi o Hrvatu, može i to. Međutim ipak je određenim instrumentima tu zloupotrebu smanjio, visoki predstavnik je smanjio doseg te zloupotrebe, pa je onda ipak u barem u prva dva tri kruga izbora federalne vlade to se neće moći dogoditi da, da, dakle da, da se legitimni predstavnici Hrvata potpuno izbace iz vlasti, naravno to je nešto što ide u korist malobrojnijem, malobrojnijem narodu, ali nije riješilo temeljno, temeljno pitanje, međutim uzburkalo je mnoge strasti u BiH. Treća Treća stvar je da se na pitanju odnosa prema rusko-ukrajinskom ratu odnosno ruskoj agresiji na Ukrajinu ustvari je zanimljivo pitanje uopće funkcioniranja EU, dakle mnoge stvari koje europske institucije ili kako se to voli reći briselska birokracija promovira napravi to prije nego šta su zemlje članice se se o tome dogovorile, a posebno ako se radi o odlukama za koje je potrebna suglasnost svih zemalja članica i sad se naravno postavlja pitanje treba li reformirati način odlučivanja unutar EU ili će još, ili se s druge strane ostavlja dakle dojam neučinkovitosti kako je to znao, kako je to znao reć, a ta se izjava pripisuje Henryu Kissingeru koga u Europi treba nazvati ako želiš razgovarat s Europom. Slučaj koji sam spomenuo, dakle odnos između predsjednice Europske komisije i predsjednika Europskog vijeća dodatno odnosno Vijeća EU dodatno ovaj usložnjava tu, tu sliku i onda se postavlja pitanje gdje je tu Hrvatska. Vjerojatno ima nešto istine u onome što predsjednik republike govori o tome da ponekad želimo biti uzoran đak iz prve klupe radi nekih budućih karijera iako stranka koju predstavljam i u ime čijeg kluba govorim jest proeuropska stranka i zagovornica svih onih europskih vrijednosti što se podrazumijeva pod europskim, pod europskim vrijednostima oni koje smo prihvatili ulaskom u EU, a naravno uvijek je stvar toga trebamo li biti najbolji đak ili ne. Ja ću vas podsjetit da smo mi bili spremni na kocku stavit dio našeg teritorija da bi ušli u EU, dvotrećinskom većinom u HS izglasali smo arbitražni sporazum sa Slovenijom, bez toga vjerojatno ne bi ušli u EU, dakle to je nešto što smo bili spremni očito prihvatiti, jel to bilo pošteno ili ne od naših susjeda otom-potom, tako da za mene je potpuno legitimno da još neke ustupke moramo raditi kako bi se naša pozicija unutar Europe, EU, bi bila bolja. Jedan od primjera je iznesen i mislim da je to klasičan, ustvari školski primjer zatvaranja Rafinerije u Sisku. Ono što smo mi mogli čuti je u stvari vrlo logično, da je oko jedne krupne odluke resorni ministar se konzultirao sa predsjednikom Vlade. Da je predsjednik Vlade na kraju donio neku odluku i da je ta odluka provedena. Tako inače funkcioniraju sve normalne Vlade svijeta, da se za krupne odluke konzultira predsjednik Vlade što nije logično. Nisu logične dvije stvari. Prvo da predsjednik Vlade uopće ne želi reći da je on sudjelovalo u donošenju te odluke, nego u stvari prebacuje da je to poslovna odluka jedne tvrtke, a temeljno pitanje je je li to trebala biti samo poslovna odluka ili ima tu i nekih sigurnosnih elemenata o kojemu se trebalo voditi računa. I drugo pitanje je li zadnju uteg na vagi, bilo je pitanje dakle vanjsko-političkih prioriteta Republike Hrvatske pa da je onda uza sve druge argumente možda taj argument prevagnuo. Šta je govorio predsjednik Vlade u određenoj diskreciji sjednica Europskog vijeća to se moglo također na određenom zatvorenom sastanku sastanku raspraviti i u tom smislu još samo želim reći da sam posebno počašćen što me predsjednik Vlade, iako nisam postavljao pitanje tri puta spomenuo na aktualcu … …/Upadica Radin: Hvala./… … što je puno više nego što kolegica Burić spominje njegovo ime u redovnim raspravama. Zahvaljujem. Gospodin Marko Pavić, Klub zastupnika HDZ-a. Izvolite. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Sabora, kolegice i kolege. Dobro je da raspravljamo europske teme i kada smo evo bili i vratili smo se nedavno iz Praga sa sastanka COSAC-a, odnosno sastanka svih odbora europskih poslova zemalja članica. U dobrom dijelu parlamenata nema toliko puta premijera u parlamentu gdje iznosi izvješće sa Europskih vijeća. Kada govorimo o europskim temama prvenstveno, iako ja volim puno govoriti o europskim fondovima svjesni smo da je EU prvenstveno unija vrijednosti, unija solidarnosti, unija smo vladavine prava i demokracije. Jedan od Hrvatska kao članica samo je šest tjedana od ulaska u eurozonu i Schengen čime ćemo postati jedna od petnaestak zemalja koja je i u EU i u NATO-u i eurozoni i Schengenu. Ta dublja integracija osigurava nam veći utjecaj i to je temelj gospodine Dretar modernog suverenizma. Moderni suverenizam podrazumijeva da utjecaj i branjenje interesa Republike Hrvatske osigurate što ste utjecajniji u svijetu na briselskoj sceni ili globalno u svijetu. Atmosfera u Bruxellesu gdje Hrvatska stvarno ima utjecaja vidjeli smo to da je upravo i premijer na Europskom vijeću inzistirao da europski put BiH, odnosno kandidatura bude u zaključku Europskog vijeća i sada imamo preporuku Europske komisije koja ide upravo u tom smjeru i naravno do, na ispunjenje uvjeta vjerujemo da će i na Vijeću se u tom smjeru ići. Atmosfera u Bruxellesu je čestitarska jer čestitaju Hrvatskoj oni koji nas mjere apotekarskom vagom jer pokazujemo puno veću otpornost i žilavost na sve ove krize koje su se događale. Pokazujemo solidarnost prema našim građanima kao temeljnu vrijednost, građane koje najviše zanima sigurnost, zapošljavanje, stabilnost i borba sa inflacijom. I upravo najveći najveći paket, odnosno najveći legasi koji ostaje te politike modernog suverenizma je 26 milijardi kuna za naše građane. Time smo osigurali paket za njih koji cijene struje i plina osigurava na trostrukoj ili peterostrukoj nižoj razini od tržišne. Izgradnjom LNG-a i naftovoda osigurali smo i dostupnost i cijene plina i cijene nafte. Cijena benzina upravo vladinog intervencionizma je na razumnim razinama i ono što radimo je sprječavamo socijalnu frakturu transferima, dakle posebice energetskim dodatkom za naše umirovljenike, za nezaposlene, osobe sa invaliditetom, roditelje sa djecom. Dakle, za sve one najugroženije skupine koji su upravo radi rasta cijena i inflacije među onima koji su najranjiviji. Da smo uspješni u tome ne govorimo samo mi, da ne mislimo da je to samo hvala. Govore i oni koji nas procjenjuju apotekarskom vagom. Europska komisija je u zadnjem izvješću povisila izgleda rasta bruto društvenog proizvoda na šest posto, sa 3,4 na 6. Fich nam je povisio na 6,1% i četvrti smo trenutačno u EU po rastu bruto domaćeg proizvoda. Kada govorimo o eurozoni, pa upravo sada je dobar trenutak za ulazak u eurozonu. Izvješće o konvergenciji koje je predstavljeno i na Vijeću pokazuje da je Hrvatska uz Španjolsku i da nema, jedina zemlja koja je bila praćena da nema makro ekonomskih neravnoteža. Kišobran koji će osigurati Europska centralna banka omogućava lakše zaduživanje našim poduzetnicima i našim građanima, omogućava dostupnost novca, omogućava nastavak investicija. Vlada je sa 12 i pol milijardi kuna spasila 700000 radnih mjesta u covid krizi, a ovoj energetskoj krizi osigurala je smanjenje, odnosno paket kojim ublažavamo inflaciju posebno za one najranjivije. Tako da me čudi kritika gospodina Bauka iz SDP-a, Vlade u kojoj je on sjedio i koja je povećavala minimalnu plaću za 11 kuna i 94 lipe, mi smo evo doveli na 560 eura odnosno 700 eura bruto što čini 55% prosječne plaće gdje je prosječna plana 7.700 kuna, a u Gradu Zagrebu i preko 8.700. Čudi me jel pričaju jel su zaboravili na 71 milijardu kuna duga odnosno 18 Peljeških mostova. Da smo tako vodili javne financije ne bi nikad ušli u eurozonu gospodine Bauk, ne bi nikad ispunili kriterije konvergencije, ne bi nikad u Španjolsku ovim izvješćima s vijeća iz makroekonomskih neravnoteža. Da smo tako vodili politiku izgubili bi i, dakle vlada premijera Milanovića izgubila je milijardu eura europskih fondova jer se nije borila u Bruxellesu, evo to vam je primjer gospodine Dretar modernog suverenizma. Kada imate u uredbi da države članice koje su imale krizu, a izgubile su određeni postotak BDP-a da imaju 10% dodatnih EU fondova osim ako su ušli 2013. u EU, jedino je Hrvatska ušla, da Hrvatska tada nije ni jednu zabilježbu rekla na to. Da smo stavili zabilježbu, da smo stavili veto jer se jednoglasno proračun usvaja na vijeću mogli smo dobiti 10% više odnosno milijardu eura više. Gospodin Grbin je danas isto tako osvrnuo se na BDP. Pa BDP je rastao po stanovniku u apsolutnim vrijednostima 13,1%. To što je manji broj stanovnika proizveo veći BDP znači da smo i povećali produktivnost da građani bolje žive i vidimo da rast je povećan sa 61 na 70%. Da li smo zadovoljni time? Ne. Naravno da želimo bolje. Kolegica Peović uvijek ističe primjer Slovenije, al Slovenija je 10 godina bila dulje u EU i da smo 10 godina mogli koristiti europske fondove, da smo 10 godina razvijali institucije tko zna da bi ranije bili i u eurozoni i u Schengenu i ne bi imali ovaj uspjeh da, koji sada pokazujemo. Prema tome, Hrvatska putem modernog suverenzima i putem argumenata znala se izboriti za Schengen. 2017. i tu ministar Radman svaka čast i vama i ministru Božinoviću i državnim tajnicama i Metelko Zgombić i Terezi Gras i svima ostalima koji su radili na tom projektu za koje 2017. smo mogli samo sanjati, mogli smo samo sanjat. Neke zemlje koje su ušle poput Rumunje i Bugarske 10 godina ranije nisu dobile takvo izvješće, a izvješće koje je prošlo i …/Govornik se ne razumije./… odbor i koje je nedavno izglasano u Europskom parlamentu s 534 glasa odnosno skoro 90%-tnom potporom je podržano. Drugim riječima u Europskom parlamentu samo ekstremno lijevi i ekstremno desni ne podupiru ulazak Hrvatske u Schengen i zajedno sa eurozonom bit ćemo s 1.1.2023. i u euro i u Schengenu. Mislim da nam to još nije do kraja sjelo i vjerujem i nadam se da će svu kampanju koju provodi Ministarstvo financija i svim pozitivnim efektima koji će slijediti godinama nakon, da će se tek godinama nakon vidjeti dalekosežnost te odluke. Na kraju spomenuo bih i Ukrajinu koja je itekako bila prisutna na vijeću, na neopravdanu agresiju. Pozdravljamo status kandidatkinje za Ukrajinu i Moldovu. Hrvatski sabor je uz deklaraciju bio domaćin i Krimske platforme gdje smo imali 50 delegacija, 30 predsjednika parlamenata i opet gospodine Dretar to vam je moderni suverenizam. Moderni suverenizam je kad vam Nancy Pelosi dođe na poziv predsjednika sabora u Hrvatsku. Kada ste dio zapadne koalicije u obrani demokratskih vrijednosti, kada promovirate integraciju Zapadnog Balkana i kada isto tako na konferenciji o budućnosti Europe gdje nas je 4 iz Hrvatskog sabora

Ulazak u EU donio je boljitak našim građanima, veći standard, a ulazak u eurozonu i Schengen još će ubrzati taj gospodarski rast i standard našim građanima. Hvala. vama. Gospođa Katarina Peović, Klub zastupnika HSS-a i Radničke fronte. Izvolite. Dobro veče svima, izuzetno mi je drago da mogu govoriti nakon kolege Pavića u malo dužem trajanju od 10 minuta da odgovorim na ovu demagogiju za koju moram priznati da je dosta uspješna. Ajmo biti iskreni, dosta uspješna jer pazite ova demagogija je razlog zbog kojeg imamo statistiku koja kaže da većina građana, glasa za HDZ ono malo građana što uopće odluče izaći na izbore jer pazite većina građana zapravo više uopće nema iluziju u to da bi nešto mogli promijeniti izborima. I ona druga statistika koja kaže ali većina njih uopće ne misli da mi idemo u pravom smjeru. I onda mediji nažalost moram reći i bezobrazno interpretiraju da su ljudi glupi, da ljudi ne razumiju, zašto ona ne glasaju za one druge. Ne ljudi misle da je ova demagogija istina i da će im biti još gore ako idu negdje drugdje za nekog drugog glasati. Pa zato je užasno važno da odgovorimo na ovaj suvremeni, da ovaj moderni suverenizam na to da nama čestitaju, na to da smo dobili više EU fondova, na to da ulazimo u eurozonu i Schengen koje su mrkve i batine za gubitak bilo kakve suverenosti, za gubitak radničkih prava, za gubitak bilo kakve energetske suverenosti, za gubitak bilo čega o čemu vi danas ovdje pričate. I zapravo je ona brošura koju sam spomenula premijeru i ja se stvarno nadam da će je vidjeti, da će malo konzultirati svoje Ministarstvo gospodarstva što objavljuje, ona govori sve što trebamo znati o hrvatskom HDZ-ovom HDZ-ovom suverenizmu. Pa ću opet citirati brošuru za strane investitore koja kaže, cijena radne snage po satu u Hrvatskoj je 2,6 puta niža od europskog prosjeka među najnižima u Europi što čini Hrvatsku idealnom destinacijom za investicije. To je stvarno sve što trebamo znati o statističkim demagogijama koje su s jedne strane za investitore ovakve znači roblje koje radi za kikiriki, a s druge strane u HS-u rast plaće, rast BDP-a, porast izvoza i moram reći kad se uspoređujete s SDP-om, iako ja SDP ne volim hvaliti i braniti, ali oni su bili na vlasti u doba krize. Vi ste bili na vlasti u doba neke sitne konjunkture i da je bila umjetna inteligencija na čelu bio bi nekakav rast. A šta znači taj rast? Šta znači rast plaća u Hrvatskoj kolega Paviću? Ako ste vi imali najniži rast plaća u Europi, minimalne plaće u Europi u razdoblju od preko 10 godina i onda odjednom imate mali rast, pa s kim se mi uspoređujemo. Morate uspoređivati s drugim zemljama da bi vidjeli koliko je taj rast, a vidite mi imamo neke od najnižih plaća u Europi i te plaće minimalne su najniže rasle od 2011.-2020.g., a da ne kažemo druge statističke manipulacije koje spominjete. Spominjete da je Slovenija bila, ja uvijek spominjem tu činjenicu koja je stvarno sasvim dovoljna da bi mi govorili o našim plaćama, znači slovenska minimalna plaća je na razini naše prosječne plaće. Slovenci minimalnu plaću imaju u razini prosjeka Hrvatske. To je sasvim dovoljno. Ali vi često onda kažete aha Slovenija je duže u eurozoni. Da, Slovenija je duže u eurozoni to je točno, ali znači to vam nije baš nekakav argument. Sloveniju su nazivali tranzicijskim tigrom, ona je imala najveće stope rasta i kad je ušla u Europu i u eurozonu, održala je industrijsku bazu za razliku od nas koji smo evo sistemom mrkve i batine i to suverenistički izgubili da je industrijalizirana nam je zemlja nemamo apsolutno nikakvu industriju i koristila je što je najvažnije za ulazak u eurozonu konkurentske devalvacije valute, a mi smo već davno ono srodili se sa eurom i nemamo apsolutno nikakvu autonomnu monetarnu politiku. A onda kad su ušli u eurozonu to se poklopilo sa ulaskom špekulativnog kapitala, to se poklopilo sa nekretninskim biznisom što se i naša dešava upravo i sa krizom onda 2009. kad su imali ogromni problem koji ćemo i mi imati i sve će ovo doć na naplatu. Kriza koja dolazi recesija sigurno neće našim građanima donijeti ništa dobro. Znači imali su toliko veliki broj nenaplativih kredita nakon što su ušli u eurozonu da su morali osnovati posebnu banku da te toksične kredite stave sa strane. Znači ulazak u euro sigurno nije njima osigurao bolju poziciju niti veći napredak. Osim toga šta ćemo reć o Grčkoj ili Italiji kad govorimo o ulasku u eurozonu, zašto ne uzimate te primjere? Grčka kad je ušla u eurozonu je ušla u apsolutnu krizu, ne moramo spominjati svi znamo o tome što se desilo. Danas ima veće mjere štednje nego što je imala prije. Italija dok je bila znači prije 2000. dok nije ušla u eurozonu je bila u G7, nakon ulaska u eurozonu Italija se drastično srozala, dakle apsolutno Hrvatskoj u trenutku ogromne inflacije, recesije, krize koja donosi sigurno neće ulazak u eurozonu ništa dobro donijeti. Vi se uspoređujete ne uspoređujete se sa drugim zemljama kad govorite o plaći, rekla sam da je najmanje rasla minimalna plaća kod nas u razdoblju između '11. i '21.g., danas su nas prestigle i to je podatak na koji morate odgovorit Rumunjska, Bugarska, Sloveniju sam spomenula ona je nedostižna. Kad govorite o BDP-u znači volite reć da smo imali rast BDP-a, danas ste rekli da smo četvrti u Europi po rastu BDP-a po glavi stanovnika, znači mi imamo jedan od najnižih rasta BDP-a u Europi po glavi stanovnika. 2020.g. su niži rast od nas imale samo Bugarska i Grčka. I onda jednu godinu BDP raste, a ne spominjete kako je BDP pao prije dvije godine. Znači hrvatski BDP per capita 2011.-2020. narastao samo 1.182 eura, mađarski 3.576 eura, rumunjski 4.529 eura, slovenski 4.741 euro, slovački 3.770 eura dakle sve usporedive zemlje, znači nećemo se uopće uspoređivat sa Danskom, Njemačkom, Švedskom, sve usporedive zemlje su imale najmanje duplo veći rast BDP-a od nas, to znači da smo mi duplo zaostajali. I onda vi spominjete jednu godinu da BDP raste. Pa i u Zimbabveu raste BDP, vjerojatno ne znam pogledat ću. Investicije, što se tiče ukupnih investicija koje volite spominjati, dakle možda je najbolja aproksimacija gross capital formation ili bruto domaće investicije i tu je razvidan lagani rast koji prati laganu konjunkturu od 2014. nadalje s padom u 2019.g. ponovnim rastom u '20.g. no ono što je zanimljivo jest i to je podatak koji trebate uzeti u obzir, da razina investicija odnosno njihov udio u BDP-u još dan danas nije dosegao razinu iz 2008.g. Ukupne investicije u javnom i privatnom sektoru prije 2008.g. su bile veće od današnjih i veće od ukupnog iznosa koji je Hrvatska povukla iz eu fondova u razdoblju od 2014.-2020.g. A inače kad spominjete da su porasli fondovi za Hrvatsku onda bi stvarno bilo pošteno da kažete da najbolje fondove i najviše novaca dobivaju oni koji su najmanje razvijeni, bilo bi nam jako dobro da dobivamo manje to bi značilo da smo razvijeniji nego što jesmo. Znači BDP vam nije baš neki argument. I onda se vraćamo na zaposlenost, jako se Plenković volio hvaliti i vi ste sad spomenuli spas radnih mjesta. Mislim ovo je minimalno bi bilo korektno da navodite i danas je primjer u jednom od rijetkih slučajeva naveo razliku između broja zaposlenih i broja osiguranika gdje zapravo manipulirate desecima tisuća ljudi jer oni koji su zaposleni, jel' ne moraju bit zaposleni. Mogu bit samo osiguranici. Ali dobro, to je hajmo reći samo nekih sitnih desetak tisuća sa kojima manipulirate. Ali ono što je činjenica da je do nedavno, znači stopa zaposlenosti bila 66,9%. Mislim da je danas Plenković spomenuo 69% kolega Paviću jel' to točno stopa zaposlenosti ako ga dobro uhvatila. U EU je U EU je stopa zaposlenosti prosjek 72,4%. Pa o čemu mi pričamo? Znači vi govorite o stopi zaposlenosti. Naša stopa zaposlenosti je jedan od najnižih u Europi. Znači uistinu samo tri ili četiri zemlje Grčka, Rumunjska Bugarska mislim da imaju nižu stopu zaposlenosti. No, to uopće nije cijela slika, nego cijela slika je ono što su i drugi zastupnici konačno počeli govoriti, a to je da se iselili ste cijelu zemlju. 16,7% radno sposobnih je iselilo i vi se hvalite stopom zaposlenosti. Pa kad nas ostane troje možda ćemo i bit svi zaposleni ovdje. Hvala. Gospodin Davor Dretar, Klub zastupnika Domovinskog pokreta. Izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedavajući, poštovani gospodine ministre, kolegice i kolege. 10 minuta je sasvim dovoljno da prođemo kroz dvije osnovne međunarodne teorije, odnosno političke teorije međunarodnih odnosa, ne bi li možda tamo negdje pred kraj mog izlaganja uspjeli demistificirati moderni suverenizam. Za početak definirajmo političku teoriju realizma. Klasična teorijska refleksija nastala u 20 stoljeću i puno, puno puno godina i stoljeća unazad još od Tukidida, Machiavellija itd. itd. koja interese države definira kao borbu za moć i prevlast. Čuli smo to i tijekom mnogih kasnijih političkih pokreta koji su naravno propagirali moć kao jedini način dominacije između država. To su dakle, realisti jednako kao što je kolega Bauk spomenuo Kissingera jednako tako velikog pristalice teorije realizma koji je upravo skrenuo pažnju na slabost institucija rekavši kada u Europi trebamo nazvati koga točno ako želimo razgovarati da Europom. Dakle, institucije su šuplje. Kada govorimo o drugoj teoriji možemo malo pripovijedati o liberalizmu. Liberalizam nas pak uči da su institucije ono što će svijet voditi naprijed. Liberalisti recimo izuzetno optimistično gledaju na ljudsku prirodu. Smatraju da su ljudi u svojoj prirodi dobri, da su benevolentni. Liberali kažu ne postoji nikakav veliki grijeh, ne postoji ta urođena želja za moć koju prikazuju realisti, nego postoji izvorna nevinost i dobrohotnost. E sad kako u sukobe, barem one naravno teoretske dolazi liberalizam i realizam i kako oni u principu mogu ili bi jednoga dana na nekom znanstvenom skupu gledali na moderni suverenizam. Moram priznati da će ovo pitanje dati velikih problema teoretičarima politike, političkoga pa i teorije međunarodnih odnosa u u budućnosti posebno naravno iz perspektive morala i etike. Jer ovo sam prepisao iz knjige da ne bi mislili da sam baš tako jako učio za ovaj govor univerzalna želja za slobodom stvara temelj i za univerzalnu etičnost na kojoj se mogu graditi institucije međunarodnog poretka i međunarodno pravo. Etičnost dame i gospodo jest ono što bi trebalo držati ozbiljan temelj liberalizma, odnosno vjerovanja u institucije. Pa pođimo malo u povijest međunarodnih institucija. Pogledajmo ih iz perspektive svježe proglašenog modernog suverenizma. Koje su to zemlje partnerice koje tako radosno pomažu našoj maloj domovini? Jesu li to one zemlje zapadnog, pa i svjetskog bloka koje su u trenucima kada smo bili pod oružanom srbo-četničkom agresijom istoj toj Hrvatskoj proglasile embargo na uvoz naoružanja i vojne opreme? Je li to bila ta pomoć ili je to ta etika gdje je onda bio moderni suverenizam. Je li taj moral i ta etika u NATO paktu kao jednoj velikoj međunarodnoj instituciji koji je 1991. godine nekoliko dana prije pada Vukovara donio Deklaraciju u kojoj gotovo da ne spominje rat na području bivše Jugoslavije, a kamoli na području Republike Hrvatske. Je li to moral? Je li to etika? Gdje su dakle, oni koji su nas priznali? A znate kada su nas priznali? Kada je vojska Republike Hrvatske dosegla toliku snagu da smo došli na brdo iznad Banja Luke. Hop! Nastadoše problemi. Onda se digla međunarodna institucija, onda su se digli svi i rekli zaustavite Hrvate. Postoji potencijalna opasnost da postanu prejaki. Njima se to dozvoliti ne smije. Dame i gospodo, na taj način funkcioniraju međunarodni odnosi i tko god u njima gleda idealizam kojeg ne znam iz kojih razloga, u stvari znam ali ne bih želio izazvati buru povreda Poslovnika, iako je prvi navalni ešalon HDZ-a napustio poprište bitke, ali ima još. Bez brige! Ima još, ima, još nas ima. Još nas ima bez brige! Zašto, čemu ta definicija? O njoj ću nešto na kraju tek toliko da prođem kroz samo izvješće koje kao što je već velik broj poštovanih kolegica i kolega rekao vrlo šturo složeno je jednim birokratskim rječnikom. Moram priznati podsjeća me čak i na davnu jednu vojnu organizaciju u kojoj smo si mi uglavnom stariji bili prisiljeni služiti. Onda smo tamo pisali izvještaje svako jutro o tome kako se vojska ponašala na nastavi, pa smo pisali da je vojska bila aktivni subjekt, a ne pasivni objekt. To sam našao u zapisniku, to smo prepisivali 20 godina. Dakle i ovo sliči na nešto takvoga. Uglavnom pozdravili smo ideje europske političke zajednice, raspravljali kako osigurati poštivanje međunarodnog prava, pričali o golemim posljedicama koje se osjećaju izvan Europe, a govorimo o ruskoj agresiji na Ukrajinu, globalnoj krizi u opskrbi hranom, koliko je važna uspostava kontakata sa trećim zemljama, dramatičnu energetsku situaciju u Europi, sve su to naši dragi čelnici, naši velmože prokomentirali u svemu ovome što evo imamo ovdje na 50-tak stranica iako bi možda trebalo biti i bitno, bitno, bitno šire. Naš je premijer dotaknuo nekoliko tema s kojima se potpuno opravdano, što mu priznajemo, mogao i smio pohvaliti, a to su dva ključna strateška cilja Hrvatske, ulazak u europodručje i u shengenski prostor od 1. siječnja. kako sam i rekao u svojoj uvodnoj replici poštovanom g. premijeru njegov moderni suverenizam podrazumijeva ulaz u europodručje i ulaz u schengenski prostor. Onaj stari, zastarjeli suverenizam kojim se očigledno u ovoj zemlji bave neki ljudi koji ne razumiju političku viziju Andreja Plenkovića pretpostavlja da nacija ima svoju valutu i da se nalazi unutar međunarodno priznatih granica koje ima sposobnost funkcionalnom vojskom i funkcionalnim unutrašnjim uređenjem uspješno braniti. Čini mi se da ova zadnja definicija starinskog suverenizma nikako ne odgovara i ne uklapa se u idejnu shemu modernog suverenizma jer po Zagrebu nam padaju dronovi, HV nam je u, priznat ćemo svi zajedno, u katastrofalno lošem stanju, a o pravosuđu i pravosudnom sustavu vidite i sami pišu hrvatske novine, mediji, portali svakoga živoga dana. Čuli smo još i izjave o tome što sve Hrvatska poduzima radi postizanja energetske neovisnosti, rezultati su fantastični. Žao mi je naravno što je ova priča bila u Europi prije nego što se pojavila priča o nevjerojatnom postizanju energetske neovisnosti milijarde kuna koja je eto uspješno skrenuta prema privatnim računima. Koji su dakle, završno bih rekao, rezultati modernog suverenizma? Sa velikim zadovoljstvom prihvaćam poziv poštovanog g. premijera na kavu, na jedan poduži intervjuu, a evo ja sam stigao za vrijeme njegovog izlaganja upisati tek nekoliko pitanja, pa da vidimo koji su dosadašnji rezultati modernog suverenizma. Više od pola milijuna stanovnika iselilo se iz Hrvatske od proteklog popisa stanovništva, vjerujem da samo o tome pitanju imamo puno razgovarati. Plaće su nam na apsolutnom dnu prosjeka EU, mirovine jednako tako, dakle radujem se razgovoru o modernom suverenizmu, ne znam doduše hoće li nam donijeti išta dobra. Što se tiče samoga izvješća naravno kao jedno poprilično suhoparno birokratsko djelo Klub zastupnika Domovinskog pokreta ga ne može podržati, hvala vam najljepša. morao sam se uvaženi potpredsjedniče sabora javiti za povredu poslovnika jer se kolega Dretar ovdje lažno predstavio jer kaže da je govorio u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, ja kolko sam informiran, Domovinski pokret je protiv ulaska u eurozonu i protiv uvođenja eura, a on ovdje hvali u ime Kluba Domovinskog pokreta predstavnika vlade upravo u tim točkama, iako mi je drago da ga je pohvalio, ali bi ovaj apelirao na kolegu

Kasna rasprava kasno je počela, interes je, ja bih rekao čak malo iznad prosjeka ovog uobičajenog, ne tu smo negdje, ali bolji smo, neovisno o tome ima par stvari koje, koje bi trebalo ovdje reći. Kolega Stier je u svojoj replici premijeru na izlaganje, dotaknuo se, upotrijebio je jednu frazu koja je interesantna, a to je da je jedna od najvažnijih politika predsjednika vlade i ove vlade RH bila približavanje Hrvatske europskoj jezgri i mislim to je, barem kada je u pitanju, ako govorimo odnosno ako europsku jezgru tumačimo prije svega kroz Schengen i euro odnosno eurozonu onda je to točno, dakle to je apsolutno točno i mislim, osobito kada je u pitanju, mislim zapravo po oba ta kriterija treba, treba zapravo reći da nije mala stvar, nije mala stvar, imamo ekonomske krize koje nam u zadnjih ah zapravo ako, ako se vratimo mrvicu unazad, pa se vratimo u 2008., pa skroz tamo do 2015. Hrvatska se oporavljala od različitih ekonomskih kriza i onda da smo ispunili kriterije konvergencije i da sad možemo uć u eurozonu recimo da eto da nije mala stvar, a još je, zapravo je uistinu velika stvar ovaj Schengen. To je, moram priznati da, dobro i Toma je moramo opipati Isusove rane da bi povjerovao, pa tako ću isto i ja 1.1. kada doista bude službeno da smo ušli u Schengen uistinu povjerovati da je, da je tome tako, ali znakovi doista jesu svi da će se to i dogoditi. To je, to je zapravo po meni ona uistinu velika stvar jer i u svojoj replici sam danas rekao stvarni osjećaji pripadnosti EU građani mogu doživjeti kroz niz područja, ali najveće i najvažnije je od svega je zapravo sloboda kretanja. Kad se vratimo ne tako davno u prošlost, a ja imam dovoljno godina da se mogu vratiti u prošlost poprilično daleko sad već, ne toliko daleko kao neki od moje kolegice i kolege ovdje, ali ipak dovoljno daleko da mogu sa izvjesnom količinom autoriteta govoriti o tome. Sjećam se krajem '90.-tih kako je izgledalo putovanje sa jednog kraja Europe na drugi kraj Europe i kako izgleda danas. Da sam primjerice u jednu Norvešku krajem '90.-tih morao ići na takav način da ti svako malo gleda netko putovnicu, svako malo ti nešto čekića u tu putovnicu, hoće te pustit, neće te pustit, to je sve neka procedura, tlaka i onda zapravo nekoliko godina nakon EU pređeš slovensku granicu i bez da te itko dvaput pogleda voziš skroz do gore, dakle to je EU u svom vjerojatno najopipljivijem obliku, barem za nas koji se sjećamo kako je stvar izgledala prije. I ako će buduće generacije, ako će ostavština onoga što smo politički postigli u ovom našem nekom periodu kada smo imali ulogu u ovoj politici biti to da naša djeca i djeca naše djece ako im, mala zagrada, ako im ostane dovoljno svijeta pod ovim klimatskim promjenama da mogu u njemu uživati, ako će naša ostavština biti da nikada neće znati nikakav drugi način putovanja Europom osim ovoga da sjedneš u auto ili na vlak ili, ili u avion i da te nitko ne traži putovnicu, da nigdje ne moraš sa vizom, mislim da smo napravili nešto na što na kraju dana barem u jednom tom malom dijelu evo možemo biti ponosni. Tako da mislim da, da ne trebamo i ne možemo neovisno o tome što je inače uloga opozicije nije da nosi bijeli šešir, nego je uloga opozicije da nosi crni šešir i da budemo kritični, ali ovo je jedna stvar za koju mislim da ju ipak treba reći i nije mala stvar. Sad ću staviti svoj crni šešir i reći ću da ipak smatram da pitanje šta je jezgra EU i na koji način ju definiramo, da ona ne može stati, ta definicija ne može biti ograničena na eurozonu i na Schengen. Kada naši ljudi razmišljaju o jezgri EU i o tome kakav je život u EU onda onda moramo biti svjesni da naši ljudi odlaze u te zemlje i iz nekih drugih razloga. Mi smo i kad je ovaj Schengen u pitanju jedina zemlja koja je zapravo dobila uvjetno mišljenje zato što je ne grupa zastupnika kako je premijer u odgovoru na moju repliku implicirao, nekakva grupa raznolikih zastupnika iz Europskog parlamenta kojih tamo ima svakakvih je dala neki amandman koji je eto kao prihvaćen, pa mi imamo nadzor provedbe. To je bio Odbor za građanske slobode, za pravdu i za domaće poslove recimo to tako, liberalno, dakle to je bilo radno tijelo Europskog parlamenta koje je uložilo amandman i Hrvatskoj dalo na taj način uvjetno mišljenje gdje se apostrofiraju kršenja ljudskih prava na našim granicama i push backovi, o čemu smo uglavnom mi iz mog kluba zastupnika govorili i tada je to bilo minorizirano, pa ne bi to radno tijelo dalo takav amandman i ne bismo dobili taj nadzor i to uvjetno mišljenje da nije bilo problema i tim problemima, mislim te probleme treba priznati, ne treba ih umanjivati, ne treba ih gurati pod tepih jer time zapravo pobijamo svrhu onoga što želimo postić, a što želimo postići, želimo se približiti jezgri EU u svakome smislu, a to znači ne samo da imamo istu valutu i ne samo da imamo istu slobodu kretanja nego istu kvalitetu života, istu, istu garanciju poštivanja ljudskih prava koju imaju i druge zemlje koje su jezgra EU. To znači To znači isto tako i mislim budimo, budimo realni oko toga, mi se danas više ne možemo izvlačiti za ekonomski loš standard naših građana na rat. U ovome tjednu kada su moje osobne uspomene vjerojatno najbolnije na taj rat, to je ipak istina koju kada govorim i kada razmišljam o tome sam dužan ovdje reći, za siromaštvo koje je vrlo rašireno u ovoj zemlji, nije više, ne možemo samo kriviti rat, da to je početna točka, ali nije završna točka i između toga i danas se puno toga događalo, imamo niske plaće, imamo visoku nezaposlenost mladih, naši ljudi odlaze jer im ovdje nije dobro. Jezgra EU predstavlja ideju dobrog života, predstavlja ideju kvalitete života i mi se moramo, mi smo sad osigurali jednu, kako bi rekao, jednu, ono jednu točku koja nas približava jezgri snova, dvije ako gledamo i euro i Schengen smo osigurali, ali toliko još posla želimo i moramo napraviti da bi, da bismo dosegli nešto što bih ja nazvao mojim vlastitim idealom. Zamislite ovo da danas sutra netko iz Irske ili iz Švedske kaže pa bilo bi možda super otić u Hrvatsku radit preko ljeta ili preko zime jer ono u Hrvatskoj dobiješ dobru plaću, ono kultura je neka zanimljiva, super, ljudi su fora, relaksirani su, opušteni su, nema napetosti, dobro je, znaš ono mogu otići iz svoje zemlje u Hrvatsku zato što znam da se za mene neće promijeniti ništa što mi može ići na štetu, a danas to nije tako, danas je obratno, danas naši ljudi će htjet otići u Švedsku ili u Irsku jer znaju da će im tamo biti bolje nego kod nas. Moj san je Hrvatska koja je zapravo u obratnoj poziciji, koja je jednako privlačna nekome iz zemlje u kojoj, koja, koje su danas privlačne našim ljudima, pogotovo mladima. Ista je stvar i sa obrazovanjem i ista je stvar sa korupcijom. Nas u nekim stvarima naprosto kao zemlju bije jedan ugled koji, na koji mislim da ne možemo i ne trebamo biti ponosni i mislim da ne trebamo to negirati, mi znamo da je naša zemlja mnogo bolja od toga, naša zemlja nije samo negativna, naša zemlja je jako puno toga pozitivnog, ali Hrvatska kakvu bih volio da doživimo i da to bude zasluga nas kao generacije političarki i političara i Hrvatska

dijela rasprave kolege Marka Pavića u ime kluba, možda se ne bi ni javio za pojedinačnu raspravu, a kako već imam dvije opomene, da sam mu išao odgovoriti koristeći instituciju povrede Poslovnika, onda bih izgubio pravo govora, a nekako mi to nije fora. Dvije stvari je rekao na koje se želim osvrnuti. Govoreći o Vladi SDP-a, spomenuo je rast minimalne plaće i pohvalio se da je ova Vlada osigurala veći rast minimalne plaće, ali to je vrlo logično. Vlada SDP-a dođe nakon Vlade HDZ-a, zatekne nered i najprije mora počistiti red da onda u onoj zadnjoj godini može povećati minimalnu plaću, a Vlada HDZ-a dođe nakon Vlade SDP-a, zatekne red, uostalom, zato ste toliko naših bivših ministara i uzeli u prošlu koaliciju i ovoga i naravno, onda ima više prostora da odmah od samog početka može raditi na dizanju minimalne plaće. Druga je malo kompliciranija. Dakle, govoreći o rastu BDP-a spomenuo je da je on, da je to još veći uspjeh što je ovoliko porastao BDP zato što nas ima manje, što u osnovi, matematički gledano, to je točna činjenica, neka samo jedan odseli onaj koji ne zarađuje, odmah će se povećati broj, BDP po glavi stanovnika kad odseli nekoliko desetaka tisuća, a onda se to značajno doći do povećanja ako neki ne privređuju i druga rečenica je da se živi bolje, što je opet, matematički točno, ako odseli samo jedan koji žive loše, onda u prosjeku oni koji ostaju žive bolje. Prema tome, kolega Pavić je to vrlo vješto, ovoga, stavio u celofan, samo ima tu, tu jedan problem. E sad, ja sam malo pratio gledajući ova demografska kretanja i doista, gledajući popis stanovništva ispada stvarno da nas ima nekoliko stotina tisuća manje u 10 godina, što znači da je 4 godine, ako je bio ravnomjerno iseljavanje, mada mislim da je veće bilo u ovom dijelu 2013. kad smo formalno ušli u EU, stvarno ima manje ljudi i onda pogledam izvješće izbornih komisija sa unutarstranačkih izbora u HDZ-u 2016. i 2020. i vidim da je tu došlo do povećanja. 2016. 209 tisuća, a 2020. 210 tisuća, dakle manje je stanovnika, manje je svega, a članova HDZ-a raste i sada kada bi se nastavilo iseljavanje, u jednom trenutku će ostati u Hrvatskoj živjeti samo HDZ-ovci kojih će tada biti 300 tisuća, tad će se najbolje u prosjeku živjeti u Hrvatskoj i HDZ će imati najveći rejting, je li, to je logika

nadahnutom govoru krenuo govoriti, ali vrlo oprezno dakle s matematikom i s logikom, tu imamo određenih zamki u koje možemo upasti. Kao i ovo, najava predsjednika Vlade RH da će da će poslati u HS uz negativno mišljenje predsjednika republike da HS dvotrećinskom većinom odluči o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj. vlast do, pozdrav kolega Pavić, spreman je braniti svoju vlast do zadnje kapi ukrajinske krvi, a ako bi netko bio protiv, onda će ga proglasiti ruskim agentom u boljoj varijanti ili korisnom budalom u lošijoj varijanti. Samo

koji sukreiraju vanjsku politiku i očekivati da će opozicija prestati biti opozicija i podržati Vladu RH. To mi se nekako u parlamentarnoj praksi ne čini logičnim, prema tome, jasan je put kojim treba ići. Usuglasiti prioritete vanjske politike i nakon toga zajedničkim prijedlogom doći u Sabor, svi ti prijedlozi su prolazili skoro jednoglasno i u ozbiljnoj državi, kad se promijeni vlast, ne m mijenja se bitno vanjska politika. Najlogičniji primjer je ovo iznimno usklađeno djelovanje metodom dobrog i lošeg policajca predsjednika republike i Vlade po pitanju položaja Hrvata u BiH. Kad se djeluje usklađeno, onda se nešto i postigne. Nije baš previše, ali je nešto postignuto. I nemam više vremena, ali imam dvije replike pa ću… Hvala lijepo kolega Bauk. Niste govorili apsolutno ništa a mislim o ovoj točki koja je na redu. .../Upadica: Ne, ne, ne, replika je, replika je./... ali dobro, imamo mi isto razgovor na tu temu o kojoj ste vi pričali, a to je vrijeme kad ste vi bili ministar uprave. Danas ste rekli sve što ste ustvari i možda i nedavno ste o tome isto govorili na sličan način, da je nešto bilo politički problem i vi ste to lijepo stavili u ladicu i to ste radili 4 godine. Tako ste radili s plaćama, s mirovinama, sa svim ostalim mogućim politikama koje ste provodili, vi ste najmanje griješili kao ministar uprave, ja se toga sjećam, dolazite ovdje, praktički niste ništa gotovo sudbonosno za ovu državu radili i sad nama govorite da ste vi naslijedili neki nered pa da ste vi to sve uredili da bi sad onda to sve bilo kao nešto bolje. Nije istina. Vi ste imali 12 kvartala pada BDP-a, nekako se nešto u zadnjoj godini uspjeli iskamčiti, itd., ali da je sve bilo tako dobro kako vi govorite, pa ne bi vas narod poslao u oporbu, ne jedanput, dvaput za redom u vrlo kratkom vremenu.

da je sve bilo tako loše pa ne bi mi neriješeno ostali na onim izborima 2015. jer ste morali 59:59. Domoljubna koalicija ili kako su se već zvali 59 i koalicija koja je bila na vlasti 56 i IDS 3 koji je također bio na vlasti 59. Jel' bilo neriješeno? I onda je došao MOST i jel' doveo HDZ na vlast. Kao što vidite još su oduševljeni sami zbog te njihove odluke. A oni drugi izbori tu je malo bilo čupavije za nas, mada su svi očekivali. To su ovi izbori koje sam spominjao kad ste 17.7. održali unutarstranačke izbore, izabrali predsjednika stranke novoga. Da ste išli sa starim predsjednikom koji nas je pobijedio kako vi kažete 2016. prošli bi vjerojatno lošije.

ćemo izuzeti gospodina Pavića iz vaše rasprave onda niste baš bog zna što rekli o ovome izvješću koje je zapravo trebalo biti tema. Ja sam svjedokom, sad na ovo što je gospodin Borić kazao da je ne misleći ništa loše ni o kome da je SDP-ova vlada smanjila plaće za 2000. Ja sam radio u sustavu odgoja i obrazovanja, a i moja žena je tamo radila. Znači 4000. U pet godina ja sam mogao napraviti vikendicu, ali je više nemam, jer jednostavno nisam došao do toga. Dakle, smatrate li vi da je ova Vlada ulaskom u Schengen i euro napravila određeni pomak u kvaliteti života i boljeg

Ne, ne. To je onaj prošli saziv Ustavnog suda. Dakle, što se tiče ulaska u eurozonu i Schengen postoje one dobre stvari koje su u pravilu zajedničke, mainstream političkim strankama u kojim unatoč skepsi kolege Pavića i mi još uvijek spadamo tako da ono što je pozitivno treba reći da je pozitivno. E ali sada kad bih ja izgovorio rečenicu da je Andrej Plenković najbolji hrvatski premijer u povijesti, da nitko prije njega nije bio bolji, da nitko nakon njega neće biti bolji vama bi se to svidjelo ali bi malo izgledao neuvjerljiv. Jel' tako? molim vas, molim vas./… Tako da treba biti umjeren u hvaljenju Vlade jer pretjeranim hvaljenjem Vlade opozicija dovodi u pitanje temelje parlamentarne demokracije … …/Upadica Radin: Hvala./… … što će naravno potpredsjednik Radin potvrditi. Hvala. **Radin, Furio

poštovane kolegice i kolege. Pa moram reći da sam prijavljujući se za raspravu mislio u potpuno drugom smjeru krenuti sa svojom raspravom, a onda poslije podne slušajući rasprave pojedinih klubova i predstavnika klubova i pojedinačne ću to malo sada izmijeniti. Najprije nekoliko riječi o ovim tradicionalnim ili starim Suverenistima koji zamjeraju i ne znaju što je to moderni suverenizam i što je to novi suverenizam. Već sam duže vrijeme u Saboru, pa onda mogu pratiti kako taj tradicionalni stari suverenizam koji se koji se predstavlja kao euroskepticizam koji govori na kritičan način o članstvu Hrvatske u EU jednim čudom vrlo brzo naglo prestaje onog trenutka kad su izbori za EU parlament i kada treba dobiti bogate sinekure mjestom u Europskom parlamentu tada prestaje bilo kakav euroskepticizam. Ne samo da prestaje, nego se stranka raskoli zbog jednog mjesta u Europskom parlamentu nestane sa političke scene stranke koja je izgrađena na euroskepticizmu i euro kritizerstvu. Tako mi se čini da će i današnji isto moderni, tradicionalni Suverenisti u Hrvatskom saboru učiniti sve da se prijave na prve iduće parlamentarne izbore ne bi li i onda i njima odjednom nestao taj euroskepticizam kada bogate sinekure članstva u Europskom parlamentu polako počinju kapati u džep. Druga stvar koju sam htio reći, na to me potaknuo gospodin Bauk kada je rekao da nije valjda svrha oporbe u Hrvatskom saboru podržati vladajuće i arbitrirati između dva brda kad je u pitanju odluka o tome hoće li Hrvatska koja ima značajno iskustvo danas država članica NATO-a, koja ima iznimno iskustvo Domovinskog rata sa svojom vojskom, svojom vojnom doktrinom hoće li pomoći jednoj državi koja je napadnuta, čiji je teritorijalni integritet doveden u opasnost, narušeno međunarodno pravo i sada hoće li ta država Hrvatska pomoći sa svojim znanjem toj državi da se obrani od napada i brutalne agresije kakvu smo mi na sličan način prolazili prije 30 godina. I sada oporba govori mi u tome se, mi se tu ne bi htjeli miješati između dva brda i nećemo vam mi, očito je to najava mi se tu nećemo dati uvući u tu igru. A meni se čini kolega Bauk da neovisno o tome tko bio na kome brdu temeljni postulati, doktrina, program političke stranke mora u svakom, a posebno u važnom trenutku bit ispred tih i takvih politikanskih stavova, da ako je stav HDZ-a da trebamo poštivati međunarodno pravo, da trebamo poštivati teritorijalni suverenitet i integritet jedne države koja je napadnuta najvećom brutalnom agresijom da nam u tom trenutku o tome da li toj državi treba pomoći na način da im ne znam koliko 100, 200, 50 vojnika obučimo, možda u razminiranju ili ne znam pojma u čemu ćemo imamo iskustva, da bi trebalo biti političkoj stranci ispred tako jednog sitnog malog opozicijskog uskog pogleda o stavu jedne političke stranke koja, koja kako smo čuli misli da su budući izbori najvažniji. E takvim stavom će bit vama važno izvori možda 2070. g. takvim stavovima u kojima se vi nećete opredijeliti jer se ne bite htjeli miješati. Stranka se ozbiljna mora umiješati i mora imati svoj stav onda kad to od nje očekuje hrvatska javnost, hrvatski narod, kad ona se zalaže za osnovne postulate na kojima je postavljena. Nema nakon 27 sekundi još od onome što sam htio govoriti. Htio sam govoriti o energetici, htio sam govoriti o LNG-u, htio sam govoriti o diversifikaciji energetski pravaca u Europi, ono što je bila uz Ukrajinu

**Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Bačić, da smo slušali Mirelu Ahmetović i Arsena Bauka što oni misle o Zakonu o LNG-u, sjećamo se, danas bi drugačije razmišljali i o zimi koja je ispred nas. Međutim, kako to njima sve jednostavno izgleda, zato sam danas i rekao da njima sve što mi radimo izgleda da nas ide, ali da ništa ne znamo, a da oni sve znaju, a da ih ništa ne ide. Tako su i u tu temu apsolvirali. U tom LNG-u, ja se sjećam 2012. g., bila je neka konferencija u Kataru, to su dva aviona odletili tamo dužnosnika i rekli mi ćemo to napraviti. Šta su napravili? Stavili u ladicu i zaboravili i onda nas ovdje optužuju da mi nešto radimo, da smo korumpirani, itd. Možda je pitanje tko je tamo što dobio da se to ne izgradi, recimo, kad govorimo o energetici, a kad govorimo o Ukrajini, svi podržavamo, bio je predsjednik parlamenta ukrajinskog ovdje, pljesak, sve lijepo, itd., kad trebamo malo pomoći, e sad ćemo .../Govornik se ne razumije./... ovog što kaže da je sad kontrasila sili, onda su i oni valjda svi kontrasila sili, a sad ćemo vidjeti kako će to izgledati u Saboru kad budu trebali stisnuti nešto pa da vidimo tko je vjerodostojan, tko nije, a tko je licemjeran. Spomenuli ste energetiku pa sad imate priliku govoriti o energetici. **Bačić, Branko (HDZ)** Da, sjećam se kolega Borić kada je avion ili dva dužnosnika odletio u Katar, u tom avionu je bio Čačić, kako je Čačić vrlo brzo odletio iz Vlade, pa je onda odletio iz Vladinih programa i LNG, tako da je, da se tih stvari jako dobro sjećam činjenica je da nas LNG i da o tome bilo riječi i danas od predsjednika u onom uvodnom govoru, postavlja snažno na karti Europe i da je taj projekt koliko god se trudili u SDP-u objašnjavati kako su oni ustvari za kopneni, a nisu za plutajući, da je to sve skupa promašena tema, da smo mi čekali izgradnju kopnenog, ova kriza ne bi čekala došla do projekta nego bi svejedno došla i onda bi se tek sve dalje sa pravom energetskom krizom. Ovako je to bio iznimno pametan pravi potez koji je doprinio energetskoj stabilnosti Hrvatske, prije svega u opskrbi plinom .../Upadica: Hvala./... Hrvatske, a ne samo Hrvatske, ovih dana ćemo čuti koga još. **Radin, Furio Hvala lijepa. Poštovani g. Bačić, poštovani potpredsjedniče Sabora, pa evo, europske teme su zapele kolegu Bauka kad su pobacali iz kluba sve one koji prate europske tema, nema ga ni u Odbor za europske poslove, nema ga ni u Bruxellesu na sastancima, ali jedna od bitnih tema na Europskom vijeću bio Schengen ulazak Hrvatske u Schengenu gdje smo dobili na zadnjem glasovanju 90% glasa 534 glasa od 612 je bilo za ulazak Hrvatske u Schengen. Koja dva hrvatska eurozastupnika se nisu pojavila uopće na glasovanju? Kolega Ilčić i kolega Fred Matić. Ja sam mislio da jedino opravdanje za to može biti da si bolestan, slomio nogu, ja ne znam šta bi mene spriječilo da ne dođem glasati i dati potporu za ulazak Hrvatske u Schengen. Pa koje je to vrsta suverenizma kojeg kolege, recimo, Fred Matić iz jedne ugledne

i strašno se protivila stavu kojeg mi danas iznosimo da jedan od strateških hrvatskih nacionalnih ciljeva ulazak u europodručje i ulazak u Schengen, to je bila njena, pravac njenog govora ovdje za ovom govornicom i onda je počela govoriti kako je Hrvatska je neuspješna, kako smo pri kraju, pri dnu u EU, kao primjer nam navodi Sloveniju, kako bi se trebali ogledati u Sloveniju, a gle čuda, Slovenija je u europodručju i u eurozoni. Dakle i sada vi meni objasnite gdje je tu logika, gdje tu ima uopće ispravnog .../nerazumljivo/... pravog stava ako s jedne strane ne vrijedi ulazak niti u eurozonu niti u Schengen, šengensko područje, a s druge strane nam se kao primjer daje država koja je prije

Poštovani kolega Bačić, evo ja ću ovdje djelomično citirati kolegu Bauka izvan konteksta, doduše, njegova misao, ja sam je zapisao, jasan je put kojim treba ići i slažem se i mislim da hrvatska Vlada ima jedan jasan put, da ne luta, da ima jedan kontinuitet, govorili smo danas cijeli dan i o Schengenu, euro, o odnosima Hrvata i postignućima za ravnopravnost Hrvata u BiH uporišnom jasnoćom i sa jednim kontinuitetom jasnoće Hrvatska ima vrednovan glas i na taj način je zasigurna pomogla na poseban način Hrvatima u BiH i što je jedno dalje uporište da ravnopravnost Hrvata, znamo da nije završena priča da upravo zbog kontinuiteta hrvatske vlade ima svoju perspektivu. Hvala. Hvala potpredsjednici. Kolega Brčić da u politici je prije svega važan stav kojega moraš iznositi jasno, artikulirano iza njega stati i jasno nekad se s tim posljedicama takvog stava nositi, ali birači građani cijene prepoznaju one birači građani cijene prepoznaju one koji imaju stav po svakom pitanju. Evo mene već smo nekoliko puta se uhvatili kolega Bauka, ali on je tu ispred SDP-a čini mi se jedini uz gospođu Radolović, tako je ispričavam se, evo ja sam sjećam se kad smo donosili i predlagali u saboru prijedlog arbitražnog sporazuma, ja sam mislio da je SDP i tada imao jasan stav, evo i sad kažem sad kaže kolega Bauk da smo bili spremni žrtvovati dio svog teritorija zbog ulaska u EU. Ne kolega Bauk, mi smo bili spremni definirati granicu, neovisno o tome što je u tom trenutku bili blokirani u Sloveniji, ali taj arbitražni sporazum nas je čekao prije ili kasnije, godinu, dvije, pet, deset to je moralo doći na dnevni red. To što smo bili od vas prisiljeni da to tad napravimo to je druga stvar, ali nije to napravljeno kako bismo bili i u stanju žrtvovati bilo koji dio teritorija. Na kraju smo iz toga izišli. Hvala vam potpredsjedniče. Kolega Bačiću danas smo ovdje mogli čuti doista puno različitih rasprava, ali ponajmanje o izvješću koje je tema, pa bih ja samo skrenula pažnju da se u izvješću navodi kako je premijer Plenković pojasnio na sjednicama vijeća europskim dužnosnicima strateški položaj LNG-a na na Krku i jadranskog naftovoda i da je naglasio da bi to moglo pomoći državama bez pristupa moru zbog toga što bi moglo osigurat sigurnost dobave. Na taj prijedlog se nadovezala i predsjednica Europske komisije koja ga je okarakterizirala kao moguće rješenje za normalnu opskrbu država Srednje Europe. Ono što mene zanima, smatrate li vi da strateškom odlukom Vlade RH da krene da krene sa dodatnim ulaganjima u LNG terminal i podizanjem kapaciteta sa 2,9 na 6,1 milijardu kubičnih metara plina, Hrvatska ustvari može postati energetsko čvorište za sigurnost opskrbe plinom i za zemlje u okruženju? Zahvaljujem kolegice Petir. Upravo sam o tome htio govoriti. Dakle najavljeno je u idući godinu i po, dvije nadogradnja LNG terminala na Krku na način da sa 25 milijuna, sa 25 milijuna eura bi trebalo omogućiti više nego dvostruki kapacitet samog LNG-a, ali ono što je još važnije izgradnjom plinovoda od Bosiljeva prema Sloveniji će se realizirati ovo što ste vi rekli, a to je uspostavit će se LNG kao osnovni temeljni ulaz plina u zemlje Srednje Europe. Koliko imam informaciju ovih dana će i LNG i Hrvatsku posjetiti upravo predsjednici vlada država Srednje Europe kako bi sami utvrdili mogućnosti kako bi se osvjedočili o kapacitetima i mogućnostima ulaska plina kao novog dobavnog pravca iz LNG-a prema Srednjoj Europi. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani kolega, evo dvije stvari sam želio reći. Prvo da je Hrvatska imala svoje ciljeve nakon samostalnosti koje su ulaskom u Schengen i eurozonu sada ostvareni i mi zapravo pripadamo uljuđenoj demokraciji demokraciji EU i jasno da je za to trebalo puno truda. Nije samo ova vlada, prije je vlada koja je bila zaslužna za ulazak u EU, druga je bila za ulazak u NATO, svi oni koji žele poštivati one ciljeve koji su zapravo bili kad je Hrvatska postala samostalna i ja mislim da je to jedino ispravno i pravi put da bismo mogli živjeti bolje i da bismo mogli ostvariti bolji život. I druga stvar koja je zanimljiva, sad nakon agresije Rusije na Ukrajinu mi postavljamo ovdje pitanje da li treba pomoći jednoj ugroženoj državi, pa jasno to vam je isto kao kad smo mi bili u ratu onda su neki umjesto u rat otišli u … bojnu,

Povrijeđen je čl. 238. u onom dijelu koji je vezan za iznošenje točnih podataka. Međutim, mi ovdje govorimo, al to je radi javnosti, ne radi radi drugoga, dakle mi govorimo o podvostručenju kapaciteta, nema podvostručenja kapaciteta LNG terminala nego moramo udvostručiti skladišne prostore jer podvostručiti pitanje terminala znači donijeti još jedan brod. Vi ste ovo iskoristili kao repliku dobivate opomenu. Odgovor na repliku izvolite g. Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Ja neću odgovoriti jer nije bila replika od kolege Fabijanića. O tome možemo drugom prilikom, točno je da će se kapacitet LNG terminala povećati za više nego dva puta nadogradnjom i drugačijom tehnologijom. A što se tiče kolega Šimičević, da slažem se s vama da svaka država treba imati svoje temeljne ciljeve i ti se ciljevi uspostavljaju, potvrđuju i ovdje u HS-u i sve ovo što se danas radi i sve što je pred nama i Schengen, euro nije to taj cilj utvrđen u mandatu ovog sabora niti ove vlade. Postojalo je u Hrvatskoj i ja ne znam gdje je to sada nestao taj Savez za Europu koji je bio uspostavljen između svih najvažnijih političkih stranaka polako se te političke stranke koje su u tom savezu sudjelovale osipljuju, nestaju, mi i dalje ostajemo na tim političkim ciljevima, ali mi njih ostvarujemo pa pretpostavljam da i zbog tog razloga pobjeđujemo na izborima jer smo vjerodostojni od prvog dana kad je u pitanju ispunjavanje temeljnih nacionalnih ciljeva. Sljedeća replika poštovani Arsen Bauk. Imao sam jednu slikovitu, slikoviti opis u čemu je bilo došlo do nesporazuma ali to bi Boriću u replici mogao reći, vama, vama neću, mislim da su naše rasprave bile lišenih nepristojnosti pa ću ostati kod toga. Dakle, spomenuli, ja sam tu zapisao ove slučajeve potaknut vašom raspravom kad smo mi bili u nekom savezu. Spomenuli ste, evo tu je 2010. arbitražni sporazum, 2004. vlada, savez za Europu, '90.-ta, '92. vlada, '91. vlada demokratskog jedinstva, 2015. izlazak iz arbitražnog sporazuma, pa sam ja čak dodao i ovaj 2020. godine Zakon o civilnoj zaštiti tu smo isto dali ruke da ta stvar ovoga bude onako kako treba. Ja ne mislim da je ovo ta situacija.

Da, u jednom trenutku sabor mora ispunjavat svoju temeljnu zadaću, a to očitovati se o određenim vojnim operacijama, slanju naših vojnika u misije, prihvaćanju prijedloga vlade o obuci ukrajinskih vojnika. U tom trenutku stranka mora reći što o tome misli, njezin stav, a ne reći ja se ne bi štel mešati jer ne znam kako, što se oni, oni drugi, one druge dvije sastavnice vlasti o tome ne dogovore. Na vama je da vi kažete vaš stav i da iza njega stanete čvrsto pa bilo to u prilog vladi ili predsjedniku države svejedno je, vi trebate svoj, barem ja mislim, a vi ćete napraviti što vi odlučite, ja mislim da bite vi trebali to napraviti kao što i sad kalkulirate kad je promjena Ustava. Krenemo zajedno u promjenu Ustava, dogovorimo se, onda vas MOST čita i Grmoja odjednom destabilizira i sad se vi ne bite htjeli miješati pokušavate se izvući na neki, neku potrebu novu dodatnu intervenciju u Ustavu. Trebate stati …/Upadica: Vrijeme./… iza onoga što govorite jer gubite vjerodostojnost. Da, dobit ću treću opomenu. Dakle, što se tiče našeg stava citirat ću kao što je kolega Brčić citirao mene, predsjednika vlade od jutros. Kada dođe vrijeme definirat ćemo naš stav, kao vi o izbornim jedinicama tako i mi prijedlogu odluke vlade. A što se tiče ustavnih promjena ja mogu iznijeti svoj osobni stav da je prijedlog koji je došao od strane Odbora za Ustav za mene osobno prihvatljiv, treba ga malo popraviti i to je to. Hvala. treću, kako ste sami najavili treću opomenu, gubite pravo riječi do kraja rasprave. Replika poštovana Maja Grba Bujević. **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Bačić, danas je nas je i kolegica Petir podsjetila što piše u izvješću da nam zapravo na LNG terminalu zavide mnoge zemlje, a i predlaže se to možda kao model koji će spasiti dio energetske krize. E sad mene zanima s obzirom da smo danas ovde čuli da je to neka barčica tamo koja se napravila na Krku, koliko je to zapravo, zapravo, šta je to, mislim šta je to zapravo? Kako to netko uopće može kao ozbiljan čovjek u ovom Hrvatskom saboru izjaviti? Evo to je meni ostalo u sjećanju i ne mogu to ne prokomentirati. prije par dana me je obavijestio lučki kapetan i moj prijatelj Darko Glažar iz Rijeke da je LNG brod došao pod hrvatsku zastavu. Sjećam se da je toliko bilo nepodržavanja tog projekta da se čak ismijavalo da nema ni, nema ni, ne vije, ne vije hrvatsku zastavu što je za mene bilo moram reći odmah kad sam to čuo neprihvatljivo i odmah sam nazvao lučku upravu, Lučku kapetaniju Rijeka i rekao sam, pitao sam o čemu se tu radi. Jedno vrijeme investitor i banke koje su pratile taj projekt nisu ocijenile da je najlakše, najlakša njegova regulativa i utvrđivanje i izgradnja i postavljanje preko hrvatske zastave što je bilo nonsens i glupost i meni je drago evo za nas koji smo novi suverenisti, moderni suverenisti i ta činjenica da je, da je taj LNG brod danas pod hrvatskom zastavom. Dakle to je veliki doprinos hrvatskoj energetskoj stabilnosti i oni može biti samo nadograđen i još jače postaviti Hrvatsku na …/Upadica: Vrijeme./… U ime izvjestitelja poštovani ministar Gordan Grlić Radman. Hvala lijepa. Ovo pitanje misije vojnoj pomoći je jedno ozbiljno pitanje da bih ga tek tako prešutio. Ne mislim u smislu da bih ja nešto vas uvjeravao, to je naravno će prosuditi vaša politička odgovornost, vaša politička razboritost u kom smjeru gledate i u kom smjeru naravno će biti naša daljnja trasa integracija, odgovornosti i obveza. Biti u društvu najvažnijih organizacija Europe i svijeta nije samo imati prava, postoje i obveze, to postoji svugdje od najmanjeg pa do najvećeg. Mislim da ovdje trebamo zatomiti egoizme, da trebamo zatomiti hirove koji očito postoje jer vidim da se predsjednik Milanović opet okomio, dobro je kad argumentirano ide naravno uvijek to su argumenti, pa je kazao da sam ja nitko i ništa. Ok, ja sam nitko i ništa bolje je biti nitko i ništa nego netko komu se smije cijeli svijet. Tu bi stao što se tiče uvaženog gospodina predsjednika. Naravno cijela ova situacija i očito čini mi se ima svoje uporište i među nekim možda od vas, ne mogu, ja sam slušao vaše rasprave kako god bili kritični imate pravo da budete kritični bio šešir bijeli ili crni apsolutno naravno ovo izvješće zaslužuje analizu, zaslužuje vaš interes i naravno trebate pitati i tražiti odgovore na one situacije koje vas zanimaju, zato se i podnosi to izvješće, ono nije „lar pur lar“, ono nije tek tolko, idemo, idemo o njemu govoriti. Ali naravno ono vidim g. Raspudić je ovdje, ono je, narativ je prilagođen političkom izričaju, onaj tko se bavi politikom i koji bavi se komunikacijom, koji prati naravno izričaj u međunarodnim organizacijama će to prihvatiti kao takvo, drugo su romanopisci, romanopisci imaju svoj stil, oni se bave pisanjem romana, oni imaju jednu posebnu atmosferu, ovdje mi se čini kafkijankavsku, Kafka je pisao o birokraciji, o svijetu koji je obilježen jednom posebnom turobnom atmosferom, birokracijom itd.. Al ovdje gospodo draga ovo Vijeće za vanjske poslove jučer je usvojilo vrlo važnu odluku o pokretanju EU misije za pomoć Ukrajini. Znači ovdje treba pomoći jednoj državi, jednoj zemlji koja je na neki način pomogla i nama, možda neke druge zemlje i više u situacijama kada smo mi tražili pomoć. Naravno da je možda su drugačije okolnosti bile naše, a drugo su, drugačije su okolnosti ovdje. razmislite, dobro razmislite prije donošenja odluke, mislim ako ste već odlučili da možda nećete iz bilo kojih razloga mislim da to može jako biti jedna velika pogreška za budućnost i možete zapravo državu dovesti u jednu vrlo nezgodnu međunarodnu političku situaciju. 27 država, 27 zemalja EU je podržalo osnivanje ove misije. Modeli odnosno modaliteti njeni, način na koji će se zapravo ta obuka ukrajinskih vojnika događati i održavati ona se još raspravlja, usklađuje. Danas je bilo vijeće s ministrima obrane, tako da Hrvatska će sigurno sudjelovati na način koji je njoj imanentan, Hrvatska koja je imala Domovinski rat, Hrvatska koja ima iskustvo u razminiranju, Hrvatska koja je radila na mirnoj integraciji hrvatskog Podunavlja, prema tome sve ono što predsjednik plaši obmanjuje javnost, nije točno, ovdje se ne radi o ratu, o intervenciji o Ukrajini, radi se o pomoći zemlji na kojoj je izvršena agresija, o zemlji koja brani teritorijalni integritet, teritorijalni cjelovitost kao što smo mi branili, zemlja koja traži solidarnost svih zemalja. Eto, ja bi samo tolko rekao, hvala lijepa. Ministre, očigledno je jako teško ustvari ponekad bez obzira što se čini očigledno da je vlada učinila velike napore na vanjskopolitičkom planu i vi osobno kao ministar vanjskih poslova i premijer Plenković što je vidljivo iz ovog izvješća, žalosti me što ponekad oni koji se nalaze u oporbi to teško mogu priznati, pa i ono što su očigledne činjenice, a očigledne činjenice su da smo mi ostvarili svoje vanjskopolitičke ciljeve i da nismo tu ostali po strani po strani brinući se samo o sebi nego da smo pokazali jednu širinu i ovo što ste vi govorili oko pomoći Ukrajini, ali isto tako fokusirajući se i na jugoistočnu Europu, posebice na pomoć posebice na pomoć BiH, ne samo naravno zbog Hrvata koji su tamo konstitutivni narod i koje trebamo snažno podržati nego i svim drugim državama u okruženju. U tom smislu bih voljela da malo prokomentirate te napore koji se čine ne proširenju

to je, to je Zapadni Balkan, to su zemlje koje imaju svaka na različiti način jednu europsku perspektivu iako Srbija se još uvijek nije uskladila svoju vanjsku politiku sa zajedničkom zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom, ali Hrvatska je, Hrvatska se zalaže, u interesu je Hrvatske naravno članstvo tih zemalja u EU, ali uz prethodno ispunjavanje kriterija i mjerila. Evo BiH sigurno nakon ovih izbora i formiranja vlasti na svim, na svim razinama sigurno je u procesu dobivanja kandidacijskog statusa za članstvo u EU. Hvala ministre. Imamo slijedeću pojedinačnu raspravu poštovani zastupnik Marko Pavić. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabora, poštovani ministre, državna tajnice. Danas raspravljamo izvješće sa europskih vijeća koje je premijer podnio i zadovoljstvo je da mogu osim u ime kluba isto tako osvrnuti se i na onu temu koju izrazito pratim i gdje sam predsjednik resornog matičnog odbora, a to su iskorištenost eu fondova. Al do tada evo nadam se da ćemo s obzirom da očito europske teme prati u SDP-u deficitaran klub, kolega Bauk pa nadam se da ćemo vas češće vidjeti na svim sastancima u svim formatima koje postoje, u koje je sabor uključen, volio bih vas vidjeti i u Konferenciji o budućnosti Europa, dođite i na Odbor za europske poslove, imamo vrlo kvalitetne i zanimljive rasprave. Što znači eu fondovi i što znači razvoj koje imamo i koji oni osiguravaju da eu fondovi stvarno mijenjaju Hrvatsku dovoljno govori evo samo podaci koliko smo imali sredstava na raspolaganju kad smo bili u pretpristupnom razdoblju, tad smo imali otprilike 150 milijuna eura godišnje, onda smo ušli u EU imamo milijardu i po eura godišnje, a sada s ovih 25 milijardi eura koje je Vlada osigurala za sljedećih 10 godina imamo 3,5 milijarde eura godišnje i to kroz nekoliko instrumenata. Po prvi puta imamo nacionalne programe oporavka i otpornosti koji se financiranju sredstvima obveznica koje je EK i to zelenim obveznicama u ime svih nas i koliko god kolegica Radolović koju cijenim kao sigurno kao dobar stručnjak za provedbu EU fondova, niste nikad bili u poziciji vlasti da znate upravljati sustavom fondova pa da ste sudjelovali u pregovorima, znali bi da EK je namjerno prvo aktivirala nacionalne programe oporavka i otpornosti, a Hrvatska je tu od 6,5 milijarde eura povukla već 2,2 milijarde. I 70% tih sredstava natječaja bit će raspisano do kraja godine, a onda nakon uspješnog iskorištavanja jer ta sredstva možemo kraće koristiti, do 2026. su se ispregovarali i sad sve zemlje EU dogovaraju operativne programe i tu smo negdje u sredini po novim operativnim programima prvih 10 milijardi eura imamo od 25 na raspolaganju odma i 70% će biti kroz natječaje do kraja godine, ostalih 14, 15 milijardi bit će na raspolaganju već od sljedeće godine. Kada gledamo iskorištenost ove omotnice i da je EU fondovi stvarno mijenjaju Hrvatsku vidimo i u godini isporuke Pelješki most koji je završen, vidimo 78% isplaćenosti sredstva i 128% ugovorenog, ali vidimo isto tako da je, da smo imali članicu Revizorskog suda gđu. Maletić koja već drugu godinu za redom dolazi u HS predstavljajući izvješće gdje je Europski revizorski sud utvrdio 0 pogreška u EU fondova u Hrvatskoj, na uzorku koji su imali. Dakle oni koji nose fotokopirke iz Luksemburga jer ne vjeruju državi članici, kad provjeravaju Hrvatsku zadnje 2 godine 0 grešaka, što samo znači da sustav strukturni radi i da EK koja isto tako ima sustav provjere apsolutno vjeruje sistemu provedbe EU fondova u Hrvatskoj. Zadovoljstvo je bilo čuti danas i ministra Piletića da ide dalje program Zaželi, program od 300 milijuna eura, da idu politike zapošljavanja, da idemo prema ulaganju u željeznice nakon što smo izgradili i obnovili zračne luke, ministar Butković je pojasnio da imam 4 milijarde eura za željeznice, a da je 100 milijuna za ove ove vlakove na baterije koji će biti, prometovati na prugama koje nisu elektrificirane. Prema tome, EU fondovi itekako su promijenili Hrvatsku, šteta da nismo imali, da nismo zajedno sa Slovenijom i ostalim ušli 10-ak godina ranije, ta sredstva bi itekako bila iskorištena tranzicija i izgradnja institucija, rast gospodarstva bi itekako bio brži i bolji. Zato se ne mogu složiti s kolegicom Peović da ove statistike koje govorimo su laž, nisu i to govore i potvrđuju oni koji nas mjere apotekarskom vagom. Hvala g. potpredsjedniče, poštovani kolega. Pa evo, zasigurno se sjećamo našeg ulaska u EU, da je značajnim dijelom bio popraćen određenim skepticizmom, nekako se, a i jedan dio možda i opravdano plašili, mlada smo demokracija, mala smo država, nećemo tu igrati nikakvu značajnu ulogu, međutim, i ovo što vi govorite u perspektivi i apliciranju u EU fondovima, pokazalo se da Hrvatska itekako je, kako sam i maloprije naglasio, imala jasnoću, znala je šta hoće i značajno i bitno je što je izlazna putanja participiranja u EU fondovima, a isto tako valja spomenuti da i po pitanju kadrovske

Hvala lijepa. Pa kolega Brčić, apsolutno se slažem s vama, mislim da je preduvjet i ovakvog rasta bio upravo ta politička stabilnost koju imamo, situaciju u kojoj 7 godina imamo Vladu koja je stabilna, koja isto tako ima itekako utjecaj u Bruxellesu, nismo više samo mala država koja ne zna procese, koja ne zna se izboriti za svoje ciljeve i to je taj moderni suverenizam o kojem mi govorimo. Suverenizam, moderni suverenizam u kojem interes države izborite upravo u međunarodnim okvirima jer onoliko koliko ste dobro umaženi u međunarodne okvire, toliko kvalitetno se možete izboriti za svoje građane, a građane zanima upravo cijena plina, benzina, struje, hrane, gdje kada kada govorimo, a vidimo zapadni Balkan, sredstva kojima hrvatska Vlada izdvojila, njima su nedostižni. Rekli ste da su EU fondovi promijenili Hrvatsku i ja se slažem s vama, znači da je bolje da smo u EU i da imamo te novce i da smo, ako hoćete, od 27 zemalja, da budemo i u sredini nego da smo izvan EU i izvan europskih asocijacija, ali da smo prvi, znači da je EU mjesto gdje mi pripadamo i rekli ste sve što se radi, znači od izgradnje škola, vrtića, energetske obnove, programa Zaželi, itd. Ono pitanje što ja vama želim postaviti je, ovdje se stalno problematizira koliko Hrvatska dobiva novca, a koliko uplaćuju jer ovi neki skeptici oni kažu da mi dajemo više novaca nego što dobijemo, a vi vjerojatno to znate pa vas molim da nam to kažete. Hvala. Hvala lijepa. Pa da, iznosi, nedavno smo imali i sastanke sa predsjednicima Odbora za europske integracije Zapadnog Balkana kad sam ja govorio o iznosima kojima mi raspolažemo to su njima nedohvatljivi, a trenutačno smo 60 milijardi kuna u plusu sa ovom omotnicom, koristimo sada već slijedeću i to su sredstva koja itekako daju priliku za razvoj RH. Daju priliku za programe za koje prije možda nismo imali sredstva, za programe koje smo socijalno osjetljivi i za asistente u nastavi, za pomoć osobama sa invaliditetom. Postajemo uključivije, inkluzivnije društvo, tolerancija na sve vrste različitosti i na to sam ponosan. Dio smo stvarno kruga zemalja zajednice koja ima najviše demokratske standarde u svijetu. Hvala lijepo predsjedavajući. Kolegice i kolege budući da je Ukrajina i situaciju Ukrajini jedna od tema o kojima raspravljamo danas, tražio sam stanku u ime Kluba Socijaldemokrata kako bi podcrtao jednu činjenicu. Prije nekih 15-ak minuta kolege su mi javili, a sad su i naši mediji prenijeli kao i međunarodni mediji da su dva projektila, ruska projektila pala na ruski, na poljski teritorij, dvoje ljudi je poginilo, ovo je izuzetno ozbiljna situacija kolegice i kolege, ovo je na neki način i napad na članicu NATO saveza. Želim iskoristiti ovu priliku još jedanput, apsolutno osuditi rusku agresiju, sve agresivne postupke prema Ukrajini i drugi, i drugim zemljama uključujući tu i NATO članice. Izraziti sućut Poljacima koji su nažalost izgubili svoje najmilije. I još jedanput nadam se prema onome što je premijer govorio, a i ministar sada izraziti našu predanost pomoći Ukrajini, ali i svim drugima koji su napadnuti od strane Ruske Federacije. Koji su žrtve agresije kao što smo bili i mi kolegice i kolege jer na kraju dana naš je stav ovdje vrlo jasan, ministar je pričao i o pomoći Ukrajini i o treniranju ukrajinske vojske, mi smo podsjetit ću vam u ovom Hrvatskom saboru donijeli gotovo jednoglasno deklaraciju kojom smo osudili rusku agresiju i kojom smo se obavezali na humanitarnu i tehničku pomoć Ukrajini. Budući da ne šaljemo vojsku u Ukrajinu, budući da naša vojska neće sudjelovati u ratnim operacijama mi ovo doživljavamo kao tehničku pomoć. Ovakvi incidenti, ovakve provokacije od strane Ruske Federacije moraju nas osnažiti u tome da budemo još predaniji toj pomoći jer jasno odavde treba poručiti no pasaran, nećete dalje ovdje to staje. Hvala vam potpredsjedniče. Uvaženi ministre, državna tajnice, zastupnice i zastupnici, sasvim sigurno kad razgovaramo o izvješću sa Europskog vijeća koje je predsjednik Vlade RH podnio Hrvatskom saboru možemo reći da je uloga Hrvatske itekako primijećena, aktivna i važna i da se sve više i više za one koji to možda ne primjećuju vidi koliko koliko je bitno da smo članica EU, da sjedimo za stolom za kojim se odlučuje, da možemo utjecati na sve one teme koje se tiču Hrvatske, ali da možemo dati i svoj doprinos u bližem i daljem susjedstvu i na strateškom geopolitičkom planu. puno vremena sa pravom bilo potrošeno u rasprave kojima bi se pozvalo Rusku Federaciju da obustavi napade na Ukrajinu i ovaj najnoviji moment koji smo upravo saznali da je sa ruske strane ciljajući Ukrajinu pogođena i Poljska jest dodatni element da se doista zabrinemo, da svi zajedno stavimo glave na hrpu i da pokušamo nešto učiniti. No, nažalost na taj način ne razmišljaju sve države u Europi moram ovdje apostrofirati Srbiju koja je jedna od rijetkih država koja nije uvela sankcije Rusiji za koju bi mogli reći kad promatramo izvješća koja su nam dostupna pa i posljednje izvješće Europskog parlamenta da mi se čini kao da u pregovori sa Srbijom ustvari zamrznuti. Na europskom putu Srbije nema ništa novo, stječe se dojam da Srbija samo deklarativno govori o svom europskom putu, nikakav napredak dosad nije učinila, a u stvari uporno sjedi na dvije stolice. Ministar je s pravom spomenuo da postoje države poput Srbije koje nisu uskladile svoje, svoje, svoju vanjsku politiku sa zajedničkom europskom vanjskom i sigurnosnom politikom i u tom smislu Srbija mora dati značajnije i konkretnije rezultate u tom procesu jer mislim da nitko više nema razumijevanja za takvu alternativnu politiku Srbije kakvu je ona do sada vodila. Naravno da je nama stalo do dobrosusjedskih odnosa i rješavanja otvorenih pitanja koja se odnose i na nestale osobe i na procesuiranje ratnih zločina i na ostavštinu, a ja ću ovdje ponoviti još jednom i poziv koji sam više puta uputila koji je postao i sastavni dio europskih izvješća kojima je Srbija pozvana da ukine Članak 2. i 3. svog famoznog ZORZ-a, a koji je prijetnja za sve hrvatske branitelje jer si je Srbija ustvari tim zakonom uzela koja joj ne pripada i koja nije poznata u poredbenom kaznenom i međunarodnom pravu, dakle uzela si je ulogu malog Haaga i nedavno na temelju tog pokušala poslati optužnice hrvatskim pilotima koje smo mi naravno odbili jer takvu jurisdikciju Srbije ne priznajemo. Moram reći da pristup koji Srbija ima u pregovorima nekako ostavlja sumnju u njenu iskrenost i bez obzira što smo mi do sad pokazali jako veliko strpljenje u našim međusobnim odnosima s ovog mjesta želim pozvati na promjenu politike jer svi želimo vidjeti demokratsku i stabilnu Srbiju koja dijeli europske vrijednosti, a to znači da se Srbija mora odmaknuti od svoje nacionalističke političke ideologije i ozbiljno poraditi na pitanjima nasljeđa. Zato je dobro još jednom pozvati vlast u Srbiji da se ogradi od provokacija revizionizma povijesti, antagoniziranja Hrvatske i umjesto tog izabere iskreni dijalog za rješavanje otvorenih pitanja poput pitanja nestalih što želim posebno istaknut u ovom tjednu kad se sa posebnim pijetetom sjećamo žrtava Vukovara i kad tragamo za još 1840 naših nestalih, kad oplakujemo Vukovar i kad oplakujemo žrtve Domovinskog rata. Mislimo da je jako važno istaknuti da bi nam bilo drago da

Mogu se složiti sa vašim komentarima o Srbiji na njezinom europskom putu. Do sada je nekakva paradigma bila u većem dijelu establišmenta EU da Srbiju treba na neki način držati u procesu jer da je to neki put koji će omogućiti da Srbija zapravo izađe iz tog začaranog kruga nacionalizma i etničkih podjela. Međutim, to očito nije uspjelo. Danas nakon zapravo puno godina pregovora i tolerancije tog režima Aleksandra Vučića imamo ideju srpskog sveta. Kako vi razmišljate o tome u ovom vremenu koji imate za repliku u nekim kratkim crtama o tome da li treba zapravo nastaviti sa onim nekakvim pristupom ili biste predložili neki novi? Hvala vam lijepa kolega Glavaševiću. Pa sasvim sigurno da ovakvo alternativno ponašanje, alternativna politika Srbije jednostavno ne može biti prihvaćena. Ona posebno strši sada u najnovijim geopolitičkim zbivanjima gdje je vidljivo da Srbija čak nije u stanju osuditi ruske napade na Ukrajinu, a kamoli uvesti sankcije. I ako se ne varam uz Tursku i Bjelorusiju Srbija je ustvari jedina europska država koja nije uvela sankcije Rusiji. Dakle, ako se i skroz odmaknemo od naše zajedničke prošlosti i neriješenih odnosa i pogledamo puno šire, mislim da je sad i svima u EU, ali i ali i u Americi da Srbija jednostavno se nije odlučila za taj iskorak. Ja mislim da bi bilo dobro da se učini iskorak prema europskom putu, da bi to bilo dobro za Srbiju kao državu i za njen narod i za cijelo okruženje, ali ja te napore za sada ne vidim. Sljedeća replika poštovana Nadica Dreven Budinski. **Dreven Budinski, Nadica (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Kolegice Petir, apsolutno se slažem s vašim izlaganjem i ja i smatram da je Srbija i do sad pokazala i dokazala da misli i dalje sjediti na dva stolca, a toplo se nadam da je to Europa vidjela i prepoznala i da će konačno imati drugačiji pristup prema toj Srbiji. Mi najbolje znamo kakva je Srbija i što je sve Srbija radila nama kad smo stvarali našu Republiku. Ali sad nije samo tu u pitanju Srbija i sad vjerojatno i ovaj događaj koji je danas granatiranje Rusije Poljsku će sigurno Srbiju još i ojačati u tom ruskom nekakvom u to sam vjerojatno sigurna. možda sad vrlo, vrlo teško i prekomentirati i tražiti nekakvo vaše mišljenje. Ali uz to sve mene brine na neki način i Mađarska, pa vas molim vaše mišljenje o tome. Hvala vam lijepo kolegice Dreven Budinski na ovoj replici i apsolutno se možemo složiti u analizi ponašanje Srbije i njezinog sjedenja na dvije stolice i ja se nadam da ovaj moment koji je najnoviji koji smo upravo saznali da je Rusija svojim vojnim aktivnostima gađajući Ukrajinu pogodila i Poljsku za sad ne znamo ništa detaljno, da bi trebalo svakog to tako mogu reći ozbiljnog državnika i ozbiljnu državu nagnati da se ogradi od ponašanja Rusije kakvom danas svjedočimo. Ja nisam sigurna da li to možemo očekivati od Srbije i da li Srbija ustvari ima tu vrstu slobode čime je vezana uz Rusiju da si je ustvari dozvolila takav jedan rekla bih podanički odnos i mislim da se sa takvim postupanjem Srbije ne može mjeriti niti jedna druga država u Europi. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća pojedinačna rasprava poštovani Domagoj Hajduković. Hvala predsjedavajući. Imao sam malo drugačiji koncept rasprave, ali nažalost morat ću početi s ovim nemilim događajem u Poljskoj. Upravo je počela izvanredna sjednica poljske vlade i na njima je da procjene situaciju sigurnosnu i da odluče hoće li aktivirati čl. 4. Sjevernoatlantskog sporazuma odnosno jesmo li u ratu. Ja se nadam da do toga neće doći, ja se nadam da ipak posrijedi neka greška. Ali kolegice i kolege, nažalost bojim se da su ovo provokacije i incidenti koje ćemo sve češće viđat i pitanje je kako ćemo se prema tome postaviti. Mislim da je odluka u HS-u bila više nego jasna kako vidimo situaciju na Istoku Europe, a Poljska kao naš saveznik i unutar EU i unutar NATO-a zaslužuje našu podršku. Ja vas molim da i kroz svoje političke grupe i na sve druge načine na koje možete i na koje imate utjecaj to i vrlo jasno komunicirate, ali mislim da je to sad važnije nego ikad. Ali vratimo se na drugu temu kojoj sam zapravo više vremena mislio posvetiti, a to je naše susjedstvo. Dakle, rekao sam da za BiH europska perspektiva nije ništa novo. Međutim, barem u prošlom sazivu vlade i vodstva, političkog vodstva BiH nismo vidjeli neku jasnu volju da se taj put zapravo i slijedi odnosno da se provode mjere i reforme koje zahtjeva Europska komisija. Ne trebam mislim ponavljati činjenicu da su jedino Hrvati u BiH iskreno zainteresirani za pridruživanje EU, da je neki podržavaju samo deklaratorno, a neki je i otvoreno ne podržavaju. I budimo si iskreni među nama sada ovdje i sa hrvatskom javnosti dok imamo jednog takvog susjeda mi zapravo imamo dugoročno sigurnosno problem stabilnosti I u našem je interesu zapravo da, barem ja to tako vidim, da uvjerimo političke aktere u BiH da je zapravo u njihovom najboljem interesu da BiH postane članica EU. A jedini jedini način mislim na koji se to može postići je da građani BiH zapravo počnu zahtijevati od svojih predstavnika da ih na tom putu vode jer ono što vidimo i kako pokazuju istraživanja javnog mnijenja u BiH je jako velika podrška javnosti za pridruživanje EU. NATO je jedna druga priča, to mogu, ne moraju kako god žele. Imamo puno članica EU koje nisu članice NATO-a, ali EU je jedini garantor zapravo stabilnosti u ovom području. Iz, o tome sam zapravo govorio vrlo kratko i raspravljajući u ime kluba. Bez jasne europske perspektive na ovom području imat ćemo druge perspektive. Jel to ruska perspektiva, neka druge, treća, peta, ali ono što svi imaju zajedničko je to da ništa dobro ne žele niti uniji, niti regiji što znači ponovno oživljavanje nekih sukoba. Vidimo nažalost što se događa i u Kosovu, to je nažalost imam jedan jako loš deja vu. Slično je počelo gotovo na svim prostorima u bivšoj državi, bojim se da to ne eskalira dalje jer to ima velike posljedice odnosno može potencijalno imati velike posljedice i za Hrvatsku i za našu sigurnost. I opet tu moram ponoviti da oni koji mi tvrde da Kosovo nije u susjedstvu Hrvatske se jako varaju jer destabilizacija Kosova može dovesti do destabilizacije cijele regije. Znači otvorili smo jednu Pandorinu kutiju koju više da ćemo teško uspjeti, uspjeti zatvoriti. I baš zbog toga mislim da je potrebno u ovom kontekstu spomenuti i Kosovo. Hrvatska je priznala Kosovo, jedan je od velikih podržavatelja i pomagatelja Kosova, veže nas i zajednička manjina koja živi i u Hrvatskoj i na Kosovu i mislim da europska perspektiva nema alternativu i za Kosovo također. I Kosovari će vam to i sami reći da oni to žele. I iskreno se nadam kolegice i kolege da ćemo ih u doglednoj budućnosti moći pozdraviti i kao punopravne članice Vijeća Europe za koje su se aplicirali to je neki prvi korak ka europskim integracijama recimo to tako i neki korak kojeg smo mi davno prošli u '90.-ima, ali neki koji evo gledam i članove našeg izaslanstva u parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe snažno podržavaju

Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega pa zasigurno najvažnija međunarodna strategija RH je u ovom trenutku upućena uprema prema Ukrajini odnosno agresiji od Rusije prema Ukrajini. Znamo da hrvatska vlada na čelu s Andrejom Plenkovićem od početka ima jasan ja bih rekao i hrabar stav. Mene zanima što se tiče BiH znamo da Dodik, evo slično razmišlja kao i Srbija znači Republika Srpska, Hrvati imaju jasan također stav, nisam dovoljno upućen koliko je jasan i glasan stav bošnjačke većine u Federaciji BiH prema ratu u Ukrajini. I ako možete, možda sad druga tema, ako možete malo protumačiti ovaj po meni čudan odnos između Kadirova čečenskog vođe koji je sklon islamskom fundametalizmu i Putinu koji je evo na neki način želi

Rusija je federacija to nije, to je daleko od jedne jednakoobrazne i homogene zemlje i tu je, tu leži zapravo odgovor na vaše pitanje jer u Ruskoj Federaciji jako puno islamskog življa živi. Dakle, ljudi koji su islam, muslimanske vjeroispovijesti koji čak imaju i čitave federalne subjekte odnosno bilo države, oblasti ili nešto drugo koji su većinom muslimanski. A Kadirov je lojalist u čečenskom ratu koji se stavio na stranu Rusije, oportunist sad možemo o tome razgovarati što je i kako i on zapravo svoju, svoju sreću vidi u podržavanju režima. Koliko će mu to sreće donijeti vidjet ćemo. A što se BiH tiče, ima puno političkih aktera u BiH i na bošnjačkoj sceni recimo to tako. Ono što bih možda podcrtao da dobar dio njih deklaratorno podržava put prema EU, ali sve rade da do njega ne dođe.

I potpuno se slažem da je u ovom geopolitičkom trenutku neophodno učiniti sve što možemo da stabiliziramo prilike u BiH, da BiH usmjerimo prema EU. Zanima me kako vi mislite, na koji način bi to mogli ubrzati i što bi trebali učiniti? Ja osobno koji živim u BiH smatram bez jakog angažmana prije svega EU da nećemo moći ovaj to postići znajući aktere u BiH. Također smatram da o sigurnost RH i budućnost RH trebamo uložiti dodatne napore i prema Crnoj Gori kako bi Crna Gora što prije pristupila EU jer to su neke neuralgične točke koje bi uistinu mogle prijetiti sigurnosti, stabilnosti RH. Evo, hvala. Hvala kolega, evo Crna Gora nažalost ima jedan period političke nestabilnosti, ali do sada je bila vodeća zemlja u regiji što se tiče pridruživanja EU. Mi smo im tu pomogli. Spremni smo pomoći BiH i pomažemo i spremni smo pomagati svima u regiji. Dakle, to sam vidio na svim razinama gotovo hoćete od izvršne do naše zakonodavne zaista tu nije bilo problema i tu dijelimo mišljenje apsolutno. Što treba napraviti u BiH? Školski odgovor bi vam bio treba, građani trebaju izvršiti pritisak na svoje legitimno izabrane predstavnike, odnosno reći im da oni to žele i bez takvog pritiska, a naravno i bez benevolentnosti Europske unije do toga bojim se da neće doći. Rekao sam već prije ako ima nešto dobro u ovom zlu u Ukrajini to je to da je proširenje postalo odnosno da EU potpuno drugačije pristupa proširenju i nadam se baš zbog toga da će i BiH dobiti svoju priliku, ali na BiH, odnosno na političkim akterima je da je zapravo i uzmu. Mi ćemo sa svoje strane i sa strane odbora uvijek pomoći što god možemo. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća pojedinačna rasprava poštovana Zdravka Bušić.

Osvrčući se na izvješće o održanim sastancima Europskoga vijeća i na Izvješće o sastanku Europske političke zajednice koje nam je danas podnio predsjednik Vlade želim izdvojiti dio, onaj dio koji govori o odnosima EU i zemljama jugoistočne Europe s obzirom na novi paket za proširenje, evo pa da nastavimo u istom tonu. Hrvatska pozdravlja pojačani angažman predstavnika EU, međunarodnih institucija i država pri poznavanju i sagledavanju kompleksnosti političko-gospodarske situacije i problema država zapadnog Balkana, odnosno BiH, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Albanije. Na problematiku položaja Hrvata u BiH Hrvatska je kontinuirano upozoravala. Zadovoljni smo mi zapravo sada kad smo konačno vidjeli da prepoznavanjem kompleksnosti političke situacije u BiH, ali i sagledavanja sagledavanja potencijalne opasnosti ukoliko bi se politički prijepori i nerazumijevanja nastavili na prostorima BiH, a to je Hrvatska stvarno svojim angažmanom i objašnjavanjem postigla. Posebno pozdravljamo iskazanu odlučnost i podršku međunarodnih političkih instanci za rješavanje problema kako u BiH, tako i fokusa interesa. Upravo smo govorili o Crnoj Gori, Srbiji, Sjevernoj Makedoniji i o regiji zapadnog Balkana općenito ja bih rekla. Intervencija visokog predstavnika Christiana Schmidta o ograničenim promjenama Ustava Federacije, Izbornog zakona značajno su doprinijeli tom povjerenju i iskreno se nadamo da će visoki predstavnik Schmidt imati daljnju potporu kako bi ispravio nepravdu u ovom izbornom, izborne zapravo prakse koju je Izborni zakon dio, koji je izmijenjen i osigurao stvarnu ravnopravnost Hrvata BiH kao jednog od tri konstitutivna naroda. Gledajući unazad ovo je svakako bitan korak naprijed, a gledajući u budućnost ravnopravnost i pomirba ključni su za stabilnost. A stabilnost može se graditi isključivo na pravdi i istini utemeljenim na činjenicama. Europska perspektiva država zapadnog Balkana ključan je poticaj političkim i gospodarskim reformama u regiji i znato doprinosi miru, demokraciji, sigurnosti, ali i gospodarskoj stabilnosti u Europi. I doista, ne može biti Europa sigurna ako imamo taj jedan dio Europe koji je u stalnoj nesigurnosti. Hrvatska se godinama, godinama ja bih rekla u bilateralnim i multilateralnim sastancima zauzimala za politiku proširenja EU a posebno sada u novim geopolitičkim okolnostima. Evo upravo smo i o tome govorili, tj. o promijenjenoj globalnoj situaciji i izazovima kojima smo suočeni humanitarnim, gospodarskim ali i sigurnosno-političkim. Ovdje mislim na opasnost prelijevanja krize. Stoga Republika Hrvatska izražava svoju punu potporu, potpunu i nedvosmislenu predanost perspektivi članstva država zapadnog Balkana u EU, te poziva na ubrzanje ovog procesa koji je već započeo. U tom kontekstu Hrvatska doista pozdravlja dodjeljivanje statusa državama kandidatkinjama za članstvo u EU a to je Ukrajina i Moldova kao i otvaranjem predpristupnih pregovora sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom. U tom smislu posebno želim naglasiti kako Hrvatska snažno podupire europski put Bosne i Hercegovine. Hrvatska zagovara davanje, konačno davanje statusa kandidata Bosne i Hercegovine ali uz nužnost provedbe ustavne i izborne reforme. Naravno uz to ide vladavina prava, neovisnost pravosuđa, borba protiv korupcije i opetovano naglašava da se zemljama u regiji moraju otvoriti vrata u europskoj obitelji. Time se smanjuje i to je bitno, time se smanjuje utjecaj Rusije, Kine i drugih. Zaključno. Hrvatska podržava osnivanje europske političke zajednice kao formata u kojem će biti ravnopravno potaknuti … …/Upadica Sanader: Vrijeme./… … politički dijalog i suradnja u područjima od zajedničkog interesa. Hvala gospodine potpredsjedniče, uvažena kolegice Bušić. Visoki predstavnik u BiH je gospodin Schmidt je svojom odlukom zapravo pokazao brigu međunarodne administracije da svaki glas vrijedi jednako i da zapravo ono što su ljudi željeli na izborima da to bude ispoštivano. Važno je to bilo zato šta se na taj način omogućilo da se Vlada što prije krene formirati, da se parlament što prije osnuje, a sve je to zapravo sa ciljem da se nastavi putem kandidature Bosne i Hercegovine za EU. Boravite često među Hrvatima u BiH i sama odem nekada. Ja mislim da se ljudi, naši Hrvati se jako vesele ulasku, mogućem u EU i da će dati pun svoj doprinos kao što i premijer Plenković daje pun doprinos da se takve odluke ispoštivaju. Koliko je važno za stabilnost i naše zemlje u konačnici, odnosno za sigurnost naše zemlje ulazak Bosne i Hercegovine u EU. **Bušić, Hvala lijepa kolegice. Vi ste toga dosta rekli sa kojim se apsolutno sigurno da za hrvatsku je neizmjerno važno da konačno BiH postane kandidat i da radi na tim svim procesima koji su uvjet kako bi BiH postala članica EU. Međutim, apsolutno Hrvati su onaj motor ja bih rekla koji pogoni sve to i kojima je doista u interesu. Ali vjerujte mi moramo i slažem se ovo što je kolega Hajduković istaknuo. Mi moramo uvjeriti i druge koliko je to bitno baš, a Hrvati su bili i ostali i oni su glavni zagovarači tog procesa i ja se nadam da taj proces će konačno otvorit se i da ćemo uspjeti EU uvjeriti da je u interesu EU općenito, a ne samo Hrvatima i drugim narodima u BiH. Sljedeća pojedinačna rasprava poštovani Erik Fabijanić. Poštovani kolegice i kolege, poštovani potpredsjedniče, poštovani predstavnici, ministre i predstavnici predlagatelja. Namjera mi je bila govoriti sasvim drugo, ali ponukan na ovu tremu koja je vezana za LNG terminal mislim da se svi moramo pogledati istini u oči pogotovo iz razloga što su spomenute neke stvari. I vaš predsjednik kluba je spomenuo gospodina Darka Glažara iz Lučke uprave odnosno Lučke kapetanije Rijeka. Ja bih onda zbilja pitao samo da vaš kolega pita to isto gospodina iz Lučke kapetanije koliko remorkera mora dignuti da bi zadržali na obali LNG terminal na Krku koji moraju raditi punom snagom da ne bi pukli vezovi od obale. Jer vi morate znati da rekord bure po pitanju brzine vjetra je na Krčkom mostu od 214 km na sat. To je razlog zbog kojega je Skupština Primorsko-goranske županije 2013. godine usvojila znajući strateški značaj da moramo ako ništa drugo planirati novi dobavni pravac plina je jako bitan kod pregovaračkih pozicija za dobivanje te vrijedne sirovine. I to je vrlo bitno. I zato smo htjeli kopneni terminal. I za to mogu pokazati i video zapis i zapisnike. To je izglasano skoro pa jednoglasno. I znate što je još najljepše? Najljepše je što je u tom sazivu Županijske skupštine bila i kolegica Majda Burić. Ako smo odgovorni ljudi onda moramo odgovorno pristupiti tom problemu. I kad ja govorim o LNG-u kao barčici, kad puše bura od preko sto na sat vjerujte mi taj LNG terminal se ponaša kao barčica. To možete provjeriti kod lučkog kapetana Darka Glažara. Mi možemo povećati kapacitet, ali on ima svoju određenu granicu, jer na moru si limitiran. Ti ne možeš privezati još jedan brod, jer onda zbilja nemaš maritivne sposobnosti oko toga. A sad ću reći zašto vam je morski terminal? Znate gdje je trebao biti smješten kopneni terminal? Na području Dine Petrokemije, na području Dine Petrokemije naglašavam zato što je tamo već deturpirano područje. Dina Petrokemija je već u totalnom kolapsu. Prezadužena je i eksponirana prema kome? Prema ruskom kapitalu. Znači li to da onaj tko bi otkupio to zemljište bi spašavao ruski kapital? Ne. Ali ta tražbina je uzela jedna luksemburška firma koja vidi slučajno je, navodno jest u ruskim rukama. Te stvari se lako da istražiti, vrlo lako se da vidit. Ali baš po zakonu koji je donesen za vrijeme Milanovićeve vlade moglo se izvršiti ono što se nekad govorilo eksproprijacija, odnosno izuzimanje iz posjeda. A znate što je još najljepše? Mogla se izvršiti konfiskacija, mogla se izvršiti konfiskacija zato što radnici Dine Petrokemije nakon što 30 mjeseci nisu primili plaću imamo vinil klorid monomer, jednu od najkancerogenijih tvari. Imamo klora u tonama, u desetinama tona koji nisu čuvani ni od koga. U tom slučaju po zakonima i propisima Republike Hrvatske to je isto kao da je u DINA-i Petrokemiji iza njegovog dvorišta da se proizvodi heroin. Mola je biti napravljena zapljena imovine. Ja ne znam tko su ruski igrači. Ali baš kroz slučaj LNG terminala i baš kroz slučaj Dine Petrokemije lako ćete ih naći. Nemaju samo jednu boju, nemaju samo jednu boju. I ono što je jako bitno, čitava Europa spominje naš LNG terminal u Krku. Ali da bi on zbilja neovisno o tehničko tehnološkim rješenjima za koje je, ipak sam brodostrojar po struci, tvrdim odgovorno da je bolje da je na kopnu. Mi moramo napraviti novi cjevovod, jer vi možete imati jako veliku slavinu, ali šta ako vam je izlazna cijev mala? To ne može doći do Europe, a Europi će trebati taj plin ne znam kada i ne znam koliko dugo i ne znam koliko dugo. Ali morate imati infrastrukturu kojom će taj plin doći. Ali znate što je još teatar apsurda? U svijetu nema dovoljno brodova da taj plin koji treba čitavoj Europi da ga uopće dopremi do Krka i eto prilike za našu brodogradnju

defamirati ovdje, a to je da mi nismo bili nikad protiv izgradnje LNG terminala nego samo protiv tehnologije koja se koristila. Ja sam isto vrlo gorljivo zagovarao upravo ovaj kopneni koji bi bio možda nešto skuplji, koji bi možda duže trajao da se sagradi, ali bi imao veće kapacitete i osim toga, osim čisto estetskih razloga postoje i oni tehnološki koje ste vi spominjali. A druga priča je ona koja mene brine o čemu sam govorio isto u replici ako se ne varam je ta mala stihija kojom je Europa pristupila rješavanju ovog problema. Da, Njemačka gradi 8 LNG terminala u ovom trenutku ako se ne varam, ali džaba su nam svi ti LNG terminali ako nema brodova da taj plin prevezu. apsolutno će trebati jedno vrijeme da se ti logistički problemi riješe. Jesu li LNG terminali odgovor, vjerojatno jesu jedan od, ali ne mogu biti jedini i evo kao što ste rekli to je prilika naše …/Govornik Procjena stručnjaka da u što skorijem razdoblju treba napraviti 40 LNG brodova, dakle ne oni koji, dakle oni koji de facto samo prevoze tekući plin, dakle ne oni koji, koji će isto uz skladištenje tehničko to je šansa za hrvatsku brodogradnju. A ako nije šansa za hrvatsku brodogradnju onda bar za strojarski …/Govornik se ne razumije./… fakultete koji znaju o tome jako puno. I to je, dakle u svakoj krizi postoji šansa i izazov za neku industriju i za neku gospodarsku djelatnost jer mi smo ipak nekakav nouhau stručnjaka zadržali, kod svake krize imamo novo. Ali htio bih iskoristiti jednu priliku, izvukao sam novinske članke od svog susjeda sa …/Govornik se ne razumije./… posjetu veleposlanice SAD-a s kojom smo također razgovarali i ona je rekla nije mi bitno SAD iskazuje veliki interes u to doba za realizaciju, za realizaciju ovaj LNG terminala. Njima je bilo bitno da to budu u suradnji sa lokalnom samoupravom i Amerikancima je u to doba bilo potpuno svejedno da li će biti na kopunu ili na moru. A između ostaloga prva studija o LNG terminalu koju je platila …/Upadica: Vrijeme./… bila je studija izvedivosti na kopunu i o tome isto imam članak. Hvala lijepa predsjedavajući. Još ću jedanput ponoviti da mislim da su ovakve rasprave dobre za političku javnost i za širu javnost i drago mi je da raspravljamo i trebali bi možda i češće o svim sastancima vijeća EU jer tamo se donose odluke koje se tiču i nas. I da ponovo još jedanput demistificiramo i razobličimo stvari jer čini mi se da nekim govornicima u ovoj raspravi to još uvijek nije jasno, a to je da mi imamo utjecaja u Bruxellesu, da mi sjedimo za stolom, da mi utječemo na odluke koje se donose i da i mi kao zastupnici također možemo utjecati na te odluke bilo kroz odluke i zaključke resornih odbora, dakle bilo poljoprivrede, zaštite okoliša itd., bilo kroz Odbor za europske poslove, bilo mi osobno kroz naša pitanja, inicijative koje možemo direktno uputiti Europskoj komisiji. Dakle, moramo konačno razobličiti tu mistifikaciju Bruxellesa kao nečeg lošeg, nečeg distanciranog i nečeg na što mi nemamo utjecaja. Itekako imamo utjecaja samo ga trebamo znati i htjeti iskoristiti. Dobro, to je dugotrajan proces za razliku od prošlog saziva kako sam više puta govorio mislim da napredujemo, ali dobro o tom potom. Još nekoliko osvrta na par ključnih stvari. Kako sam rekao europska politička zajednica je dobra kao forum razmjene mišljenja kontinentalni, ali tu bih evo skrenuo pažnji i ministru i državnoj tajnici da smatram da je neprihvatljivo da pokuša zamijeniti neke druge institucije ili da se počne institucionalizirati. Kao jedan forum razgovora i razmjena na vrhu to je nešto i više nego prihvatljivo, međutim ukoliko to bude prerastalo u nešto ozbiljnije tada ćemo vjerojatno morati imati jednu raspravu samo o tome. Druga stvar je hrana i logistika. Dakle, o tome moramo jako ozbiljno razmišljati i možda čak i razmisliti o novoj, novom pristupu poljoprivredi općenito, da pokušamo što više samodostatni moguće na, na globalnom tržištu EU jer nažalost moramo konstatirati da u trenutku krize, govorim o Covid krizi u ovom slučaju, unija se baš i nije iskazala u području solidarnosti. To možda ne znači da sada ne bi, ipak smo neke lekcije naučili, ali kaže onaj tko se jednom opeče taj na hladno puše, ja ne želim ovisiti ni o kome osim o sebi samom ako do toga zaista i dođe ne bih volio da imamo nedostatak hrane ili nešto ili Što se regije tiče apsolutno se slažemo u tome da je interes Hrvatske da sve zemlje članice regije što prije uđu u EU. Međutim, opet tu moram naglasiti da iako smo mi spremni pomoći i već jesmo pomogli mnogima, da bi vam se pomoglo i vi morate željeti pomoći odnosno vi morate biti iskreni u tim namjerama. Iako u kod nekih država vidimo više nego iskrenu namjeru kod nekih drugih to kako mi na to možemo utjecati? Pa možda upravo i ovakvim raspravama koje mogu osvijestiti i javnosti u našim susjednim zemljama koje i razumiju jezik koliko je ovo bitno ne samo za nas nego zapravo na kraju dana i za njih. Volio bih također reći da se nadam da je naš ulazak u Schengen sada …/Govornik govori stranim jezikom./… nije još naravno, ali volio bih vjerovati da je unatoč velikoj potpori u Europskom parlamentu to još treba i jednoglasnu potporu Vijeća EU. Signale koje dobivamo za sada su dobri ali ja bih rekao da sam oprezni realist, dakle dok to ne bude izglasano ne bih volio proglašavati niti pobjedu, niti poraz, ali kažem volio bih i nadam se da je sada, sve dileme riješene i da će to također biti riješeno. Za razliku od eura za koji se nismo po mom mišljenju barem najbolje pripremili za ovaj tranzicijski period, Schengen je jedna druga priča koja traje kako sam rekao kroz više vlada i koje je zapravo, dozvolite mi tuđicu joint ventures jer se sad ne mogu sjetiti hrvatske riječi dakle to je jedan zajednički projekt udruženi poduhvat …/Upadica se ne razumije./… da, da, ne, ne kriminalni, ali udruženi poduhvat zapravo cijele političke pa onda i druge javnosti kako bi dostigli cilj, a samo zapravo samo u Schengenu u pravom smislu riječi postajemo i dio europskog onog pravog, recimo to tako, autentičnog prostora. I na kraju ove zadnje sekunde ću iskoristiti još jedanput izražavajući sućut poljskom narodu i poginulima, naravno i njihovim obiteljima kao i potporu Ukrajini i svima ostalima koji trpe rusku agresiju. Hvala. završna rasprava Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka poštovanog Bojana Glavaševića. Hvala poštovani g. potpredsjedniče HS-a. Tamo gdje je kolega Hajduković završio ja zapravo želim početi. Kada se dogodi ovako nešto kao što čitamo u vijestima ono što meni prvo padne na pamet je potreba da izrazimo sućut svima koji su stradali u ovoj situaciji i to je eto možda pogotovo u ovome tjednu još i više izraženo. Tako da sa Poljskom i Ukrajinom i svima koji zapravo su ovom strašnom ratu u ovoj strašnoj agresiji na Ukrajinu stradali na bilo koji način, bilo kroz progonstvo, bilo kroz gubitke u obiteljima, na bilo koji način zapravo izražavamo našu solidarnost i vjerujem da kada govorimo o ovome govorim zapravo u sva naša imena ovdje, mislim da je to jedna od onih stvari oko koje se zaista svi slažemo. Isto tako osjećam potrebu u ovoj situaciji i smatram da je to jako važno pozvati na razum, pozvati na jedno spuštanje lopte. Kada čujemo ovakve vijesti u mnogima će se probuditi strahovi, naravno razumljivo je da će se pojaviti strahovi, pogotovo sa našim iskustvom koje smo imali. Međutim, i glasnogovornik poljske vlade je u vijestima pozvao da se ne dijele i ne šire nepotvrđene informacije, dakle poljska vlada je objavila da će o svemu informirati javnost, a u ovome trenutku važno je ne podizati paniku. I ako jednu poruku u kontekstu ovog incidenta sada mogu poslati sa ove saborske govornice onda je to razumijemo strahove, ali važno je zadržati razum i čekati provjerene informacije iz provjerenih izvora i evo doista vjerujem da ćemo pronaći način a se situacija de eskalira jer mislim da daljnja eskalacija doista, ali doista nikome nije u interesu. Rekavši to zapravo mogu samo se vratiti na nekoliko točaka iz moje rasprave u ime kluba koje možda bih volio podcrtati. Svoju prvu raspravu sam zapravo donekle sagradio oko replike kolege Stiera premijeru Plenkoviću o približavanju europskoj jezgri. jezgri. Htio bih ponoviti ono što mi je zapravo bila nekakva glavna teza, jezgru EU možemo promatrati svakako kroz eurozonu i kroz schengensko područje, to je savršeno legitimno i to je činjenica, međutim ono što je osobina zemalja koje čine jezgru EU one imaju još neke karakteristike, one nisu samo članice Schengena i samo članice eurozone, to su zemlje koje imaju određene standarde vladavine prava, borbe protiv korupcije, slobode medija, kvalitete života, određenu ekonomsku snagu dakle standarda života građanki i građana u tim zemljama. I to je moramo si biti iskreni oko toga, razlog zbog kojega naše građanke i građani su iskoristili svoje pravo na slobodu kretanja koje nam je donijelo članstvo u EU da odu u neke od tih zemalja. Na našu zemlju to ima ogromne posljedice, ali podsjetio bih da je naša sudbina, sudbina Hrvatske u našim rukama. Naravno da, ja bih ustvari samo želio da ta ideja približavanja jezgri EU ne stane na Schengenu i na eurozoni jer to neće biti dovoljno. Ono što mora bit naš idući cilj jer sad smo neke ciljeve ispunili, da i u ovim drugim karakteristikama koje posjeduju zemlje koje pripadaju jezgri EU da da Hrvatska dosegne i te neke kvalitete, tako da jednoga dana možda neki mladi ljudi iz tih zemalja u koje danas naši ljudi odlaze mogu reć, idem raditi u Hrvatsku, idem živjeti malo u Hrvatsku, idem zato što znam da u Hrvatskoj mogu imati istu kvalitetu života koju imam u svojoj zemlji, a mogu naučiti nešto novo, mogu osjetiti jednu drugu kulturu, ali znajući da je to doista ono što im EU garantira, a to je posao koji nas tek čeka. Hvala. Hvala g. potpredsjedniče. Kolegice i kolege, poštovani ministre sa suradnicom, državnom tajnicom. Evo u ime kluba HDZ-a u ovom završnom obraćanju htio bih još jednom istaknuti i pozdraviti ovu odluku premijera da se izvijesti redovito sabor o sjednicama Europskoga vijeća iako to nije zakonska obaveza. Ovo izvještajno razdoblje razdoblje i proljetnih i jesenskih zasjedanja Europskoga vijeća je bio možda najsadržajniji od svih koje smo do sada imali jer je to period u kojemu su se dogodile doista situacije koje mijenjaju, ako hoćete i međunarodni poredak. Prvenstveno naravno, mislim tu kako je dominirala tema europske sigurnosti i svjetlu ruske agresije na Ukrajinu, evo i sada dok raspravljamo, imali smo ovu situaciju sa raketama koje su pale na teritorij Poljske o kojemu još premalo znamo da bi dali nekakav konačan sud i ocjenu, ali sami po sebi, naravno da su zabrinjavajući. U okviru te sigurnosti, naravno i pitanje europske, energetske sigurnosti i odluke o REPowerEU. U konkretnoj U konkretnoj promjeni i geopolitičkih okolnosti donesene su odluke, kao što je npr. kandidatura Ukrajine, Moldove, za EU, nešto što nije se moglo zamisliti prije koju godinu. Naravno, to se neće dogoditi sutra, ali sama činjenica da je njima dodijeljeno status kandidata, dakle da se potvrđuje njihova pripadnost Zapadu je već sama po sebi jedna ogromna promjena. Tu je već kad govorimo o kandidaturama u ovim izvješćima, u ovom izvještajnom razdoblju, više puta se razgovaralo i to na poticaj RH o situaciji i u BiH i onda naravno da ne čudi da su donesene i određene odluke, ali ono što je bitno istaknuti kako je Hrvatska u tom kontekstu djelovala i djeluje i sada uvijek u europskome duhu. Odluke koje je donio i visoki predstavnik, naravno, ta odluka i sada ima i određenu situaciju gdje još se očekuje i odluka Ustavnoga suda BiH, dakle i to moramo pričekati, ali i aktivno pratiti. Tu je i europska politička zajednica o kojemu se dasta danas i u raspravi govorilo. Dakle jedna platforma koja nije institucionalizirana, ali koja je očito potrebna jer takva su vremena koja traže zajednički jedan jedan europski nazivnik i odgovor na goruće situacije i zato je potrebno imati i Tursku i zato je potrebno imati i zemlje zapadnoga Balkana, ali zato je potrebno imati i VB, bez obzira što je ona nakon Brexita napustila EU, zato je to jedan format koji nam, međutim, govori o tome kako u novoj arhitekturi europskoga kontinenta očito imamo koncentrične krugove, dakle zemlje koje su izvan EU i ako su kandidati, neki koji su još potencijalni kandidati, imamo onih koje su članice ali npr. nisu dio te jezgre o kojima je i kolega Glavašević prije govorio u smislu pripadanja ili šengenskoj zoni ili eurozoni ili jednoj i drugoj i u tom svjetlu trebamo onda i sagledati ovu odluku Vlade, ali i ovog uspjeha da se osigura ulazak u eurozonu i očekujemo isto tako u prosincu odluke o ulasku u Schengen početkom 2023. g. Dakle u geopolitičkom smislu to jest pomicanje prema toj europskoj jezgri, na kojem naravno ima i više elemenata, ali ovo jest jedno važno pomicanje kada se mijenjaju geopolitičke okolnosti, takvim pomicanjem prema jezgri Hrvatska zapravo jača svoju poziciju. Zbog svega ovoga Klub HDZ-a će podržati ova izvješća. Evo završno u ime izvjestitelja, poštovani ministra Gordan Grlić Radman.

obzirom na ovu okolnost, što se dogodilo u Poljskoj, projektili, izrazio sam sućut poljskom ministru Zbigniewu Rauu, je ovog trenutka imaju krizni stožer, sjednicu, tako da, evo, samo sam uputio riječi sućuti i da Hrvatska stoji, naravno, solidarno uz zemlju članicu EU i NATO-a, Poljska je naš saveznik. Kada govorimo o našim saveznicima, onda evo, isto vama za informaciju, bliže se dani kada komemoriramo naše tragedije, pad Vukovar, Škrabinje, upravo sutra putujemo u Island, u zemlju koja je prva priznala u prosincu mjesecu neovisnost, suverenost RH. Evo, drago mi je da je ova rasprava rezultat prezentiranja izvješća predsjednika Vlade Andreja Plenkovića i da ste svi sudjelovali u toj raspravi, ona je kao takav rezultat isto tako jednog nesebičnog rada naših profesionalnih službenika, državnih službenika koji su naravno, za vas prilagodili da je smisleno da je izričaj toga izvješća prilagođen i političkom razmišljanju i onog što sam rekao kada je g. Raspudić govorio o tome da su, da mu je nerazumljiv jezik, on je gotovo Bruxelles opisivao kafkijanski, gotovo kao svijet koji je mučan, čija je atmosfera mučna, gdje zapravo nitko ne može imati niti svoj duh niti osjećaj suverenosti, mogu vam reći da to ovisi vjerojatno o svima onima koji predstavljaju državu. Ja kad sam u Europskom vijeću, onda mogu govoriti, naravno, intervinati na engleskom, ali na hrvatskom jer je upravo to ponosno kad možete intervinati na hrvatskom jeziku koji je službeni jezik i možete imati vlastito mišljenje i možete biti podržani od zemalja koje dijele vaše mišljenje kada je u pitanju recimo neka tema, govorim npr. o BiH. Ima dosta zemalja koje su zainteresirani, zemlje koje su, koje razumiju situaciju u BiH njezinu povijest i koje žele doista njenu stabilnost i političku institucionalnu Ovdje je bilo dosta određenih kritika koje ja opet držim da su u redu ako su argumentirane, ako imaju smisla, al upravo oni za koje sam se baš spremao da im možda odgovorim njih baš nema, ali dobro javnost je zato to koja isto tako i vi ste tu naravno koji možete čuti. Ono što je meni kao ministru vanjskih i europskih poslova koji je od početka u službi vanjskih poslova ja bih rekao na stanoviti način i jedan od osnivača ili barem netko tko je ugradio recimo nekakve cigle u ustroj i duh toga ministarstva kao izvorni hrvatski diplomat teško mi je kada se difamira i kada se govori ružno o hrvatskoj diplomaciji i službi vanjskih poslova kao što je danas baš na početku aktualnog prijepodneva to učinio g. Grmoja. On je jednostavno kazao neke stvari koje nisu točne, točne, optužio premijera koji s tim apsolutno nema nikakve veze, a radi se o jednom rješenju i sada ako nitko zapravo ne zna o čemu se radi počne vjerovati, još ako g. Grmoja ima toliko vremena, a ima čim se vrati u saborske klupe onda već i twita i najavljuje ne znam sutra vidim on se priprema sutra za pressicu i to ispred MVEP-a.. Ovdje je malo vremena da bi se elaboriralo zapravo o čemu se radi, ja sam to jedanput, ja sam se odazvao čak i Antikorupcijskom vijeću, nisam to morao ali sam došao i tamo smo o tome razgovarali, međutim g. Grmoja jednostavno on je njemu se ne može ništa argumentirati. On će sutra napraviti jedan kazališni igrokaz, on će jednostavno imati nekog efekta jer ljudi zapravo kad vide da nešto što se stalno govori onda vjerojatno se i počne vjerovati u to. Znači što je danas donio g. Grmoja? Donio je jednu jedno rješenje visokog upravnog suda, rješenje u kojem stoji da se žalba odbacuje. Žalba se odbacuje na suspenziju, ona ne govori o nečijoj krivnji ili ne krivnji. Žalba se odbacuje i tu stoji obrazloženje zašto se odbacuje. Mi smo to tako i očekivali. smo budući da je g. Damir Sabljak koji je učinio tešku povredu radne dužnosti udaljen iz službe vanjskih poslova dok taj postupak traje, znači on je poslao javnosti spin, spin zapravo tu postoje dva odvojena postupka. Postupak o teškoj povredi se još vodi, ali mi smo uz to još tražili i suspenziju radnog odnosa odnosno udaljenje iz službe vanjskih poslova dok se postupak ne završi. Prema tome, ovdje samo stoji u rješenju da se žalba odbacuje, a ne ulazi se u meritum, ne ulazi se u suštinu je li netko kriv ili nije. To je zapravo jedna druga instanca to je drugo tijelo. Prema tome, g. Grmoja radi igrokaz, on je meni je žao kolege Sabljaka, ali on je u ovom slučaju instrumentaliziran, njegov slučaj je ispolitiziran i kao takav zapravo se mora na takav način i promatrati. Ovo više nije ne predstavlja znači mi smo ovdje uvučeni u političku borbu, ne sa g. Sabljakom nego sa udrugom odnosno strankom Most koja ovdje želi na vrlo jeftin način perfidno skupiti političke poene. Evo samo toliko, ali naravno bit će još vremena i za druge stvari, a ne bih htio vas opterećivati jer vi ne zaslužujete ovakvu jednu tematiku da se ona ovdje odvija u ovom časnom domu. Gospođa Orešković je kritizirala vlast, u redu, to je vjerojatno generalno, moguće da je to činila negdje drugdje po tome kako je bila pripremljena. doista bio konstruktivan i čestitam mu zapravo i kada je u pitanju BiH i priznanju koliko je hrvatska vlada učinila zapravo da se neke stvari pomaknu, da Hrvati, dakle kada govorimo mi o tome što smo mi učinili, mi ne govorimo o 20%, 30% itd. mi s ne razbacujemo postupcima, postocima, treba slušati što kažu legitimni politički predstavnici Hrvata u BiH, oni su oni koji će reći mi smo zadovoljni ili mi nismo zadovoljni. Ono što je važno sada reći da su oni osigurali i dobili jamstvo da će moći politički participirati u Domu naroda. Naravno da to nije sve, ali to je već jedan veliki korak. Gospodin Hajduković je govorio o političkoj zajednici, naravno to su te određene inicijative raznih političkih lidera, recimo predsjednika Macrona, prema tome kada nešto govorimo o političkoj zajednici naravno onda trebamo zapravo i vidjeti o čemu se tu radi. Mi ne možemo kao što je rekao g. Pavliček sada ne znam nekakve inicijative zaustaviti, to je generički pristup jednoj ozbiljnoj EU koja naravno uvijek predmet određenog razmišljanja kako se ona još može unaprijediti. I ovo misija vojne pomoći to ja ponovno apeliram na razbor i na vašu mudrost i da imate širi spektar odgovornosti da nađite stranačke razlike i da djelujte ovdje u nacionalnom interesu. Nacionalni interes je solidarnost s Ukrajine 26 zemalja je pokazalo solidarnost i sad što bismo mi trebali biti drugačiji ili što mi se trebamo bodljikavom žicom valjda na našim granicama okružiti i reći naravno mi smo suvereni. Razmišljanje o tome što je suverenost je doista isto tako vjerojatno nekome nepoznanica. Svaka međunarodna obveza naravno preuzima se, njom se preuzima i određena, ona se treba shvatiti kao i preuzimanje određene odgovornosti. Treba ga gledati kao pravni pojam ne samo politički pojam i naravno da on nije sinonim za nekakvu neograničenu slobodu djelatnosti u međunarodnom svijetu koji je međuovisan. Svi smo zapravo upućeni jedni na druge. Ovaj svijet ne može funkcionirati ako ne dijelimo iste zajedničke vrijednosti vladavine prava, ljudskih prava i svega onoga za što smo se opredijelili. Gospođa Peović je govorila o uspješnoj demagogiji itd., radnička prava. Nekako mi djeluje i u kontaktu. Mislim meni je žao recimo gdje god idete vani ljudi pozdrave, ima nekakav mizantropski odnos, tako da mi je i ovo na koncu djelovalo kao neka kazališna rola. Gospodin Dretar naravno on je govorio kako su institucije šuplje. Molim? Da su institucije šuplje. Možda su institucije šuplje, no kupice nisu šuplje. Za njega Martinje vjerojatno još traje. Tako žao mi je da nije on razumio političku političku narav vojne misije, jako mi je žao. Dobro možda Martinje sada prođe, pa će shvatiti zapravo važnost potpore i podrške za ovu misiju vojne pomoći Ukrajini. Čestitam mladom kolegi Glavaševiću. Da, ja sam znao da ćete vi reći da je sloboda kretanja najveća sloboda. I to doista jest - sloboda kretanja. Slobodu, kako se vi krećete? Imate putovnicu? Putovnica je politički kulturni emisar. Kada vi pokažete putovnicu hrvatsku vi prolazite. Nama od kad su nam Amerikanci ono skinuli vizni režim, ljudima je isto čini mi se. Nitko, nisam čuo kao da je to nešto normalno. Ja to ne mogu zamisliti. Amerikanci znači kad su skinuli znači vize i kad su dozvolili global entry još jedna veća kategorija sigurnosti gdje možete ući samo tako, pa to treba mislim stvarno shvatiti da to nije samo tako da je to došlo negdje s neba, nego da je to odrađen veliki posao, veliki posao sa američkom administracijom. I da mi možemo putovati u Ameriku bez viza, da možemo posjećivati našu rodbinu. Dakle, naši ljudi da mogu naravno sada i kad potpišemo i Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, pa naši Hrvati, Amerikanci hrvatskog podrijetla jedva čekaju doći ovdje i živjeti ovdje. I onda naravno uživat će u svojoj mirovini koja neće biti oporezovana. Dakle, to je važno voditi o tome računa. OECD i te neke spekulacije, veto, Mađarska itd. to su čiste spekulacije. Ja točno znam naravno to je bio tako jedan isto mađarski ja bih rekao manevar, bio sam u to vrijeme i veleposlanik, tako da bilo kakve insinuacije vezano uz to ne stoje. No, o tome ne bih htio ja sad elaborirati. Gospodin Pavliček je govorio, spominjao je dron itd. Evo sad nije bilo žrtava istina hvala Bogu. Ali evo sad u Poljskoj vidjet ćemo kako će biti tamo, više ima zapravo terorističkih situacija i prijetnji u velikim zemljama gdje su, gdje je puno žrtava. Pa onda mislim to nitko ne uspoređuje, to bi trebalo znači ne govoriti općenito. Dakle, ja sam samo čuo frazetine, dakle euro ne, euro ne. Ali nisam čuo zašto ne. Zašto se ne bi uvelo euro? Ja to ne mogu vjerojatno shvatiti mislim koje je to razmišljanje, jer nemate relevantne podatke zašto se. Ja razumijem da postoji ista opcija koja kaže čujte nije, naravno da uvijek imate broj i kontra, ali ja ovdje nisam čuo zašto nešto ne, što su zapravo pravi razlozi. To nismo čuli. protivljenje schengenskom prostoru zbog neriješenih međunarodnih granica. Ja se tome čudim, ja bih mislio da je to vjerojatno neka država koja vam neda unutra, kao da netko radi protiv nas. Mislim ovo je antihrvatski. Znači, ako je netko protiv Schengenskog prostora, po meni oprostite i znam koliko smo uložili u tome. Jer mi sad dobivamo jednu još veću integraciju, još jedno veće priznanje znate da je Hrvatska sposobna štititi vanjske granice EU. To je potvrda i priznanje hrvatskoj sposobnosti, sposobnosti hrvatskoj policiji. Šest i pol tisuća policajaca koji su raspoređeni duž najduže granice, granice znači Tako da ovdje zapravo činjenice demantiraju naravno, ali ne bismo za onoga kome nisu te činjenice doista, ne slaže se sa time kao gospodin Grmoja, onda vjerojatno on je onda ljut i na te činjenice. Nema nitko pravo samo tako optuživati bez odgovornosti. Jer ovo što je gospodin Grmoja danas izložio, gdje je optužio premijera koji nema veze s tim, gdje stavlja jednu vrlo nezgodnu sintagmu štititi kriminalce, tko je kriminalac, a da se nevino progoni. Pa gospodin Sabljak se uopće ne progoni. Znači to je jako podlo, jako nisko. Tu ima naravno elemenata i klevete, no tko će trošiti vrijeme. Naravno iako je došao trenutak kada zloća postane dosadna, ali tu neke stvari ne možemo tolerirati. Schengen, uvođenje eura i ulazak u OECD. Pa to je najprestižnija organizacija koja okuplja 38 zemalja, najbogatijih zemalja svijeta. G20 je unutra. Pa zar nije dobro biti u društvu tih zemalja? Ne samo zbog društva nego zbog toga što nam raste onda zbog toga kreditni rejting, što smo onda sigurni za investitore jer imate pravnu sigurnost, imate pravnu okvir, imate, usvajate, mi ćemo usvojiti 247 zakona, politika i praksi, znači 247 instrumenata. Zar to nije dobro za jednu demokratsku državu koja želi biti još u tom pogledu vladavine prava, propisa, pravne sigurnosti još snažnija? Prema tome, to je ono što je dobro za Hrvatsku i ako to nekome nije jasno, onda mi je jako, jako žao i čini mi se da ta osoba se ne može, ne može baviti politikom. Tako da, vjerujem da će to hrvatski narod ponovno prepoznati na budućim izborima. Narednim izborima kada to bude i tako da tu, ja bez obzira ne znam, evo, rekao je i g. Raspudić prošli put da bi on htio doći na vlast, međutim, ovaj bilo bi dobro da barem poštuje ove saborske klupe da je tu pa da sluša, dragi građani koji ste glasali, evo za Most, njih nema ovdje, Domovinski pokret, gdje su oni ovdje, da čuju, da sudjeluju u raspravi. Međutim, oni su ovdje pripremili vlastita izlaganja, jednostavno nisu ni slušali koja je tema, itd., oni su svoje jednostavno izbiflali i onda su otišli vjerojatno u neke druge situacije koje nemaju veze sa Saborom, a biti zastupnik je ovdje prije svega čast, ali je i skupa i odgovorna dužnost. G. Fabijanić, vi ste govorili o LNG-u, ja jako dobro poznam i povijest, vi ste bili, čini mi se, nekada u SDP-u i znam upravo da je vaša stranka gorljvo zagovarala LNG, znate, ali ono, danas ću, sutra ću, ja se sjećam još 2014. g. pa '15., pa nikad, pa nikad, kad je došao HDZ na vlast, preko noću je uzeo znate, taj LNG terminal i danas to nije samo hrvatski projekt, to je, ne samo regionalni projekt nego je to europski projekt na koju nam svi čestitaju, prema tome, može biti sretni da smo sada velikim dijelom neovisni o energentima trećih zemalja. To je važno, znači LNG terminal gdje sada mi od 2,9 milijardi kubičnih metara želimo u 2 godine povećati za duplo i to, dakle gdje god dođemo, naravno, u svim našim susretima dobivamo priznanje, čestitke, a vi biste to stavili, čini mi se, na kopno, koliko sam vam se ja dobro razumio, tako da, iako ja cijenim vašu raspravu i vaše argumente, ali hoću reći da je zapravo upravo vaša stranka zapravo propustila jedno izuzetno važno razdoblje, SDP, kada je trebao ovaj, to napraviti. Evo ga, ja bih samo na kraju, na koncu završio da mislim, u svemu ima morala, moral je učinit dobro i ne dozvolimo pobjedi zla jer za pobjedu zla dovoljno je da dobri ljudi ne čine ništa, a mi trebamo činiti nešto i to je najvažnije. Hvala vam lijepo. imamo nekoliko replika, prva je poštovana Maja Grba-Bujević. **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** Hvala g. potpredsjedniče. Uvaženi ministre, gđo. državna tajnice, ja sam samo htjela se vama osobno i vašem timu zahvaliti za sve što činite u ovom teškom vremenu, kriznom vremenu na području vanjske politike, a što se tiče ovog Časnog doma na ovakve predstave, cirkuse, role, mi smo ovde naučili, to je kod nas onako više jedan domaći ambijent, vrlo često ti isti akteri o kojima ste i vi spominjali rade takve predstave ne bi li, ne znam koga uvjerili i ne znam u što uvjerili, ali sigurna sam da hrvatski narod neće uvjeriti s obzirom na Domovinski rat i ono što smo mi prošli i one ljude koji su nama pomagali tada neće uvjeriti u tezu da ne trebamo educirati odnosno obučavati ukrajinske vojnike ili bilo koju drugu pomoć. Mi smo zemlja koja je teško stradala u ratu još uvijek vučemo rane prema tome, nije upitno da je Rusija agresija, a da ukrajinskom narodu treba pomoći na bilo koji način. Hvala lijepa. Ja bih se zapravo samo priklonio zapravo vašim riječima, koje doista zvone onako solidarnošću, iskazivanju poštovanja, jer znate kada to sve skupa nestane, onda što ostane? Dakle ništa nije, nema ništa vrjednije od ljudskih života, a imati empatiju, imati solidarnost i osjećaj prema drugima, to je najvažnije. Najgore je zapravo u svemu tome bit sam i očekivati, znate, da i nikakvih obveza da nemate, a imati i ostvarivati svoja prava. To zapravo jedno s drugim, mislim, to ne ide, ne može se odijeliti. I prava naravno i obveze, tako da, apsolutno se slažem kao što smo mi, naravno, čeznuli za podrškom, za potporom, a to su bila teška, siva vremena, tako naravno i drugi čeznu za našom podrškom. Slijedi replika poštovane Anamarije Blažević. **Blažević, Anamarija (HDZ)** Evo, mene ste poštovani ministre potaknuli ustvari svojim osvrtom na ovaj dio u kojem ste govorili o oporbi, dijelu oporbe, moram reći i njihovim mantrama. Iz ovog izvješća što smo danas i čitali i slušali vidi se stvarno pozicija RH i u EU, ali i u cijeloj vanjskoj politici i to je pozivan smjer u kojem RH ide. Dio oporbe ovdje u Saboru zanimaju samo njihovi osobni interesi, dok ih stvarno za interese građana nije briga, a kamoli za stabilna gospodarska politička postignuća, ne samo Vlade RH nego i diplomacije i sami ste rekli, koliko je trebalo puno i rada i truda da dođemo do pozicije gdje je. U pravom vremenu bili smo na pravom mjestu, bili smo na strani Ukrajine, što ja osoba koja dolazim iz Pakraca uvijek sam podržavala i smatram da smo tamo i trebali bit prvi, kao što smo se mi veselili svakom priznavanju RH u onom vrijeme, dali smo podršku pravoj strani. Radman, Gordan (HDZ)** Hvala vam lijepa, međutim, ja želim vjerovati da je cijeli ovaj Časni dom zapravo jedna institucija u kojoj bi zapravo trebalo trebao vladati ambijent uzajamnog povjerenja, poštovanja, razumijevanja, a na koncu i onda to kao rezultat toga je upravo osjećaj za ono što je važno, za nacionalne interese i osjećaj za odgovornost za širu zajednicu jer mi smo dio šire zajednice, a Hrvatska je ipak vidljiva u svijetu. Kakogod jesmo mala zemlja, ali možemo ipak u granicama svojih mogućnosti hrabro, otvoreno, pošteno izreći i vlastito mišljenje, a to se pokazalo evo i u BiH gdje smo svjedočili da je više od 20 godina, da hrvatski narod obespravljen i da smo uvjeravali aktere, međunarodnu zajednicu, naše saveznike u EU u NATO-u da je nužno donijeti promjene Izbornog zakona. u rujnu mjesecu sam potpisao prostorni plan Primorsko-goranske županije, da, kada je SDP bio na vlasti, međutim SDP više nije moja stranka. Nebitno. Mislim da u ovoj priči to je sasvim nebitno. Ali sam bio i predsjednik Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje, prema tome znam jako dobro što se radilo što se odigravalo. Ja ne znam da li neko može držati u ladici nešto godinu dana jer 2014. koliko ja znam SDP silazi s vlasti i dolazi HDZ s Mostom na vlasti 2015. Prema tome, ne znam koliko se nešto može držati jer vi morate najprije imati prostorno plansku dokumentaciju da biste onda išli dalje na projekt, morate pokrivati financijski dio itd. Ako je po vama slobodno pitajte dal je neko držao na ladici, ja nemam tih saznanja. Hvala lijepa. Ja sam čitao vaš raskošni životopis, al doista tako mislim i vidim da ste čovjek koji ima iza sebe karijeru, ali svejedno vam moram reći da je u to vrijeme bio SDP na vlasti,

poštovani potpredsjedniče. Poštovani ministre, evoga i ja sam potaknuta s vašim … vidim da ste se stvarno pomno pratili sva izlaganja, bilježili i stvarno ste svakome dali odgovor onakav kakav je i trebao dobiti. A ja bih još samo dodala da se ova vlada 24 sata dnevno bori kako bi građanima osigurala energiju, kako bi zaštitila socijalno ugrožene, kako bi spasila poduzetnika. Odradili ste vi ministre i predsjednik vlade na stotine bilateralnih sastanaka, konferencija i kako što ste vi i rekli kako bi Hrvatska ulaskom u Schengen dobila veliko priznanje zato jer je vrlo teško slušati tako velike uvrede i naš narod je uvijek znao koga da bira i kad da bira. I samo bi rekla na kraju neka pati koga smeta. Hvala vam lijepa gospođo Budinski na ovom jednom baš inspirativnom izlaganju. I naravno to je upravo doista tako, znate ono kad radite i kad ste svjesni, naravno vi možete u poslu uvijek pogriješiti, no naravno tko nije svjestan pogreške onda čini mi se ulazi u novu pogrešku, tako da ali ja ne mogu reći da smo, mi smo bili zapravo svjesno i odgovorno uvijek na pravoj strani jer imamo iskustvo, imamo znanje i mislim da možemo biti baš zadovoljni, ova vlada može biti zadovoljna sa postignućima. Naravno još evo predstoji nam i Schengen i euro i OECD, ali smo globalno vidljiviji, Hrvatska je poznate, Hrvatska je dobro prepoznata, Hrvatska uživa reputaciju, predsjednik vlade uživa reputaciju, a evo nažalost moram reći da je predsjednik je li rekao da sam nitko i ništa, on je u biti nitko i ništa nego netko tko mu se cijeli svijet smije, to ponavljam. Hvala g. ministre. S ovim smo iscrpili raspravu, zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Nastavljamo sutra ujutro u 9,30 Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi, prvo čitanje, P.Z.E. br. 389. Laku i ugodnu noć svima.